Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Prva točka: - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskog vijeća u 2018. godini Podnositelj je Predsjednik Vlade RH. Predsjednik Vlade RH podnijet će izvješće u skladu sa člankom 11. iz Zakona o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima. Pozdravljam još jednom predsjednika Vlade i molim ga da podnese uvodno izlaganje, izvolite.

Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovana potpredsjednice, tražim stanku u ime kluba MOST-a budući da je znači sada rasprava o izvješću sa Europskog vijeća. Ja tražim stanku u kontekstu širenja EU-a odnosno činjenice da je Vlada g. Plenkovića prošli mjesec omogućila Srbiji otvaranje novih pregovaračkih poglavlja iako Srbija ne ispunjava preuzeta mjerila iz poglavlja 23 o pristupanju EU-u. Ono što je posebno je posebno problematično da ministrica Pejčinović Burić krši odluku Vlade, vidimo da sada da je Vlada doživjela blamažu oko aviona ali da je u ponedjeljak poništila odluku o kupnji vojnih zrakoplova ali ova Vlada nije poništila odluku Vlade Tihomira Oreškovića o povjerenstvu koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23 i 24. Znači ministrica Pejčinović Burić krši odluku Vlade, osim toga ona u jednu nezgodnu poziciju hrvatske logoraše koji sami moraju podizati tužbe znači protiv Srbije umjesto da imaju pravnu pomoć. Isto tako, Srbija do dan danas nije isplatila niti jednom logorašu odštetu i nastavlja skrivati informacije o nestalima naša ministrica u odgovoru meni na zastupničko pitanje govori da nema nikakve potrebe za sazivanjem povjerenstva, krši odluku Vlade i kaže da u odnosima sa Srbijom imamo pozitivne pomake. U isto to vrijeme ministar pravosuđa Bošnjaković je javno ustvrdio da Srbija uopće ne surađuje u suđenju ratnim zločincima a pomoćnika ministra branitelja Sučić je javno ustvrdio da Srbija ne surađuje niti u utvrđivanju sudbine nestalih osoba. …/Upadica predsjednik: Hvala

SDP-a po ovom pitanju pošto je ova točka i na europskim vijećima se dosta razgovara o sigurnosti i o migracijama, ja mislim da je nužno da se konzultiramo u Klubu zastupnika SDP-a i oko toga kako na to reagira RH odnosno kakve ljude imamo zadužene da vode našu obrambenu politiku nakon što smo danas vidjeli izljev bijesa i reakciju koja nije dostojna osobe u hrvatskoj Vladi ovdje u Hrvatskom saboru a premijer je preko toga prešao sa smiješkom bez ikakvog komentara. Znači osoba koja nas je zavlačila godinu dana oko aviona, objašnjavala nam da je super, mailove nije pročitala, 5 mailova je dobila u njegovom ministarstvu, nije pročitala i dovodila jem ja bi rekao u zabludu hrvatske građane, danas je ovdje u Hrvatskom saboru napravila neviđenu scenu napavši zastupnika u Hrvatskom saboru i na kraju se ispričavala tu ispred sabornice kao da je ovo sve skupa jedna igra i kao da si on može dopustiti uopće takvo ponašanje. Znači s obzirom da se na europskim vijećima jako puno pažnje obraća na obrambenu i sigurnosnu politiku, ja mislim da ta osoba, ministar Krstičević ne može obnašati dužnost ministra RH. G. predsjedniče, vi se morate očitovati o ovome šta je on danas ovdje napravio, to je nedopustivo, podsjetio je na dijete kojemu kada mu nešto prigovoriš, ako nije po njegovu, panično pokazuje da se s time ne slaže a ne kao ministar i čovjek koji ima 50 i nešto godina i dovoljno iskustva za sebe. …/Upadica predsjednik: Hvala./… Znači takva Javlja li se još koji klub za stanku? Ako ne, sukladno Poslovniku bit će odobrena stanka, nastavljamo u 15, 55.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom, pa sada ću zamoliti predsjednika Vlade da da uvodno izlaganje. Predsjedniče izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, posebno ovi koji su već digli signal da žele repliku, drago mi da vam danas mogu predstaviti Godišnje izvješće o sastancima Europskoga vijeća u 2018. godini. Kao što znate i u prošloj godini nastavili smo s ovom praksom dijaloga o ključnim europskim temama jer sam osobno uvjeren da one trebaju biti predmetom rasprave ovoga visoka doma i trebaju na taj način omogućiti i najširoj hrvatskoj javnosti da neposredno stekne uvid u rasprave koje se trenutno odvijaju u ključnoj političkoj organizaciji na našem kontinentu. Mi smo i u 2018. godini na svim razinama, svim formacijama Europskoga vijeća, bilo da je riječ o ministarskoj razini ili razinama odbora stalnih predstavnika, brojnih radnih skupina nastavili zastupati i braniti hrvatska stajališta i prioritete o svim ključnim aspektima različitih politika, bio je redovito izvješćivan i Hrvatski sabor, a osobito Odbor za europske poslove. Prioriteti o kojima smo posebno govorili ove godine i vodili računa je bio i status hrvatskih državljana u Ujedinjenoj Kraljevni nakon BREXIT-a koji kao što vidite evo i jučerašnjom raspravom, a i današnjim zbivanjima dobiva jednu jednu od najvećih političkih dimenzija i političkih zapleta vezanih za europski proces u bilo kojoj državi članici. Također, u našem fokusu je bio izazov migracija, prioritete budućeg 7 godišnjega, višegodišnjega financijskog okvira tj. proračuna EU, pripreme hrvatskoga predsjedanja EU imajući na umu da smo od 1. siječnja dio trija zajedno sa Rumunjskom i Finskom, pitanje proširenja EU, pripreme za raspravu koja će uslijediti u kampanji za europske izbore, konzultacije sa građanima, to je aktivnost koju provodimo ovdje u Hrvatskoj, a isto tako i na situaciju u nama susjednim zemljama s posebnim naglaskom na položaj hrvatskoga naroda naroda u BiH. Naša je zajednička odgovornost, poštovane zastupnice i zastupnici, da našim sugrađanima objasnimo što nam sve članstvo u EU pruža, što pruža našim građanima, našem gospodarstvu, našem društvu u najširem smislu i što možemo učiniti da te prednosti članstva, mogućnosti koje nam se otvaraju iskoristimo na najbolji mogući način pristupivši toj temi realno ali i odgovorno budući da je to bio cilj naše politike proteklih 30-tak godina. Dame i gospodo, digitalizacija je promijenila naš svijet i stvorila je do nedavno neslućene tehnološke mogućnosti kojima ubrzano ulazimo i dio smo 4 industrijske revolucije. Stoga su teme digitalnog društva, digitalnog gospodarstva bile praktički na svim sastancima Europskog vijeća ove godine. Mnogi kažu da je internet globalizirao gospodarstvo ali je istodobno u određenom dijelu učinio politiku sektaškom. Naime, tržišta jesu postala planetarna a društvene mreže pridonijele su eksploziji broja virtualnih zajednica koje se bave uskim pitanjima, a to ih ponekad onemogućava da sagledaju svu kompleksnost današnjega svijeta. Ogromna količina informacija koja dopire do nas sve je brža ali nerijetko površnija, a to je dodatni izazov da javnost, da građani postaju lakša meta različitih političkih šarlatana ili ti nadriliječnika koji ljudima nude naizgled jednostavna ali zapravo lažna rješenja. I stoga, nerijetko i u Hrvatskoj govorimo o svojevrsnom lažnom sukobu između suverenizma, nacionalnih interesa i hrvatskoga članstva u EU. To je u biti jedna lažna dilema. Naime, hrvatski suverenitet i mogućnost zaštite nacionalnih interesa u biti je značajno i osnažen i učvršćen našim ulaskom u Sjevernoatlantski savez i našim ulaskom u EU. Naprotiv da nema ta dva ključna i velika i bitna okvira koji su izgradili europski kontinent i međunarodni poredak naš bi međunarodni položaj bio znatno slabiji nego što je danas. Stoga, svaki istinski domoljub može biti samo za jaču Hrvatsku u jačoj Europi jer na taj način bolje štiti nacionalne interese. I to je upravo prigoda da odbacimo ove teze gdje svojevrsni pamfletisti ili kvazisuverenisti koji niti su sudjelovali u procesu Hrvatskoga približavanja EU, niti su pridonijeli tom procesu sada ex post nastoje napraviti taj lažni konflikt između nazovi ne zaštite nacionalnih interesa zbog članstva u EU. Jer to je ono što se trenutno događa i postoje političke snage i politički akteri koji na tome nastoje pridobiti čak simpatije iliti razumijevanje jednoga dijela birača birača u RH, jednog dijela naših sugrađana, ali zato treba jasno reći, to jednostavno nije točno, to rade ljudi koji nit su sudjelovali u procesu Europske integracije, niti ga razumiju, niti su pridonijeli da budemo ovdje gdje smo danas. Vodeći računa da se i proces europske izgradnje mijenja. Najveća je promjena, bez ikakve dileme, ovo što se danas zbiva u Ujedinjenoj Kraljevini. Unija bez Ujedinjene Kraljevine neće biti više ista organizacija. Motor Europske integracije dugogodišnji Francuska, Njemačka osovina postajat će vrlo vjerojatno nakon toga još važnija nego što je bila u proteklih 40 godina. No, i ove dvije zemlje suočene su sa mnogim izazovima ili pitanja vodstva ili pitanja socijalnih i društvenih problema koji se manifestiraju trenutno u Francuskoj. Tijekom ove godine Bugarska i Austrija su kroz svoje predsjedanje stavile u fokus pitanje migracija, pitanje sigurnosti, nastojanje da se Brexit organizira na uređen način. Na uređen način znači kroz Sporazum, Sporazum o povlačenju. Otpočeti su razgovori o višegodišnjem financijskom okviru, no u ovom trenutku postaje prilično izvjesno da će pregovori za koje je prije određenog vremena postojala ambicija da se završe do europskih izbora, zasigurno trajati i nakon njih i vrlo vjerojatno će biti jedan od ključnih dosjea kojima će se baviti i RH kao predsjedateljica Vijeća u ovo doba iduće godine. Kada je riječ o migracijama, u 2018.-toj godini teme koje smo definirali na Europskom Vijeću bile su odrednice sveobuhvatnog europskog pristupa migracijama i to na 3 temeljna stupa. Jačanje suradnje s trećim državama, prije svega državama Subsaharske Afrike, državama Bliskog Istoka i Azije, ali i državama Jugoistoka Europe. Drugo je bilo učinkovitije suzbijanje nezakonitih migracija i krijumčarskih mreža uz jačanja nadzora vanjske granica članica EU. treće, postizanje dogovora o Reformi zajedničke europske politike azila. RH se posebno zalagala za pružanje značajnije potpore državama Jugoistočne Europe kako bi mogle učinkovitije odgovoriti na migracijske izazove. Zalagali smo se i za skorije zaključivanje tzv. Statusnih sporazuma kako bi pripadnici Europske granične i obalne straže odnosno Fronteksa mogli pružiti potporu graničnim policijama naših susjednih zemalja radi smanjenja pritiska na vanjsku granicu RH. RH. RH su za jačanje nadzora granice, uz dostupna sredstva iz Fonda za unutarnju sigurnost, što je 35 milijuna EUR-a za granicu, prošle godine odobrena i dodatna sredstva. Riječ je o 10,4 milijuna EUR-a za potrebe tehničkog opremanja granice s Bosnom i Crnom Gorom, 6,8 milijuna EUR-a za povećane operativne troškove granične policije, a od srpnja prošle godine na raspolaganju nam je zrakoplov Fronteksa za nadzor kopnene granice s BiH, te morske granice sa Crnom Gorom i Italijom. Europska Komisija je u rujnu iznijela prijedlog o jačanju europske granične i obalne straže povećanjem broja pripadnika na 10 000 ljudi do 2027.-te. Za bolje upravljanje granicama i veću otpornost na sigurnosne izazove predviđeno je utrostručenje sredstava u slijedećem višegodišnjem financijskom okviru na gotovo 35 milijardi EUR-a. U usporedbi sa aktualnim koji iznosi samo 12,4. U prošloj godini postignut je značajan napredak u Reformi zajedničkog europskog sustava azila, te je doneseno 5 od planiranih 7 zakonodavnih akata u smislu da je postignuta suglasnost o njima, nisu još formalno usvojeni, a posebno je nužno završiti pregovore o Uredbi o postupcima azila i Dablinskoj uredbi, što se planira postići do kraja europskih izbora ukoliko dođe do konsenzusa za vrijeme rumunjskoga predsjedanja. Tu je ključno postići jednu ravnotežu između solidarnosti i ravnomjerne podjele odgovornosti među državama članicama. Upravo to, jedne od glavnih tema svih rasprava kada je riječ o ovoj temi. Mi smo prije dva mjeseca u listopadu raspravili i kako učinkovito suzbiti organizirane kriminalne mreže za smanjivanje nezakonitih migracija, a u prosincu je prošle godine donesen Akcijski plan za borbu protiv krijumčarenja migranata. Sve je to bilo u skladu sa raspravom koja se prošle godine, kao što znate, odvila u okviru UN-a od dva kompakta, dakle, dva neformalna dokumenta, Globalnom kompaktu o sigurnim uređenim i kontroliranim migracijama koji je i ovdje postao dosta popularan i Globalnom kompaktu o izbjeglicama, vidim da nakon što je ovaj dokument usvojen u Općoj skupštini UN-a gdje samo 5 država članica UN-a je bilo protiv, je splasnuo interes za tim dokumentom. Sinergija napora na europskoj i globalnoj razini je potrebna. Ona je potrebna kako bismo jasno razlikovali izbjeglice koje bježe od rata i traže utočište od ekonomskih migranata odnosno kako bi se u trećim državama iz kojih migranti dolaze, stvorile bolje životne, gospodarske, obrazovne i druge prilike. Jedino tako možemo postići da migracije budu održive, zakonite i kontrolirane. I stoga smo putem našega ministra unutarnjih poslova bili na Međuvladinoj Konferenciji u Marakešu i podržali donošenje ovog neobvezujućeg Globalnoga kompakta jer je on dio širih napora Međunarodne zajednice za suzbijanje ovoga fenomena. Učinkovita politika migracije upravljanja granicama ključno je i za očuvanje svih prednosti Šengenskog prostora, a RH je kao što znate, u prošloj godini ostvarila značajan napredak u ispunjavanju svih preporuka za ulazak u Šengen. Stoga smo sada u fazi da očekujemo od nadležne službe Europske Komisije da se ocijene akcijski planovi koje je RH dostavila krajem godine, te da se pripremi Vijeće EU na razmatranje Izvješće o tehničkoj spremnosti RH, kako bi se kasnije mogla na političkoj razini donijeti odgovarajuća politička odluka. Nekoliko riječi o Brexitu. Dakle, jučerašnjih 432 protiv 202, objektivno je veliki poraz primjerke May činjenica je da se sporazum koji je pažljivo pregovaran protekle 2 g. koji je sa aspekta Hrvatske, a i stava svih 27 drugih članica EU, jedan vrlo kvalitetan okvir, istina, bez presedana, jer se po prvi puta i dogovorio jedan takav međunarodni sporazum temeljem čl. 50 a slijedom rezultata referenduma, koji su održani u lipnju 2016. došli u situaciji u kojoj na stolu imamo opciju, da ili dođu do Brexita bez sporazuma. Nema nikakvih dilema da će takav scenarij izazvati gospodarske i financijske reperkusije, prije svega Ujedinjenim Kraljevini, ali moguće i šire, dakle, to je nešto što je sasvim jasno. Dakle, ako ono poslovni svijet želi, isto kao što i građani žele, žele predvidljivost, sigurnost, …/Govornik se ne razumije./… da znaju gdje su njihova prava i pod kakvim pravnim okviru posluju ili žive. To je u ovom trenutku dovedeno u pitanje, opcija je jedna, da eventualno britanska Vlada zatraži produljenje roka, dakle, da to ne bi više bio 29. ožujka, no to prije svega ovisi o onome što će se odvijati paralelno sa ovom našom današnjom raspravom tijekom večeri, a i u sljedećim danima. Hrvatska je u procesu svih ovih pregovora, pravovremeno zaštitila interese hrvatskih državljana koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini, doveli smo u apsolutno jednak status njih, sa svim ostalima, mislim da na ranije članice, a posebice imajući na umu činjenicu da je pitanje slobode kretanja za hrvatske državljane omogućeno tek tijekom 2018. g. Ono što je iz političke analize jasno, da bi najgori scenarij bio da 30. ožujka u 00,01 Ujedinjena Kraljevina postaje treća država, to će zasigurno zakomplicirati i političku i gospodarsku i financijsku situaciju, a onda zasigurno i nesigurnost kod poslovnoga svijeta, a i kod ljudi koji tamo žive. Mi ćemo biti dio konstruktivnih napora, kao što smo bili i do sada, da se pronađe rješenje koje će omogućiti izlazak da bude što manje bezbolan, da bude što budu na tragu okvira koji postoje sa onim državama, ne članicama, koje su bliske članicama EU. No u svakom slučaju, sa aspekta 27 članica onoga što smo mi doprinijeli tome, mislim da se učinilo sve, da se jedan scenarij, koji je bio gubitak za one koji su organizirali referendum, gubitak za one koji su ga naslijedili, gubitak za državljane Ujedinjene Kraljevine, gubitak za cijelu EU u cjelini, ali i jedna loša poruka globalno, da je ovakav rezultat referenduma pokazao, što sve jedna neodgovorna, lažna, politika, kampanje, temeljena na fake newsu, temeljena na zabludama u koje je doveden veliki broj britanskih birača, može imati kao političku posljedicu u međunarodnim odnosima. Ovo je lekcija, koju svi trebaju jako dobro analizirati, razumjeti i vidjeti kakve su posljedice jednog neodgovornog ponašanja nekih i krive procjene u tom trenutku vladajućih. Naravno da je bitno da shvatite da svi ključni akteri iz doba referenduma danas, na britanskoj sceni praktički ne postoje, je jedan jako važan detalj, nema ih, irelevantni su, ne čuju se u ovom trenutku. Tema višegodišnjega financijskoga okvira, tema koja je važna za naše gospodarstvo, koja je važno za naše gradove, za naše općine, za županije, biti će dio onoga čime ćemo se baviti u razdoblju koje je ispred nas. Mi smo prvu sadržajnu raspravu o tzv. pregovaračkom okviru, pregovaračkoj kutiji, na razini šefova država vlada imali u prosincu. Hrvatska možemo slobodno reći, na temelju prijedloga koje je dala Europska komisija, dakle, voditi računa, da je Komisija, predložila proračun koji ukupno iznosi 1135 milijardi eura, dakle, za cijelu Uniju, za 7 g. Naša omotnica bi iznosila 10,6 milijardi eura. To je praktički malo malo manje nego što je to danas i tu je jako važno da razumijete jedan detalj. Dakle, koja je bila logika našeg dijaloga sa Komisijom i dosadašnjih stavova. Nastupamo sa pozicije, ušli smo 2013. nismo profitirali kao drugi iz kohezijske politike, koja nam omogućuje desetgodišnju ili trinaestogodišnju konvergenciju sa razvijenim članicama EU. Stoga u kontekstima da je Ujedinjena Kraljevina vani, ona je jedna od najvećih kontributora. Želimo da dio onoga što će ići na Hrvatsku, iz politike kohezije ravnomjernog regionalnog razvoja, bude još uvijek dovoljno velik, da naša konvergencija u godinama koje su pred nama idu brže i stoga je smanjenje tih dijelova omotnice za Hrvatsku, minimalno u odnosu na druge zemlje srednjoistočne Europe. Dakle, već početna pozicija prema Hrvatskoj, koja je izašla Europska komisija je za nas dobra, a sada u pregovorima moramo nastaviti upravo na tom i raditi na tome, da mi kao neto korisnik, u konačnici prođemo još bolje. S tim bih kratko povezao i temu koju ste mogli primijetiti u hrvatskoj javnosti proteklih nekoliko dana, to je rasprava koju smo poveli sa županima, predstavnicima gradova i općina, koja se odnosi na novu teritorijalnu podjelu, dakle, statističku podjelu u Hrvatsku, tzv. NUC2 regije, gdje ćemo uvjeren sam sa novom podjelom, koju će vlada osvojiti, tijekom idućega tjedna, ispraviti nepravdu u kojoj su primjerice kada je riječ o potpori gospodarstvenicima, ulagačima, jednake potpore bile za nekoga tko želi biti ulagač u Gradu Zagrebu, koji je na 105% prosjeka razvoja EU i recimo u jednoj od 4 slavonske županije, dakle, osim Osječko baranjske, gdje smo na 31, 2 ili eventualno 3% prosjeka razvoja takvih jedinica na razini EU. Ispravljamo pogrešku iz 2012. uz placet, potporu, podršku svih župana. Jedno je pitanje gdje će biti Bjelovarsko bilogorska županija, da li će biti u onome što nazivamo središnja istočna Hrvatska ili će biti sa 5 županija koji će biti sjever Hrvatske. Jadranska će ostati iste, Grad Zagreb je izdvojen jer je prošao 800 tisuća ljudi. U svakom slučaju, hoćemo da idući financijski okvir bude kvalitetan za Hrvatsku u pogledu kohezije i poljoprivrede i ravnomjernog regionalnog razvoja, ali isto tako i zapošljavanja i svega onoga što će nam pridonijeti da ubrzamo razvoj zemlje. Mi smo u tom pogledu Vlada koja je došla trenutno na 60% ugovorenih sredstava. Cilj je u 2019. u ovoj financijskoj perspektivi doći na 85% ugovorenih sredstava čime ćemo, uvjeren sam, omogućiti, da se ponovim, metodi N+3 apsorbiraju apsorbiraju sredstva koja su nam bila na raspolaganju. Od vanjsko političkih tema u ovoj godini, izdvojit ću sastanak u Sofiji u svibnju, sastanak EU i država jugoistoka Europe na inicijativu kolege Borisova. Prvi takav sastanak nakon punih 15 godina, od Solunskoga summita, naša ideja je ponoviti taj sastanak 2020. Proći će točno 20. godina od sada zagrebačkog sastanka na vrhu koji omogućuju europsku perspektivu i Hrvatskoj. Smatramo da je to tema o kojoj znamo najviše, da je to tema u kojoj možemo postići odgovarajuću vidljivost i pomoći razvoju daljnje politike proširenja u trenutku kada će već biti nova komisija, novi predsjednik Europskog vijeća, novi europski parlament i ja se nadam, manje-više dovršeni pregovori o višegodišnjem financijskom okviru kako bismo u Zagrebu napravili svojevrsni hodogram za desetljeće koje će u tom trenutku biti pred nama. Predsjedanje vijećem podrazumijeva vrlo blisku i tijesnu suradnju sa zemljama koje su s nama u triju. Ponavljam, dakle to su Rumunjska i Finska. Mi smo na razini u stalnoj komunikaciji i stalnom kontaktu na razini članova vijeća, imali smo naš prvi zajednički sastanak na ovu temu koji je održan u prosincu, dakle sa rumunjskim predsjednikom i finskim premijerom, usvojen je na razini vijeća program trija. Tri su prioriteta, kohezija, konkurentnost, konvergencija. Rumunjska i Hrvatska imaju dosta slične prioritete, želimo i jedni i drugi u Schengen, jedni i drugi nastojimo ubrzati razvoj naših gospodarstava, Finska je u drugoj poziciji, a njena njena iskustva i njene prednosti u digitalizaciji vlastite uprave gospodarstva mogu biti korisni i nama i Rumunjskoj. Što se tiče hrvatskih prioriteta, ono na čemu radimo je grupiranje naših ideja u 5 područja, prva je naravno gospodarski rast i održivi razvoj, druga je zapošljavanje i jačanje konkurentnosti, treća je unutarnja i vanjska sigurnost, četvrto je energetska prometna i digitalna povezanost i peto će biti proširenje i budućnost unije. Tih 5 temeljnih prioriteta naravno da će biti razrađene, kao što je ustaljena praksa, mi ćemo sa odgovarajućim dokumentom prioriteta predsjedništva izaći negdje za otprilike 10-ak mjeseci kao što je to običaj kod drugih zemalja koje su se s time bavile. Istodobno na internoj razini obavljamo brojne i logističke i organizacijske i financijske pripreme, kako bi se taj posao po prvi puta odvio na najbolji mogući način. Također, izdvojit ću ovdje kratko temu jugoistoka Europe, posebno BiH. Otprilike usporedno sa onom raspravom koju ste imali ovdje, na kraju zadnje sjednice HS-a da nakon, da nakon, bila je rasprava još jednom u BiH na hrvatsku inicijativu i na Europskom vijeću nakon općih izbora dva puta smo otvorili tu temu na najvišoj razini, ministrica na razini vijeća za opće i vanjske poslove. Mislim da smo argumentacijom i činjenicama senzibilizirali one članice koje su objektivno i manje informirane i manje upoznate i nemaju sve detalje a kamoli jedan objektivan povijesni uvid u što se sve događalo u BiH, kakav je kontekst Washingtonskog, Daytonskog, Pariškoga mirovnoga sporazuma, što se zbivalo u izbornim ciklusima do 2006.,a što se događalo kasnije. Naš je napor usmjeren, prije svega, za potporu europskog puta BiH, dobri odnose sa sva tri naroda i drugima koji tamo žive, ali za jedan pravičan pristup koji će omogućiti Hrvatima u BiH da i faktično budu ravnopravni. Vodite računa, drage zastupnice i zastupnici, ako Hrvatska ne digne glas o toj temi, neće ga nitko drugi dići. To morati znati. Ako mi o tome budemo šutili, nitko drugi tu temu neće podići. I zato smo tu, i zato imamo političku odgovornost da tu temu podignemo na argumentirani i jasan način i da potaknemo i pomognemo prije svega političkim strankama u BiH, a i institucijama, da usvoje izborni zakon koji će biti i u skladu sa odlukama Ustavnoga suda, a koji će biti i pravičniji i pravedniji nego što je to u ovom trenutku trenu situacija. Stoga ćemo ovu temu dizati koliko god bude trebalo. Na svim razinama kontinuirano dok se taj problem ne riješi. Tu smo stratešku odluku donijeli i tako ćemo se i ponašati. Što se tiče ostalih tema, jedna koja je izrazito bitna, odnosi se na pitanje dezinformiranja, na činjenicu da su brojne javnosti država članica suočene sa enormnim brojem, najviše u virtualnih svijetu, lažnih informacija. Informacija koje utječu na političke kampanje, informacije koje utječu na rezultate izbora, pa onda ti rezultati izbora utječu na politike, te politike utječu na odnose među državama ili pak na globalnoj To nije tema koja je svojstvena samo jednoj zemlji, praktički svi su zbog globalizirane komunikacije u istoj situaciji i stoga postoje brojni akcijski planovi, postoje brojne odluke, koje su usmjerene da se spriječi širenje lažnih vijesti, da se otklone situacije u kojima se hrane neutemeljeni strahovi da se nastoji praktički dezinformirati građane i javnosti država članica. Stoga se provodi proces konzultacija dijaloga sa građanima gdje se temeljito, argumentirano i odgovorno raspravlja sa različitim ciljnim skupinama u javnosti o pojedinim europskim politikama. To radi i Hrvatska, mi smo imali 30-tak takvih dijaloga u proteklih nekoliko mjeseci, na kojima su sudjelovali ili ministri ili visoki dužnosnici i osobno sam …/Govornik se ne razumije./… nekoliko takvih konzultacija gdje nastojimo našim sugrađanima približiti na argumentiran i objektivan način teme koje se njih tiču. Nema nikoga tko živi u RH, a da ove teme nemaju veze, bilo sa njegovom sadašnjošću ili ono što je još važnije sa njenom ili njegovom budućnošću. I stoga ćemo u taj proces ulagati i više, a vidjeti ćete ova će tema kulminirati, kao što smo jutros govorili i kroz kampanju, ali i prije kampanje o izborima za Europski parlament. Spomenuti ću i sudjelovanju na Euro samitima, vidim da je i to tema, koja je neke počela zanimati u ovom Visokom domu, ove godine, imali smo čak 3 sastanka, gdje su članice EU, koje nisu članice euro područja sudjelovale. Mi smo kao vijeće pozvali na nastavak aktivnosti koji se odnose na dovršetak bankovne unije i na razgovore o ključnim elementima reforme europskog stabilizacijskoga mehanizma. Predsjedavajući euro skupine iskoristi ove prigode da nas izvjesti o makroekonomskom stanju u Uniji, koje je načelno ocjenjeno povoljnim i kada je u pitanju razina i nezaposlenosti i inflacije, odnosno, rasta zaposlenosti. Hrvatska je podržala nastavak rada na dovršetku bankovne unije, te upravo stoga, jer i mi poduzimamo konkretne korake, koji su dio našeg obveza iz pristupnoga ugovora, za one koji to nisu do sada možda primijetili, da ispunimo uvijete, za ulazak u euro područje. Mi smo ponovili da namjera Hrvatske, za ulazak u euro područje, se konkretizira provođenjem strategije, koja kao što znate javnosti predstavljena u listopadu 2017. potom je održana javna rasprava, Vlada je formalno taj akt usvojila 10. svibnja prošle godine, kampanja informiranja rade i nadležno Ministarstvo financija, ali i HNB, nastojimo prenijeti našim partnerima, da ispunjavamo sve kriterije nominalne konvergencije, dakle, stabilnost cijena, dugoročne kamatne stope, stabilnost tečaja, proračunski manjak se snižava ubrzanom dinamikom, kao javni dug, kao postotak BDP-a. Da samo znatno smanjili makroekonomske ravnoteže i da ih nastavljamo također ubrzano smanjivati, te da smo u punom jeku provedbe strategije, da ćemo sljedeći bugarski model, jer je prvi korak europski tečajni mehanizam 2 uputiti uskoro odgovarajuće pismo sa točnim elementima reformskih napora, koji bi nam trebali pomoći da taj cilj,

budući da je danas 27 obljetnica međunarodnoga priznanja, odnosno, jučer, i 21 obljetnica mirne reintegracije, mislim da smo se i u ovoj godini …/Upadica Predsjednik: Hvala./… nastavili zalagati za jačanje međunarodnoga položaja Hrvatske, kao članice EU, na

Hrvatskom saboru, predsjedništvo Sabora povrijedilo je čl. 37. točku 6. poslovnika jer prilikom tom odluke, mora voditi računa o članstvu zastupnika u klubovima, kako to pišu, a Klub zastupnika Milana Bandića i Klub zastupnika HNS-a raspoređen je ko rakova djeca po dvorani, pa molim vas u tom smislu da tu moju povredu poslovnika uvažite i da se ta odluka ispravi. Zahvaljujem. Kolega Bauk, bili ste na predsjedništvu, mislim da smo tamo razgovarali i donijeli određene odluke, neki zastupnici, izrazili su želju da sjede iz onim klubovima, blizu onim klubova iz kojih su otišli. To nije moja odgovornost, to je više odgovornost vaša. Ja sam vrlo demokratičan u suradnji sa svima drugima i tajništvom pokušao naći najbolja moguća rješenja, i dalje smo otvoreni, za suradnju i trženje takvih rješenja u kojima će zastupnici biti grupirani po klubovima zastupnika, ali nemojte tražiti od mene ono što ne možemo napraviti. Ne bih sada o tome vodio, ne, ne, ne, vi radite. Aha dobro, to možete da, evo izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedniče, drago mi je da ste razumjeli, ali mi nije drag vaš odgovor i sukladno poslovniku, najavljujem da ću se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav u roku 24 sata. Hvala. Hvala lijepo. Idemo sada na replike, prvi je na redu kolega Zekanović, izvolite. kada je Hrvatska vodila pristupne pregovore za ulazak u EU, s obzirom da ste vi osobno bili angažirani na tom poslu, da je nama susjedna i prijateljska zemlja s kojom nismo nikada u povijesti ratovali, Slovenija, blokirala te pregovore, ujedno trenutku je bilo čak zaustavljeno 9 otvaranja i 4 zatvaranja, znači govorim o poglavljima, možda je više, vi bolje znate. Međutim, danas imamo situaciju da nama susjedna zemlja, Srbija s kojom smo nažalost ratovali i to relativno nedavno, također je u pristupnim pregovorima u EU, a da Hrvatska po tom pitanju ne radi ništa. Slovenija nas je blokirala radi Savudrijske vale, radi graničnog pitanja, a mi ovdje imamo sa Srbijom otvoreno cijeli niz pitanja, pitanja nestalih, pitanje oštete hrvatskih logorašima, pitanje granice, na posljetku pitanje agresije na Hrvatsku i pitanje ratne odštete, zanima me hoćete li što po tom pitanju poduzeti? **Jandroković, Hvala lijepo zastupniče Zekanović, nažalost sjećam se detaljnije nego vi svake faze našeg pristupnoga procesa. Ovo vrijeme o kojem vi aludirate 9 plus 4 je bilo prvi semestar 2009. za vrijeme češkoga predsjedanja kada Hrvatska nije zbog blokade Slovenije otvorila niti zatvorila privremeno niti jedno poglavlje. naše iskustvo u pregovorima o pristupanju EU, kada jedna susjedna zemlja, kao što je to tada radila Slovenija, blokira proces pristupanja drugoj susjednoj zemlji je izrazito loša. To je jedna od gorih situacija kroz koju smo prošli koja je ostavila puno tragova u našim odnosima, koja odnose nije poboljšala nego ih je ja bih reko na jedan dobar srednji rok učinila lošijima nego što su mogli bit. Dakle, to iskustvo blokiranja je nešto što je izrazito loše. Mi ćemo prema Srbiji biti striktni i biti fer, a ono što je važno da znate da je model pregovora …/Upadica: Hvala./… sa drugima, samo da ovo dovršim molim vas, da je model upravo temeljem tog iskustva sada drukčiji, to znači da imate nekoliko kapitalnih poglavlja, sve što je nama sporno se u tim poglavljima odvija, a ta poglavlja će doći na kraju zatvaranja, na kraju, na kraju pregovora …/Upadica: Hvala vam./… a mi smo kao članica uvijek u poziciji ako imamo jako veliki problem da kažemo da se ne može dalje, ali ne na pitanju statistike …/Upadica: Hvala vam predsjedniče

to više neću tolerirati zato što će onda svi govoriti 30 sekundi više i onda nemamo mogućnost regularnog rada tako da vas molim da se držite, svi razumijem da iziđemo iz vremena koju sekundu, ali ne možemo ići 50% vremena duže nego što je dozvoljeno. Tako da vas molim da se svi toga držite. Izvolite kolega Grmoja. Hvala, poštovani predsjedniče već sam u stanci koju sam imao iznio da je znači otvorila nova poglavlja, da Hrvatska po tom pitanju nije ništa učinila iako Srbija ne ispunjava preuzeta mjerila iz poglavlja 23. o pristupanju EU, vaša ministrica koja sjedi do vas krši odluku Vlade, koju vaša Vlada nije opozvala i ne saziva povjerenstvo, a naši logoraši sami dižu bez ikakve pomoći tužbe protiv Srbije. Isto tako Srbija ne dostavlja odnosno skriva informacije o nestalima i ja, mene zanima evo mislim da bi bilo dobro radi hrvatske javnosti, možda imamo nekakve koristi od toga, možda ministrica čuo sam da je kolegica Vesna Pusić rekla da ministrica ima velike šanse za glavnu tajnicu Vijeća Europe, je li to možda znači da osim podrške ove Vlade, znači Plenković, Pupovac, Vrdoljak, Saucha …/Upadica: Hvala vam./… Vlade da ima i podršku Srbije budući da radi sustavno …/Upadica: Hvala Andrej (HDZ)** Poštovani gospodine Grmoja bilo bi dobro radi higijene vaše vlastite da ovakve stvari ne izgovarate da neko ko je podpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova RH sustavno radi za interes Republike Srbije. djelujete jadno, jadno, ono to je jedna razina koja je toliko jadna da mi je žao komentirati uopće i slušati da tako ste nešto u stanju izgovoriti, budite kreativni ali nemojte biti jadni. To nije dobro za vas. Važno je da to znate to vam govorim za vaše dobro, za vaše dobro, imamo previše iskustva da ne upadnemo u spiralu, u spiralu međusobnog optuživanja, dizanja retorike koja će na kraju završiti negdje nekim incidentom, to se neće dogoditi u Hrvatskoj dok sam ja predsjednik Vlade, to ne dolazi u obzir. Puno toga možemo čuti, puno toga možemo otrpiti, al ćemo uvijek biti oni koji su zreli, odgovorni, europski, konstruktivni, neću dopustiti spiralu koja će na kraju dovesti do mržnje i do incidenata …/Upadica: Hvala vam./… nemojte ni vi tome pridonositi. Izvolite kolega Grmoja, povreda Poslovnika. da je jadno, da su moji istupi jadni, znači nemate nikakvo to pravo jer sam ja, jer sam ja znači to je povreda članka 238. jer sam obrazložio jasno da ministrica krši odluku Vlade, a među ostalim HVIDR-a je Hvala kolega

Samo malo, stanimo, stanimo, ja vas zaustavljam, samo malo. Dakle, prvo ste vi kazali da potpredsjednica Vlade radi za interese Republike Srbije …/Upadica: Radi, radi stojim predsjedniče Vlade ja vas molim nemate pravo na taj način razgovarati sa zastupnicima, molim vas ne nećete dobiti rekli ste sve što ste rekli, polako, molim vas, stanite svi, samo malo. …/Upadica:

ajde idemo se zaustavit, idemo razgovarati molim vas o izvješćima sa sjednica Europskog vijeća, to je tema, nemojmo se vrijeđati, nemojmo iznositi uvrede nego argumentirano raspravljati

Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče ja sam kao saborski zastupnik iznio političku ovaj kvalifikaciju ja iza te političke kvalifikacije stojim, nju sam obrazložio konkretnim argumentima, nikoga nisam vrijedio, vrijeđao, bio sam jako pristojan i prema predsjedniku Vlade i prema članovima Vlade, dok je predsjednik Vlade vidno nervozan, jer sam ga razotkrio da radi za srbijanske interese, znači …/Upadica:

ovo je što iznosi kolega Grmoja puno gore, da predsjednik Vlade za interese neke druge države, to su nedopustive optužbe koje morate i te kako dobro argumentirati jer se radi o kleveti i molim vas da prestanete klevetati. Ja sam upozorio predsjednika Vlade da ne koristi… je je upozorio sam ga, upozorio sam ga i prekidam ovu raspravu. prekidam ovu raspravu. Ne ćemo se tako razgovarati, nećete dobiti povredu poslovnika. Zbog toga što ne želim da se ova rasprava o izvješćima s europskog vijeća pretvara u međusobno optuživanje, vrijeđanje i to nema nikakvog smisla. Molim vas da završimo sa ovom temom i da se primimo ozbiljnog posla. Zato smo izabrani od građani i želimo o tome razgovarati a ne Se međusobno vrijeđati …/Upadica: Ja sam izabran da štitim interese/… kolega

Poštovane kolegice i kolege, ja bih vas zamolio da nastavimo raspravu o izvješću predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u 2018. g. da malo smirimo strasti da ne upotrebljavamo izraze i riječi koji mogu drugoga uvrijediti i da vodimo računa kakva je slika Hrvatskog sabora i zastupnica i zastupnika pred hrvatskom javnošću i pred narodom koji nam je dao povjerenje. Tako da vas pozivam, da zaista u nastavku rasprave budemo obazrivi jedni prema drugima i o temi o kojoj razgovaramo. Kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Sabora, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se unutar kluba konzultirali o sumraku, demokracije u Hrvatskom saboru i nezapamćenom primitivizmu zastupnika vladajuće većine koji razbijaju poklone, koji se ponašaju poput razmaženog derišta i bacaju stvari na pod, koji nasrću na zastupnike oporbe jer iznose svoje mišljenje, koje je u skladu sa poslovnikom i zbog ponašanja predsjednika Sabora, koji samovoljno tumači poslovnik i odlučuje kome će davati pravo na povredu poslovnika a kome neće. Predsjednik Sabora može utvrditi da li je povreda Poslovnika po Poslovniku ili nije. A ne da on odlučuje da li netko to zloupotrebljava ili ne zloupotrebljava, često se javlja ili ne. Ovo što ovdje gledam, fizičke napade, na zastupnike oporbe, to je bahatost bez premca. To je tri puta veće primitivizam od onoga koji gledamo u Europskom parlamentu, gdje predsjednik Europske komisije ne može stajati na nogama i štipka pojedine premjere za stražnjicu. Ovo mora prestati ovo ne rade niti navijačke skupine, što se danas ovdje dešavalo u Saboru. Iz tog razloga, mi u Živome zidu, tražimo stanku da se konzultiramo, ali da doprinesemo smirenju tenzija. Jer bijes je najgora reakcija koju čovjek može osjećati, a kada bijes pokazuju ljudi koji vode državu, tada definitivno u ovom društvu se daje izrazito loš primjer i iz svih tih razloga,

od barem 10 minuta kako bi još uvijek malo smirili strasti, s obzirom da očigledno je otišlo ovo predaleko i daleko, daleko od onoga što je tema dnevnog reda i mi moramo biti svjesni da konkretna tvrdnja kolege Grmoje, zapravo de facto znači, jedan čin koji je kažnjiv po hrvatskim zakonima, kažnjiv zatvorom, čin koji u ratno vrijeme, kažem stremljenjem i to je nešto što nije primjereno a pogotovo ići takvom težinom prema najvišim dužnosnicima. Mislim, ja sam rekao u ratnom stanju, kolega Maras, općenito govorim, dakle, ne govorim konkretno o našem zakonodavstvu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Maras dajem vam opomenu. …/Upadica se ne čuje./… Da vama, zato što upadate u riječ i to kontinuirano radite i želim da se smiri atmosfera i smiri situacija vi dolijevate ulje na vatru. reda. Izvolite …/Govornik se ne razumije./… **Čuraj, Stjepan (HNS)** Dakle, ja nisam spomenuo hrvatskog zakonodavstva, ja govorim načelno, zna se što je veleizdaja i koji su penali u kojoj dobi kroz povijest kako to izgleda. Zato mislim da to nije bila, ne vjerujem da je to bila intencija kolege Grmoje, on je imao svoj, stav koji je htio iznijeti, međutim, nažalost, ja i mogu i razumjeti kako je to uspjelo. Mislim da nama treba svima da se usredotočimo na dnevni red, na ne i one izgovorene riječi i tu se slažemo i sa predsjednikom da se smirimo, jer ovo sigurno nisu male riječi i to sigurno bi se na takav način bi se zbilja moglo protumačiti, a to je onda teška povreda, da ne govorimo nešto drugo, osim ako nije utemeljeno na stvarnim činjenicama, a ja ih ovdje nisam čuo. Hvala **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega je povrijedio čl. 238. gdje je kazao da Nikola Grmoja rekao da treba nekoga streljati. Nikola Grmoja je samo obranio svoj stav, da Srbija ne ispunjava uvjete, koje bi trebala ispunjavati, a da im Hrvatska otvora poglavlje. I to je njegov stav i on je iza …/Govornik se da ministrica ne štiti hrvatske interese kako bi trebala štiti. Nikakvu smrtnu kaznu kolega Grmoja nije spomenuo, koju vi namećete. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bulj, dobivate opomenu jer ste zloupotrijebili institut povrede Poslovnika, izvolite kolega Grmoja. Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče ja moram reagirati, jer je kolega Čuraj, spominjao mene ovdje, u kontekstu svoje stanke, znači povreda čl. 238. svoj stav iznio, nisam govorio o nikakvoj veleizdaji, nego sam govorio da ovakvim postupanjem i kršenjem odluke vlade, radimo odnosno, Vlada RH, radi u korist srbijanskih istesa. Iza te svoje izjave stojim, a što sam doživio ovdje, kao hrvatski zastupnik u Hrvatskom saboru, da se premjer ide sa mnom fizički obračunati. Da vi uopće na to predsjedniče Sabora niste reagirali. ne, niste uopće reagirali na to./… Kolega Grmoja dobivate drugu opomenu i gubite pravo govora, izvolite kolega Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani g. predsjedniče i kolegice i kolege. Na rubu smo toga da ovaj Parlament, međusobne sukobe prenese izvan sabornice,

Pretpostavljao sam da moje dizanje ruke, nisam uzeo ni da tražim povredu Poslovnika da bi je zloupotrebio, nego zbog toga da tražim stanku. Dakle, na rubu smo toga da se stvari iz naših rasprava pretvore u rasprave među ljudima i u rasprave na ulici. Širenje raspoloženja oko tema koje su osjetljive i emotivne, o kojima neki ljudi posvećuju svoje obaveze zastupničke, kao što su nestali, kao što su ratni zločini i posvećuju se tako da to bude obavljeno na najbolji mogući način i u međudržavnim odnosima i u međunacionalnim odnosima, a netki ih koriste zbog toga da bi ljude etiketirali da su izdajnici, da rade za tuđe interese i da se ne posvećuju dovoljno vlastitim interesima i interesima zemlje u čijem Parlamentu sjede. Kad se te dvije stvari spoje, kao što u posljednje vrijeme i u Parlamentu i izvan Parlamenta imamo tu vrstu poruka, onda nas, nemojte se čuditi ako nam se dogodi iskustvo iz Gdanjska. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče HS-a. U ime kluba građanskog liberalnog saveza molim stanku u trajanju od 10 minuta. Prvi radni dan je u 2019.-toj godini ovog Parlamenta i mi raspirujemo najniže strasti, izrečene su uvrede, krenulo se i fizički napadati jedan drugog i to mislim i na izvršnu vlast i na zakonodavnu vlast. Dopustite da kažem do kraja. Kad se krene nabacivati blatom, na kraju su svi blatni, a tko je prvi počeo i koliko treba vode da se bilo tko opere je onda pitanje. Ovo što se desilo je nedopustivo. Svatko od nas ima pravo govorit, ima pravo reć svoje stavove, ali nema pravo omaložavat, nema pravo vrijeđat, nema pravo etiketirati bilo kog, nema jednostavno pravo. U što želimo pretvoriti ovaj Parlament? Želimo to pretvoriti tko je jači, pa tu će žene i oni koji su manji prvi izgubit, to ne smijemo činiti, to ne smijemo raditi, to je odgovornost premijera, to je odgovornost predsjednika Sabora, to je odgovornost svih nas koji ovdje sjedimo. Nas je netko izabrao da ovdje sjedimo. Svatko od nas ima način govorenja. Netko govori na jedan način, drugi govori na drugi način, ali poruke koje mi i način na koji mi radimo se vidi vani, to gledaju ljudi i koju poruku šaljemo? Poruku da ima nestalih vaših i naših. Pa nemojmo to činiti, nemojmo to raditi. Smirimo strasti, vratimo se tamo gdje je i svatko od nas ima odgovornost za izgovorenu riječ, ali ima odgovornost i za ono što je. Probajmo svi zajedno vratiti dignitet ovom Parlamentu. Prvi radni dan u 2019.-toj u što smo pretvorili? Nemojmo to raditi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem se kolegice Mrak Taritaš, ja se s vama slažem, ja vas molim i apeliram, svi oni koji žele konstruktivno raditi u HS-u koji koji ne vređaju druge zastupnike i zastupnice, koji vode računa o tome što je tema, da nametnemo takav način diskusije, takav način rasprave, a ne da jedan dio ljudi koji želi incidente, koji želi uvrede, dominira u HS-u. Ja vas pozivam sve zajedno tzv. šutljivu većinu da se uključite aktivno i da ne damo da se Sabor pretvori u mjesto u kojem ćemo jedni druge optuživati, pokoristiti čak i govor mržnje, etiketirati se jer to nije mandat koji smo mi od građana dobili, pa vas pozivam sve skupa da smirimo strasti i da se normalno, civilizirano ljudski razgovaramo. Kolega Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče u ime kluba zastupnika HDZ-a, tražim stanku od 10 minuta, kako bismo poslali poruku hrvatskoj javnosti da je nedopustiv način Hrvatskom saboru, čini mi se danas i poslali neprimjerenu sliku hrvatskoj javnosti kako i na koji način postupamo u hrvatskome Parlamentu. Ovo što se danas događa, nastavak je onoga što je bilo i prije mjesec dana kada smo ovdje, u ovoj Sabornici svjedočili nasilju o dijela oporbe kada je onemogućilo bilo kakav rad u HS-u. Nedopustivo je kolege, u oporbi prije svega, to mislim na kolege iz MOST-a koji svakodnevno vrijeđaju i zastupnike HDZ-a i predstavnike Vlade i kada im se na bilo koji način puno ispod one razine na koji oni način vrijeđaju, ostali kolege vrati, onda u pravilu stvaraju nered i opstruiraju rad HS-a. Bojim se da ćemo na ovaj način kako smo počeli, stvoriti jednu spiralu mržnje u hrvatskome društvu koja će se, kao što je kolega Pupovac rekao, možebitno prenijeti i na ulicu i da ćemo biti svjedoci nasilja zbog toga što mi kao zastupnici u HS-u šaljemo sliku kakvu šaljemo. Stoga apeliram na sve nas da smirimo strasti, da uvažamo jedni druge, da poštujemo i predstavnike Vlade, ali i da se poštujemo međusobno jer kako smo započeli doista se bojim kako će u dogledno vrijeme izgledat HS. Stoga, još jednom kažem, pozivam sve nas da smirimo strasti, da raspravljamo u okviru Poslovnika, da se međusobno uvažavamo jer, govorim da je ovo kako je danas, kako danas se postupa u HS-u doista ne služi na čast nikome…/Upadica: Hvala/…, a najmanje građanima koji su nas ovdje izabrali. (HDZ)** Imam dvije povrede Poslovnika i kolega Vučetić, izvolite poštovana kolegica Strenja. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem. Ja sam smatrala da je potrebno da reagiram na ono što je rekao g. Pupovac jer ovdje uopće nismo raspravljali o tome, o nestalim, sa strane…/Upadica: Što je povreda Poslovnika?/…oni koji su, ovako zato što je krenuo pričati o nečem što uopće nije bila tema i povrijedio poslovnik 238, ovdje ono na što se reagiralo fizički nasrtaj pokušaj

Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani Predsjedniče Sabora pozivam se na članak 238 smatram da je kolega Bačić on prozvao me nasilnikom. Ja sam bio prisutan za to i govornici to što nisu stečeni uvjeti primjereni uvjeti da raspravljamo demokratski o prijedlogu zakona ne znači da zastupnici koji su tu bili i koji su to tražili su nasilnici. Znači ne znamo da smo,

Mislim ako je vama prihvatljivo, da nasilnici svi koji izražavaju neslaganje, onda …nerazumljivo…./… Ne naravno da nije i mislim da demonstriram to iz minute u minutu, da želim spriječiti tu vrstu diskusije. Marko (Nezavisni)** Zahvaljujem. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika tražim stanku isključivo zbog toga, da javnosti podarimo odsustvo naše riječi, jer danas nismo u stanju razgovarati. Mislim da je za javnost najbolje da mi danas što manje razgovaramo, jer ovo bi tijelo trebalo biti ono koje predstavlja opću volju hrvatskoga naroda. Iz onoga što se danas događa, sasvim je razvidno da mi to nismo u stanju i da smo počeli predstavljati animalnu volju. I zbog toga što nismo više, makar, zbog ovog što se sada odvija zastupnici u Hrvatskom saboru, nego zastupnici u nekakvom animalnom simboličnom carstvu u ime Kluba zastupnika Nezavisnih tražim stanku zbog tankoćutnosti prema hrvatskome narodu. Zahvaljujem. Dobro mi ćemo napraviti sada stanku u trajanju od 10 min i nakon toga ćemo nastaviti s radom, molim vas da u tih 10 minuta se zaista malo smirimo kako bismo mogli normalno raspravljati o jednoj vrlo važnoj temi. Nastavljamo u 17,20 sati.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom, još jednom pozivam da smirimo strasti i da budemo odgovorni u iznošenju svojih stavova. Prvi je sada na redu za repliku kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo uvaženi premijeru. Vjerujem da ste se primirili i da ćete odgovoriti na moja nekakva pitanja koja vjerujem da znate odgovor i da ćete ih odgovoriti. Prije svega, vi se pozivate na vašu ulogu u, znači, pretpristupnim pregovorima za ulazak u EU. Vaše zasluge mene osobno niti zanimaju, niti me ne zanimaju. Mene više zanima zbog čega hrvatski hrvatski građani neće imati mogućnost da bude referendum o uvođenju EUR-a s tim da bi se dobio prostor da struka kaže tj. da se ljudi sučele da vidimo učinke uvođenja ili ne uvođenja EUR-a. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega vi ne prihvaćate referendum, nego se uporno gura, jer vi u vašim izjavama kažete da je već glasanja ulaskom u EU, RH pristala na EUR-o, što je neistina. Znači, ne morate se bojati referenduma, to je direktan izraz volje građana i smatram…/Upadica: Hvala/… da je to ono na čemu treba inzistirati, referendum o EUR-u. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. Nema odgovora, idemo onda dalje. Kolega Škibola, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi predsjedniče Vlade, dobro je smiriti tenzije, dobro je ne razmišljati emocijama, nego racionalno i u tom kontekstu ja postavljam pitanje u odnosu na uvođenje EUR-a i pristupanje Eurozoni. Posljednji podaci Eurobarometra kaže da više od 60% hrvatskih građana nije za uvođenje EUR-a. S druge strane, znamo da uvođenjem EUR-a dolazi do porasta cijena i to su službeni podaci Eurostata. Znači, službeni podaci Eurostata kažu da će cijene kada se uvede EUR-o porasti bar za 0,3%. Međutim, činjenica da je to prosjek, znamo da je u drugim državama, cijene su rasle puno više, interesira me zašto se na silu namjerava uvesti EUR-o? Hvala. Andrej (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče Škibola na vašem pitanju. Što se tiče ulaska u Europodručje, dakle, RH je u pristupnim pregovorima prihvatila da će članstvom u EU preuzeti i EUR-o kao svoju valutu, dakle, to je u Ugovoru o pristupanju, ponavljam i vama, kao što sam i rekao danas nekoliko puta, vrlo je važno da svi toga budu svjesni i da to znaju, dakle, to je prvo, dakle, nema nikakve sile, riječ je o dogovoru, Ugovoru o pristupanju temeljem želje RH i postojećega Akia ili pravne stečevine EU, to je ta sila o kojoj vi govorite, to je jedan. Dva, u govoru sam rekao to se neće dogoditi ni sutra, ni prekosutra, naša intencija da to bude u razdoblju od između tri do pet godina od danas, da strategiju o uvođenju EUR-a u RH rastumačimo hrvatskoj javnosti, svim zainteresiranim akterima da se vode stručne javne rasprave i da analiziramo sve aspekte zašto je to dobro, a da onima koji smatraju da je loše, da ih saslušamo i pokušamo privoliti da je to u interesu hrvatskih građana. Hvala. **Jandroković, predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, vi ste i u svom izlaganju spomenuli nekoliko stvari, da bi naime u dvije godine, dakle, zadnjih šest mjeseci i slijedećih godinu i pol dana RH je, evo, netom završila presjedanjem Vijeće Europe u kojem ima 47 članica, sad smo članovi predsjedništva Vijeća EU, dakle, odnosno Tria i to ćemo sve biti do i našeg predsjedanja EU-om početkom početkom iduće godine. Također ste spomenuli ono što je jako bitno kod priprema za tim predsjedanjem je sadržaj i tu ste naveli 5 prioriteta i apsolutno na tome treba raditi. No, mene zanima kako teku i one tehničke pripreme vezane za to predsjedanje, tu smo imali puno natpisa u medijima i možda nekih oko troškova, zanima me u kojoj fazi i kako se to planira i završiti i sve tehničke pripreme za samo predsjedanje? Zahvaljujem.

Ovo je riječ o najvećem do sada pothvatu koji će trajati 6 mjeseci, najviše sastanaka, najviše događaja u RH, jačanje stalnog predstavništva, prisutnost svih naših stručnjaka, parlamentarna i financijski i organizacijski aspekti, ali i programski i sadržajni, o kojima sam, što se tiče 5 prioriteta, govorio. RH će biti spremna za to predsjedanje, nadam se da će i HS tome dati doprinos, riječ je o prvoj takvoj mogućnosti da već tada u sedmoj godini članstva, na koncu sedme godine članstva, damo jedan pečat desetljeću koje je ispred nas. Mislim da je to veliki izazov, al da smo u stanju obaviti odličan posao. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa g. Plenkoviću, kažete da činite sve da zaštitite hrvatske nacionalne interese u BiH. Zanima me u kojem je interesu hrvatskog naroda odlaziti na neustavni dan proslave Republike Srpske i biti u društvu ljudi koji negiraju zločin u Srebrenici, ljudi koji misle da je Ratko Mladić veliki heroj i isto tako, paliti svijeću ratnom zločincu Slavku Lisici koji je bombardirao Šibenik, razarao Dalmaciju i pravomoćno osuđen na 15 godina robije i onda tamo pošaljete i hrvatskog veleposlanika i predsjednika stranke koja nosi ime HDZ. Znači, doista, evo, nije mi jasno kakav je to interes i ako mi možete to malo objasniti bio bih vam zahvalan, hvala lijepa.

U trenutku kada je i Ministarstvo i Vlada to saznala, pozvan je na konzultacije, u tijeku je postupak imenovanja novog veleposlanika. Meni inače nije poznato zašto je čovjek sa takvim iskustvom u šestoj godini boravka u BiH nakon što u proteklih 4 prigode koje je imao, nije mu palo na pamet da ode u Banja Luku na taj dan, da je sada otišao. Dakle, to je nešto što je krajnje neobično, van svih instrukcija i van politike RH. Prema tome, mi smo tu djelovali odmah. Što se tiče HDZ-a BiH, to sam rekao više puta, HDZ BiH, njegovo vodstvo, njegov predsjednik, donose svoje odluke i svoje odabire, nije prvi put da su bili u Banja Luci na taj dan. **Jandroković, Gordan Sanja (HDZ)** Hvala vam predsjedniče HS-a. Cijenjeni predsjedniče hrvatske Vlade u svom ste govoru spomenuli kako u brojnim velikim i važnim državama članicama EU postoje određene krize vodstva, primjerice u Francuskoj, pa bi me zanimalo u europskom kontekstu, kako je RH već dokazala svojom mudrom politikom o migrantskoj krizi i brojnim reformskim procesima s kojima ide ukorak s državama EU, kako vidite mogućnost dodatnog i potrebnog učvršćivanja tzv. Menstrim politike u RH, a za vrijeme i u okviru našega predsjedanja Unijom. Hvala lijepa. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Putica, točno je da se brojne članice EU suočavaju sa specifičnom vrstom krize koju smo imali prigode pratiti, osobito u velikim članicama, sam Brexit je kriza bez presedana. Situacija u nekim drugim velikim državama članicama je također vrlo kompleksna. Politika koju vodi Vlada, politika koju vodi najveća i najsnažnija stranka u ovoj Parlamentarnoj većini, smatra da je za hrvatske nacionalne interese dobro biti dio europskog projekta, da imamo koristi od članstva, da smo tim članstvom realizirali strateške nacionalne ciljeve koji su bili ambicija od 1990.-te do danas. U kontekstu europskih izbora upravo rasprave o sadržaju politikama o kojima sam ja govorio tijekom svoga uvodnoga izlaganja, može biti podloga da u RH velika većina hrvatskih građana, a i javnosti shvati razliku na političkom prostoru, onih koji znaju o čemu se radi, onih koji su politikanti…/Upadica: Hvala/… i demagozi, njih je kao što g. predsjedniče u svojoj raspravi ste spomenuli pitanje obrane odnosno sigurnosti i RH i EU i i ono što mene zanima, tu činjenicu, na žalost, ignorirate cijeli dan, ja mislim da sigurnost RH više nije ugrožena s time da li imamo ili nemamo nove avione ili izraelske ili američke ili polovne ili ispod čekića, nego je sigurnost države izložena time da, za nju je nadležan i zadužen ministar odnosno osoba koja to, očito je svima danas u RH, ne može obavljati. Znači, osoba koja pod pritiskom ne zna reagirati, osoba koja se ponaša kao malo dijete i kojeg bi svi valjda trebali tetošiti i žaliti ga što radi tako odgovornu dužnost. Ja nemam tu vrstu simpatije, ja želim da osobe koje su ministri, izvršavaju svoje zadatke, želim čuti koje je vaše mišljenje o tome. Želite odgovor? Ne. Idemo onda na 10-tu repliku, kolega Beus-Richembergh, izvolite. **Beus Richembergh, Goran (GLAS)** Poštovani g. predsjedniče Vlade, u svome izlaganju iznijeli ste nekoliko stvari s kojima bih rado polemizirao, ali evo ovaj format dozvoljava možda tek da spomenem dvije. Spominjući situaciju oko Brexita, rekli ste da je hrvatska Vlada u zajedničkom nastojanju unutar EU i Komisije učinila Prihvatite da ovdje postoje određene vrste ponašanja, određena pravila nego vas nisam opomenuo prošli puta i puštam vas da govorite nadajući se da ćete stati. Sada govori kolega koji je samo dvije klupe iza vas i vi bez ikakvog obzira govorite na glas na slušalicu, molim vas da prekinete ili odite van. Izvolite kolega Beus Richembergh, ispričavam se što sam vas prekidao. …da ste učinili sve što ste mogli da zaštite interese hrvatskih građana u Velikoj Britaniji. Međutim, to je pod premisom da se postigne Sporazum. Što ćemo ako do 29. ožujka ne bude postignut Sporazum? Dakle, ako Velika Britanija po Difoltu prestane biti članica, tada ništa što smo mi dogovorili i svi oni drugi unutar EU odnosno 27 zemalja praktički ostaje nedogovoreno. U tome smislu, podijelite s nama informaciju o tom riziku. I druga stvar, što se tiče BiH, kažete da ste senzibilizirali i one koji za to nisu imali ni sluha, a niti dovoljno informacija. Bojim se da to nije tako…/Upadica: Hvala/… Mnogi diplomati u Zagrebu…/Upadica: Hvala vam/…to promatraju kao miješanje u unutrašnje stvari

Flamanaca? Ne, ne, zato sam se iznenadio, pa pokušavam naći poveznicu, dobro. dakle, prvo, samo kratka teza o formulaciji miješanja u unutarnje poslove. Vi ste dugi niz godina diplomat parlamentarac. Ta teza je toliko pase u današnjim međunarodnim odnosima, da ja uopće ne znam tko je još može koristiti. Sve što vi radite u bilo kojem tilu se tiče negdje nekoga, na ovaj ili onaj način. Miješanje u unutarnje poslove možete zaboraviti kao koncept, slobodno, ja vam to tvrdim, svi zaključci Vijeća za vanjske poslove se obično tiču nekoga pa bi onda po toj logici sve bilo miješanje. Obrnuto. Ovo je krupna politička tema o kojoj se mi moramo angažirati i o kojoj ćemo se angažirati. To što nisu diplomati neki ovdje, u redu, mogu to misliti, to nije točno. Dva, što se tiče Brexita, i na razini Europske komisije država članica, radi se alternativni .../Govornik se ne razumije./... koji bi trebao osigurati prava svih, ne samo naših državljana na istoj razini kao što je ovaj,

mislim da bi i nama trebalo gospodarstvo biti isto tako u fokusu interesa. Evo prije nekoliko dana je u Strasbourgu raspravljano o provedbi Strategije Europske Unije o šumama, gdje je istaknuto veliki problem nezakonite sječe privatnih šuma, što je prisutno i u Hrvatskoj. Temeljem toga i na tržištu crnog, crno tržište drvetom i namještajem, a isto tako veliki je problem istaknut zbog 36000 hektara nerazminiranih hrvatskih šuma. Gospodin Hogan je rekao ukoliko Hrvatska dostavi kvalitetan i ambiciozan plan, da se to može riješiti u pet, šest godina, pa je moje pitanje, dal' nismo bili do sad sposobni i imali ambicija to napraviti ili ne znamo, jer nismo znali ni prije par godina povući novac za štete na šumama od požara, a recimo Španjolska i neke druge zemlje su uspjele. Pa evo, dal' je to potpora gospodarstvu i na koji način će te utjecati na to, da imamo Strategiju gospodarenja šumama i da razminiramo hrvatske šume i otvorimo radna mjesta u ruralnim prostorima. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče Vlaović. Vi koji dolazite iz Brodsko-posavske županije, vi ćete biti zadovoljni sa novom kartom NUTS II regija, zbog karte gospodarskih potpora i puno većim potporama onima koji žele primjerice otvoriti nešto u Brodskom Stupniku dobro, niste jedini koji ste bili protiv, bio je protiv i HDZ. Tada ste bili u koaliciji na razini Županije sa HDZ-om koliko se ja sjećam. Što se tiče razminiranja, bilo da je riječ o šumama, bilo da je riječ o nekom drugom zemljištu, hrvatska Vlada je svojim odlukama produljila rok za razminiranje, što znači financiranje i odgovarajuća sredstava, i naša, i međunarodna, posebice u nekoliko županija, gdje je nažalost minski još uvijek, odnosno minama prisutno područje još uvijek rizik za hrvatske građane, mi ćemo taj proces nastaviti i tražiti potporu i od povjerenika Hogana, nadležnog za poljoprivredu. Hvala. **Ljubić, Božo (HDZ)** Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade, gospođo potpredsjednice i ministrice vanjskih poslova. Kao građanin i državljanin Bosne i Hercegovine, i kao politički predstavnik Hrvata, pozdravljam dakle potporu Hrvatske u Europskom vijeću na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Posebice pozdravljam način na koji je predsjednik Vlade i ministrica su otvorili, dakle problematizirali pitanje izbornog zakona i na mogućnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini da izaberu legitimne predstavnike, počevši od 17. i 18. listopada nakon održanih izbora, pa i kasnije na Europskom vijeću i Vijeću ministara. Ono što sam uspio pročitati, dakle, iz dokumenta, dakle, Odbora za vanjsku politiku Europskog Parlamenta pod naslovom Motions for European Parliament resolutions, vidim dakle suštinske, suštinska pitanja koja se traže da se Bosna i Hercegovina reguliraju izbornog zakona, promijene Ustava, pred izbora članova Predsjedništva i očekujem dakle da se u Europskom vijeću i Europskom Parlamentu ova pitanja dalje konkretiziraju. Hvala lijepo. Hvala lijepa zastupniče Ljubić. Mislim da ste i vi, kao inicijator Deklaracije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini, dokumenta koji je usvojio Hrvatski sabor, sadržajno pridonijeli da emancipiramo ovu temu u proteklim mjesecima budući da predstavljate Hrvate izvan Hrvatske, a naročito Hrvate u Bosni i Hercegovini, smatram da i svojim djelovanjem ovdje, nastojite tu temu držati u fokusu. Mi ćemo nastaviti, kao što sam rekao na razini Vijeća, Europskog vijeća ili drugim formacijama ovu temu držati prisutnom. Želimo i formiranje vlasti, želimo i nastavak reformi, želimo i europski put Bosne i Hercegovine, ali želimo i pravedan izborni zakon u kojem će Hrvati biti i faktično ravnopravan konstitutivan narod, a ne samo deklaratorno, pa da onda u određenim Tijelima i to najvišim, sijede oni predstavnici koje nisu izabrali, u većinskom smislu, pripadnici hrvatskoga naroda. Hvala. **Jandroković, Gordan razumije./...predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade. Rekli ste u svom uvodnom izlaganju da je Hrvatska ulaskom u Europsku uniju ustvari pojačala svoj suverenitet i da bi trebalo uložiti napor u budućnost Europske unije. E sad koje budućnosti Imamo white paper, bijelu knjigu Junkera i imamo na agendi Summit u petom mjesecu gdje će se o tome raspravljati. Mi ovdje u Saboru nismo nikad ozbiljno raspravljali o toj stvari. Ja mislim da je to pitanje koje se tiče svih građana Republike Hrvatske i da nadilazi svaku Vladu. I u tom kontekstu u stvari pozivam da Vlada pripremi stajalište Hrvatske o viđenju Hrvatske u Europskoj uniji i što Hrvatska želi u kojem smjeru da se Europska unija dalje razvija i da imamo jednu ozbiljnu raspravu u Saboru, da i sam dođete ovdje, da nas podrobnije informirate o dosadašnjem razgovorima na najvišoj razini o tom pitanju kako bi imali jedan konsenzus oko toga što Hrvatska želi od Europske unije, kojim putem da se ona razvija, jedan konsenzus koji bi onda obvezivao svaku Vladu koja dolazi nakon toga. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Klisović. Mi smo pozivali i na konsenzus kada je riječ o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, voljeli bismo da pogotovo od strane vašega Kluba koji ste davali određene konstruktivne sugestije na razini Odbora, da ste tada stali iza tog konsenzusa, bi poruka Hrvatske bila Što se tiče različitih scenarija koje Komisija, sad već skoro prije, skoro dvije godine predstavila, naravno da su određeni scenariji jako, možemo možemo to reći teoretskoga karaktera, određeni su puno realniji. Ono što je moj dojam kao aktera sada sa aspekta različitih institucija, imat ćemo doticaj dvije ključne rasprave, a to je dijeljenje odgovornosti imigracijske krize i dijeljenje solidarnosti u smislu konvergencije, kohezije i ravnomjerne .../Govornik se ne razumije./... regionalnog razvoja nerazvijenih. To su dva vlaka koja ne idu nužno paralelno, to je ključ europskoga projekta u sljedećim godinama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. razumije./... predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predsjedniče Vlade. U vašem uvodnom izlaganju ste govorili o štićenju iz zračnog prostora, ali o tome više nema potrebe, sasvim dovoljno je danas rečeno i jasni su stavovi, ali je tema i štićenje morske granice, pa mene zanima što je tu napravljeno, koje su ideje, kako se to misli činiti i u ideji stanje u našem brodogradilištima, da li je bilo razgovora na razini Vlade i razgovora o tome da vezano uz brodogradilišta, da se probaju tamo odnosno oni staviti u funkciju, eventualno izgradnje pojedinih brodova, koliko je tu uopće i sredstva, i energije, i svega potrebno, to je nešto o čemu treba voditi računa, nešto što ste u uvodnom izlaganju rekli, a koji cijelo vrijeme odlazi ispod radara, gdje se svi zapravo kapacitiramo avionima i govorimo o tome bez želje da umanjim

o zaštiti morske granice ili obalnoj straži, ja sam se referirao, između ostaloga danas na onome kako nam u tom procesu pomažu i Europska komisija, i različite agencije, i institucije, uopće na čuvanju vanjske granice, Hrvatska ima svoju obalnu stražu kao što vam je poznato, mi ćemo vrlo vjerojatno pristupiti i modifikaciji zakonskog okvira kojeg treba ažurirati, on je sada već donekle u nekima aspektima već i zastario. Odnos narudžbi prema hrvatskim brodogradilištima, kada je riječ primjerice o vojnoj industriji, imate nekoliko narudžbi još iz vremena i vaše Vlade, prema brodogradilištu Split, ako se sjećate, jedan od tih brodova je preuzet od strane Ministarstva obrane, sada je u testnoj fazi. Pitanje brodogradilišta, vi znate da je ova Vlada isplatila 2,5 milijarde kuna državnih jamstava, o tome nešto je bilo govora jutros na aktualnom prijepodnevu,

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade. Govorili ste nešto i o međunarodnom položaju Republike Hrvatske unutar Europske unije, pa bih samo htjela napraviti malu paralelu sa ne tako davnom našom prošlošću, dakle, kada u vremenu, kada Republika Hrvatska nije odlučivala unutar zemalja Europske unije. Želim podsjetiti da je Republika Hrvatska samostalno izborila slobodu, ali jednako tako da je Republika Hrvatska ušla samostalno u Europsku uniju, a ne kao što je to bila namjera nekih tada, kao dio zapadno balkanskog paketa. Stoga, s ovim vremenskim odmakom i povući paralelu na, u današnje vrijeme, osporavajući suverenitet ili suvereno odlučivanje Republike Hrvatske unutar Europske unije jednostavno ili nepoznavanje naše ne tako davne prošlosti, ili ignoriranje svih prednosti koje nam je članstvo donijelo, od sigurnosnog pitanja kojeg ste danas nekoliko puta spomenuli, gospodarskog i u svakom drugom smislu. Stoga želim još jednom podsjetiti da je Europska unija, da Europska unija se sastoji od suverenih država i naroda i da će Republika Hrvatska jednako tako štitit svoj suverenitet, i to je jedino važno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade. Ovim putem želim istaknut da je jako važno da naši građani znaju o kojim temama naši predstavnici odnosno vi pričate na sastancima da se tu jasno priča i o digitalizaciji, i o akcijskim planovima protiv dezinformiranja i da se jasno nameću teme koje ćemo vjerujem, koje će vjerujem biti glavne kada budemo predsjedali .../Govornik se ne razumije./... i da ste se sastali u prosincu sa i Rumunjskom i Finskom, a ono što me još zanima da naglasite one promjene koje će te podnijeti Eurostatu krajem ovog mjeseca odnosno na početku drugog mjeseca, s obzirom da 2012. godina naša Dalmacija itekako oštećena s obzirom da su poduzetnicima sredstva kojima se oni financiraju, europskim sredstvima, odlukom Vlade ista bila smanjena za 10%, a isto tako ulaganja koja su se odvijala u Slavoniji i u Zagrebu su bili jednakim intenzitetom poticana, i tu je sigurno pridonijelo tome da imamo lošu demografsku sliku u Slavoniji, pa me zanima što radite na tome da to ispravimo. Hvala lijepa zastupnice Vranješ na ovom pitanju. Ja sam ga kratko spomenuo u današnjem izviješću, dakle Vlada na temelju studije koju je napravio Institut za razvoj i međunarodne odnose, a na narudžbu Ministarstva regionalnoga razvoja i europskih fondova, pripremila je devet različitih scenarija nove teritorijalne podijele Hrvatske u kontekstu NUTS II regija, smatramo da će model koji će biti usvojen, a on je podjela Hrvatske u četiri NUTS II regije. Jedna će biti Jadranska Hrvatska, to je upravo onakva kakva je danas, ali bez ovoga oštećenja o kojem ste vi govorili, dakle ta nepravda će biti ispravljena, dva, Zagreb koji je prešao 800000 ljudi, bit će zasebna jedinica, Sjeverna Hrvatska, te Središnja i Istočna i Istočna Hrvatska. Na taj način omogućit ćemo regionalnu kartu potpora svim onim krajevima Hrvatske kojima treba pružiti ruku podrške u konvergenciji, povoljnije, pravednije, solidarnije i trajnije rješenje u idućoj financijskoj perspektivi, prije svega povoljno za gospodarstvo. Idemo sada na 17.-ta replika, kolega Bauk, izvolite. hrvatskom društvu, u Hrvatskoj postalo vidljivije, kako su postali i vidljiviji i problemi, postale su vidljivije i pogreške koje političko vodstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini radi na tom planu, pa tako se ove godine nešto intenzivnije razmišljalo o tome je li mjesto predstavnicima hrvatskog naroda na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci ili nije. I zbog toga je ovakva reakcija bila ove godine, iako su predstavnici sudjelovali i prethodnih godina, dakle, to je i dobro, i loše. Slažem se s vama, ako mi ne dignemo glas, neće nitko. Ja bi volio, dakle, da oko toga postoji određeni dogovor i konsenzus, vjerujem da ste pozorno pročitali i naše prijedloge dopune odnosno amandmana na Deklaraciju o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i volio bih čuti od vas mišljenje treba li gospodin Čović dogodine otići na proslavu

Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, ministrice vanjskih poslova. Evo i ova današnja rasprava pokazuje razmjerene znanja o Bosni i Hercegovini, u Bosni i Hercegovini žive Hrvati, Bošnjaci i Srbi, i Hrvati mogu razgovarat o budućnosti Bosne i Hercegovine jedino sa Bošnjacima i Srbima. Vama zahvaljujem što poduzimate i u Hrvatskom saboru, i u hrvatskoj javnosti, što ste pomogli oko donošenja Deklaracije koja je dokument strateške razine, tako je razumijeva hrvatska javnost u Bosni a vjerujem da svi oni koji su dobronamjerni trebaju razumjeti da je potpora Hrvatske, hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini potrebna, jer smo imali dva puta smijenjene hrvatske članove Predsjedništva, i tri puta su nam drugi birali hrvatskog člana Predsjedništva. Hvala.

meni je jako žao da vas vidim nervozne koji ste uvijek izbalansirali sve, ali evo cirkus ne'ko hoće u Saboru, pa tako ga imamo. Nitko neće vama priznati da ste napravili ove dvije godine više nego svi do sada što su napravili u gospodarskom smislu, i digli ovu državu u jedan primjeran položaj. Ja sam naravno htio pitati isto o Bosni i Hercegovini, smatram da političari Hrvati Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nisu smjeli otići u Banja Luku i nije to primjereno ni politički, ni, ne smatram to dobrim, jel 220000 koji su istjerani i 4000 poginulih ljudi koji su pobili u zločinima određeni srpski postrojbi, ne morate na ovo odgovoriti jer ste već odgovorili i vaše mišljenje dali. Ja osobno mislim da je ovo neprimjereno, odlazak u Banja Luku. Hvala vam. Nema reakcije, dakle završili smo s replikama, pa otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, kolega Branimir Bunjac. Izvolite.

predsjedniku Vlade. On će se vratiti kad ja završim, to je njegovo staro pravilo, i bolje, sigurnije je ono da njega nema. Dakle, na svakom početku nove sjednice Sabora, slušamo izvješća o sastancima Europskom vijeća, i postavlja se pitanje koji je uopće smisao tih analiza. Čini se da u nemogućnosti da riješi stvarne probleme u Hrvatskoj, predsjednik Vlade nam očito želi u oči baciti zvjezdanu prašinu raspravljajući na dugo i na široko o Europskoj uniji kao nekoj obećanoj zemlji, imajući potrebu da on nama objasni, jer mi kao to ne razumijemo što je to Europska unija. Međutim, kad se sve sažme u nekoliko bitnih točaka, očito je da ovdje slušamo tko zna koji put zaredom o temama koje s hrvatskim građanima nemaju puno veze. Tako ovdje slušamo na primjer o Brexitu, kao velika je tamo neka drama, slušamo o borbi protiv terorizma, o trgovini s Japanom, o stanju u Africi, o digitalnoj budućnosti i ne znam čemu sve ne, dok istovremeno hrvatski građani nemaju zadovoljavajući standard, doslovne se savijaju pod strahovitim poreznim pritiskom, divljačkim cijenama, skandaloznim ovršnim zakonom, dok imaju preniska primanja i s krajnjim prezirom govore o Vladi čiji rad gotovo plebiscitarno odbacuju. Andrej Plenković kaže nam u svom Izvješću da nas EU kao štiti od nezakonitih migracija, ali istovremeno ne kaže tko je stvorio te nezakonite migracije. Ova Vlada je podržavala na primjer ubojstvo predsjednika suverene države Muamera Gadafija, čovjeka koji je vodio jednu od najuspješnijih država u Africi, i koji je čuvao Europu od migranata preko Sredozemnog mora, sad kad ste ga maknuli, nije ni čudo da ti migranti masovno dolaze, to je vaša zasluga. Hrvatska je podržavala rat u Siriji, rat u Afganistanu, rat u Iraku, ti ratovi stvorili su 20 milijuna izbjeglica, i očito je da nas EU sada želi spasiti u stvari od problema kojeg je ona sama stvorila. Kad predsjednik Vlade govori o Brexitu, zašto ne kaže zbog čega su Britanci napustili tu tvorevinu, koji su ih uzroci nagnali na to? Zašto ne kaže da mnoge članice Europske unije oklijevaju s uvođenjem eura, iako imaju formalne uvijete za njega. Zašto predsjednik Vlade ne odgovori na pitanja zbog čega su toliki prosvjedi unutar Europe, zbog čega prosvjeduju građani Francuske, od kuda toliki ekstremizam na različitim razinama i u svim državama. Očito je da građani Europske unije nisu zadovoljni ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim državama jer ni druge ne mogu preživjeti mjesec dana od svoje plaće, i drugdje se iseljavaju, i drugdje su ogromni demografski problemi na koje Europska unija nema odgovor. Doista, što nam je to donijela Europska unija? Govorilo se da će se ovdje otvarati radna mjesta, da će stizati investicije, da će biti veće mirovine i plaće, a u praksi toga nema. Za uzvrat smo međutim dobili visoke cijene hrane, cijene režija čak više nego u zemljama Europske unije, a radna prava srozala su se gotovo na razinu robovlasništva. Pričalo se da ćemo dobiti nekakva silna sredstva od Europske unije i to smo i danas imali prilike čuti, a vidimo da umjesto da EU financira nas koji smo siromašne, mi financiramo Godišnje moramo davati 4 milijarde kuna članarine, potrošiti stotine tisuća radnih sati, e da bi za uzvrat dobili daleko manje nego što smo uložili. Kao da nam nije dosta financirati našu uglavnom posve beskorisnu javnu upravu, nego još moramo plaćati i europske birokrate koji još manje rade od hrvatskih sa još manje odgovornosti, ali za neusporedivo veće plaće. Govorilo se da će korupcija nakon ulaska u Europsku uniju biti manja, ali korupcija je nakon ulaska u Europsku Kažu nam europski birokrati u Europi je sada mir, pa u redu, mir je, nema rata, ali mir sam po sebi ne može predstavljati konačni cilj ljudskoga postojanja. Cilj ljudskoga postojanja trebao bi biti da ljudi budu sretni, a to je baš ono čega u Europskoj uniji nema, nema sreće i nema životne radosti. Umjesto sreće i životne radosti, u Europskoj uniji imamo ljude koji žive u užasnom stresu, u neizvjesnosti i strahu, koji su žalosni, koji nemaju miran san i nisu zadovoljni stanjem u svojoj vlastitoj državi. Jedino dobro koje imamo je to da se svi možemo iseliti iz zemlje u kojoj smo se rodili i prepustiti je kao pustopoljinu stranim korporacijama na iskorištavanje. I dosita, kad naši ljudi odlaze u Irsku, kad odlaze u Bavarsku, kad odlaze u neke druge zemlje, moramo se zapitati jesu li te zemlje ljepše od Hrvatske, jesu li bogatije resursima, je li tamo bolja klima? I shvatit ćemo da nisu, nego da je samo stvar u upravljanju, u upravljanju državom i onda se moramo zapitati posve logično, a tko je upravljao Hrvatskom do sada, da je takvo stanje nastalo? Tko je odgovoran, ne za upravljanje Hrvatske, nego za propast Hrvatske, ako ne oni koji su sačinjavali Vladu unatrag zadnjih 28 godina? Doista, mi već 28 godina imamo politiku uništenja u kontinuitetu, koja upravo sada kulminira sa predsjednikom Vlade, kojemu je Markov trg tek usputna stanica za povratak na položaj u Bruxelles, naravno veći i važniji, nego je bio kada je ovdje dolazio. Imamo premijera i Vladu kojima je jedini cilj kupiti vrijeme kako bi se mogla dovršiti pljačka Hrvatske, rasprodaja preostalih tvrtki, kako bi se moglo zadužiti građane i države kol'ko se još može, napuniti privatne džepove i nakon toga se baviti sami sobom pod zaštitom onih koji su ih ovdje instalirali. Kako na primjer objasniti činjenicu da nas predsjednik Vlade ovdje navodno istinito informira o stanju u Europskoj uniji, a istovremeno ne zna što mu se dešava u njegovom vlastitom dvorištu? On ne zna za grupu Borg, nikad čuo, ne zna za e-mail-ove, ne zna za SMS-ove, ne zna za stanje u brodogradnji, ne zna za non paper dokument, ne zna za protivljenje SAD-a prodaji aviona, ne zna zašto zastupnici oporbe prelaze u Klub Milana Bandića, zašto baš svi njemu, ne zna da tvrtka povezana s Bandićem gradi Sljemensku žičaru po 4x višim cijenama, ne zna da Pelješki most grade isključivo Kinezi i kineske tvrtke, s kineskim materijalom. Pa što on opće zna? Čovjek koji ne zna ništa o Hrvatskoj, zna sve o Europskoj uniji. Je li to moguće? Očito da što se tiče barem Hrvatske, više informacija od predsjednika Vlade ima Živi zid, jer mi smo na sve ove probleme pravovremeno upozoravali, pa ako mi već imamo više znanja od vas, onda nam dopustite da vodimo državu, maknite se. I hoćete se. Barem prema ovom istraživanju generacijskom koje smo nedavno vidjeli. Imamo Vladu koja danas govori jedno, koja sutra govori drugo, imamo ministra koji je jučer govorio da nikada neće prodati rafineriju, da bi to bio čin veleizdaje, a danas tvrdi da on to nikada nije izjavio, iako imamo audio snimku i video zapis. Imamo premijera koji kaže da će u roku godine dana otkupiti INA-u, a umjesto toga daje tu stratešku tvrtku u 100% vlasništvo stranaca. Kakvi su to ljudi koji ne drže do svoje riječi? Želite li se družiti s takvim ljudima? Želite li prijatelje koji vas lažu? Želite li trgovca, taman to bio trgovac bižuterije na Dolcu, da vas mulja? A dopuštate da takvi ljudi sačinjavaju hrvatsku Vladu? To se može nazvati svakako, ali samo ne vjerodostojno, i daje se užasno loš primjer građanima ove zemlje, i nažalost, ponavljam još jednom, to dolazi sa samoga vrha vlasti, jer ne bi Milan Bandić nikada uzimao tuđe zastupnike da nije predsjednik Vlade sačuvao svoju tanku većinu sa Tomislavom Saucha-om, prebjegom iz SDP-a. To je bio taj primjer i poznato je odavno u brojnim knjigama i spisima ono što radi lider države, raditi će i drugi iza njega. vlastitu nesposobnost da rješava probleme hrvatskih građana, diletantizam i krajnju neodgovornost Vlada brani bahatošću kakvoj smo mogli danas svjedočiti ovdje u Saboru. Imamo ministre, počevši još od potpredsjednice Dalić, pa sad preko ministra Krstičevića do samog predsjednika Vlade koji se ne mogu kontrolirati, on se ne može kontrolirati. Njemu pokažite prst i on vas hoće ugrist, date mu dječji poklon od 100 kuna, on ga baci na pod i kaže goni se. Kad čuje neku kritičku misao, kako god benigna bila odmah naziva zastupnike oporbe čobanima, panjevima, budalama, primitivcima. To je vaša komunikacija, vi ne znate s argumentima, samo silom.

Glavna je poanta u stvari ta da ovdje imamo toliko lošu Vladu danas u Hrvatskoj da se mnogim grđenima čak i Europska unija čini bolja i što je najžalosnija od svega bolja je, jer od HDZ-a je sve bolje. Sve je nama vladaju lažni domoljubi, na čelu sa modernom verzijom Khuena Hedervarya, ljudi bez duha, prividni demokrati, a u stvari tirani, ljudi bez srca za narod, u stvari činovnici sa zadatkom da pacificiraju Hrvatsku da nas koloniziraju, a da istovremeno vlastitu prijetvornost i nasilje prikažu kao uljuđivanje primitivaca, zaostalih balkanaca, iako je prava istina da je Hrvatski narod uljuđeniji, kulturniji, pošteniji i duhovniji i objektivno više vrijedi nego cijela EU i NATO organizacija. Više ja držim, gospodine iz HDZ-a do zadnjeg hrvatskog čobana, nego do vašeg Jean-Claude Junckera. I ova izvješća u stvari pokazuju da se u Hrvatskoj trajno instaliraju odnarođene elite koje imaju stalnu potrebu za podaništvom, koje nam stalno ispiru mozgove kako ne možemo sami, kako nismo dovoljno inteligentni ni dostojni da sami odlučujemo o svojoj sudbini, kako nam treba mama Angela i tata i Jean-Clade da nas vode za ruku i da nam obrišu nos i zavežu vezice na cipelama. Osobno, mi u Živom zidu takve stavove ne možemo prihvatiti i s naše strane učinit ćemo sve da okrenemo ljestvice vrijednosti koje nam nameće Vlada. Naš cilj je prije svega Hrvatska, a potom svi ostali. Neka Europa raspravlja o nama, umjesto da mi raspravljamo o njima. Neka Hrvatska bude zemlja koju će se ljudi htjeti doseliti, umjesto da se žele iseliti. U tom duhu odbacujemo ova izvješća i pozivamo predsjednika Vlade da drugi put dok ide u Bruxelles slobodno tamo i ostane. Za takav korak uvijek će imati našu punu podršku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo predsjedavajući, uvažena ministrice sa svojim pomoćnicima, žao mi je što nije premijer, međutim, jednostavno narodnim jezikom ću govoriti da da postavljam pitanja i dobijem odgovor, i očekujem odgovor da nećemo dobiti ovdje nikakve uvrede od premijera, međutim ako bude i vrijeđao znači vjerujem da je se smirio da će se smiriti i da će dati odgovore one koje narod od narodnih zastupnika očekuje da se ovdje postavljaju. Činjenica je da Hrvatska država tone od kad je ušla u Europsku uniju i Danas uvozimo tri milijarde eura prehrambenih proizvoda, hvalimo se sa povećanjem turizma, da, povećali smo turizam, broj turista, međutim, povećanje uvoza hrane u odnosu na 2017. i 2018. je ni manje ni više u prvoj polovici godine 2 milijarde kuna, zbog toga nama treba premijer, nama trebaju ljudi koji će biti, koji neće samo poštivati direktive, Bruxellesa, Pariza, Njemačke i njihovih čelnika, nego nam trebaju ljudi koji će tražiti partnere, partnere. Zbog čega Hrvatska država od 2020. godine će moći prodavati stranim fizičkim osobama i pravnim osobama poljoprivredno zemljište, dok u Mađarskoj to nije dozvoljeno? To u Mađarskoj nije dozvoljeno jer je bio referendum proveden i 80% Mađara je kazalo, imali su čovjeka na čelu države koji je rekao ne prodaji zemljišta kako strateškog, od nacionalnog značaja. Imamo mi dio teritorija koji ne štitimo, nemamo hrabrosti, to je Jadran, isključiti gospodarski pojas, more potvrditi Davor Ivo Stier, što je se događalo i kako se događalo. Isključiti gospodarski pojas je međunarodnom, po međunarodnom pravu, pravo Hrvatske da se proglasi, ova Vlada na čelu s Andrejom Planekovićem nikako da to provede. Kome se mi imamo dodvoravati, to je naše pravo. Hrvatskoj je Jadran jedan od najznačajnijih, to je dio teritorija Republike Hrvatske, mi imamo pravo primjenu u potpuno isključivoga gospodarskog pojasa, uvažena ministrice. Imamo se pravo za to boriti po međunarodnom pravu mora iz 82. godine, što smo i potpisali u Ujedinjenim narodima, a i Vijeće Europe čak je upozoravalo Hrvatsku da proglasimo isključivi gospodarski pojas, jer ne kontroliramo naš teritorij. Ne kontroliramo. Ni ribarske flote koje love strane, tko zna u kojim količinama ništa ne štitimo ili vrlo malo činimo za zaštitu toga glavnoga resursa kojega imamo. Hrvatska će od 2014. do 2020. uplatiti 5,5 milijardi eura, što članarina, što naknada. Ali je povukla, ne ugovorila što se čuje, što govori ministrica Žalac i ministar Tolušić, povukla je 900 milijuna od osiguranih, pod navodne znake, 10,5 milijardi, što znači povučeno je samo 9%, 9% sredstava, što je na dnu smo, čak smo Maltu, tu se s njima, na dnu smo po povlačenju sredstava i to su činjenice. Mi moramo tražiti partnere u Europskoj uniji koji će se boriti da mi izvučemo ovaj novac, da zaštitimo ovaj novac, jer je vrlo moguće da Juncker, Tusk i ta ekipa prenamijeni taj novac na sasvim druge stvari i da ne bude više kohezijski fond ili fond za nerazvijene, pa nećemo imati u dalmatinskoj zagori, u Lici u Gorskom Kotaru, u Slavoniji tako porazne demografsku sliku. Jer ne povlačimo novac i to su činjenice kojima se mi moramo boriti. Kad govorimo o euro zoni, pa šta je normalnije nego da narod odluči o tome? Da bude referendum, da struka raspravlja, jer vidimo ljude, vidimo brojne stručnjake koji se protive uvođenju, imaju svoje razloge, vidimo one koji su za, premijer Plenković i dosadašnji guverner Vujčić u za i oni to uporno guraju. Zbog čega ne referendum o uvođenju eura? Zbog čega ne vidit učinke, koji će biti učinci uvođenja eura, da li su negativni, da li su pozitivni, nego ne, on je dobio direktivu, naš premijer, on ima zadaću od Tuska, Junckera i te ekipe i on ne pita hrvatski narod. Ista stvar kad je bio Marakeski sporazum, kada je Hrvatska, Hrvatski parlament nije o tome raspravljao, zbog čega mi kolege zastupnici o tome ne bi raspravljali. Evo ja pitam premijera, nije ovdje, ali ministrica, zbog čega Hrvatski parlament nije raspravljao o Marakeskom sporazumu kad znamo da većina naših susjednih zemalja je odbila taj sporazum? Postavljamo pitanje što je diplomacija odradila i po pitanju borbenih aviona? Da li je možda Marakeski sporazum i način na koji smo mi ga prihvatili možda utjecao na odluku vašega partnera gospođo ministrice s kojim se hvalite, naša vrhovna zapovjednica i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović će se često slika sa, fotografira sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, da li ste vi to, da li je naša diplomacija to odradila? Da li je diplomacija, ne general Krstičević, ako tvrdi Vlada da je sve provedeno transparentno, da je general Krstičević, koji je legenda Domovinskoga rata, zapovjednik 4. brigade, moj suborac, ako je on sve transparentno napravio, što je diplomacija odradila? Da li je diplomacija znala za ovo što je Amerika, Sjedinjene Američke Države da su upozoravale da se neće moću kupiti ovi avioni koji imaju na sebi dodatnu opremu? To su sve pitanja koje vrlo bina za Republiku Hrvatsku. Nama ne treba dodvorništvo, nama ne tribaju čelnici koji će ispunjati direktive, nama tribaju oni koji će se izboriti za jednakopravan status Hrvatske. Kad govorimo, npr. o tele operaterima. Tele operateri, u Hrvatskoj HT, Deuche telekom, najveću dobit ima u Republici Hrvatskoj 42%. U Europi, ne u Europskoj uniji, u Europi 20%. Tko to pogoduje tele operaterima da izvlače najveći novac iz Republike Hrvatske? To se moramo izboriti, mi se moramo izboriti da tele operateri plaćaju pravo služnosti, tele operateri da kad postavljaju svoje antenske stupove, bazne stanice ili bilo koje druge građevine, imaju, moraju imati građevinsku dozvolu, isto kao u Njemačkoj, ni manje ni više. Tko štiti ovdje njemačke interese, da Njemačka tvrtka ima najveću dobit u Republici Hrvatskoj. To su pitanja, ako smo jednakopravni, imamo li mi hrabrosti o tome govoriti? Da zaštitimo hrvatske interese, samo, ponavljam, kod tele operatera najveća dobit je u Republici Hrvatskoj, 42% marže s tim se predsjednik Uprave HT-a hvali i tu dobit ne ulaže u Republiku Hrvatsku, ulaže u Crnu Goru, razvijaju svoje projekte, a u nas smo na dnu po pokrivenosti po internetu. Bazne stanice postavljaju gdje god žele, razine zračenja su stostruko veće nego u njihovim državama, postavljaju ih na vrtiće, škole, da li se netko bori za interese hrvatskog čovjeka. Zbog čega se ne izborimo da mikrosolari ili solarni paneli budu u Republici Hrvatskoj postavljeni, da se izborimo za taj novac, da postavimo na svaku kuću, da imamo, a ne da pogodujemo vjetroelektranama i velikim objektima kao što je bila termoelektrana Peruča, uvažena ministrice Burić? Zašto nemamo neovisnu obitelj, energetski neovisnu i da se za to izborimo, da u Lici, u Kninu, u Sinju, nebitno gdje, naš čovjek, gdje gradovi lokalne samouprave puno imaju problema sa socijalnim kategorijama, ogroman novac izdvajaju za ogrjev, da taj novac ulažemo u mirkosolare tim ljudima. E to su rješenja i taj zakon smo vam mi ponudili iz MOST-a, u proceduri je, zbog čega ne dođe u raspravu, pa vi ga preinačite, izborite se da bude to u kvotama mikrosolare, ako Finska može mikrosolare koristiti više kapacitete nego Hrvatska koja je bogata sa sunčanim danima, zašto mi to ne koristimo, ne koristimo naše resurse za čovjeka, mi niti jedan zakon koji direktivu ne donosimo iz europske unije nije u interesu pojedinca čovjeka, niti jedan, nego u interesu skupina ili tele operatera ili energetski ili medijski ili ne znam sve čijih, i to je problem ključni. To je ključni problem. Nije dovoljno, ja znam da naš premijer je diplomata, pravnik, da tu je ponikao, da zna brojne jezike, pozna Junckera, Tuska on je s njima u vrlo prisnim odnosima, ali od toga hrvatski narod nema ništa, hrvatski građani apsolutno nemaju ništa. I zbog toga imamo katastrofalnu demografsku sliku. Ja imam podatke za svoju dalmatinsku evo ovdje Zagoru, pa mislim katastrofalno, samo evo žao mi je što nije gradonačelnik Trilja, da vidite koji je u posljednje tri godine, koliko je ljudi otišlo iz tih, to su prazna mjesta, tako je u Lici, tako je u Drnišu, tako je u Kninu, tako je u Sinji, tako je Gorski Kotar, Lika, cijelo područje prazno, a mi najgori po povlačenju EU fondova, i čak one resurse koje imamo kao što su šume, ne koristimo na najbolji način, nego u druge zemlje Europske unije, kao Gorski Kotar npr. koji ima ljude koji su stručni i koji se bave, koji imaju tradiciju proizvodnje drva, balvane izvozimo u Italiju, ljudi naši odlaze radit u Italiju, s naših područja i nama se vraća njihov proizvod gotovi od drva kao njihova dodatna vrijednost, i tu prodajemo. Pa stanite, gdje je tu logika? Zašta smo se mi to izborili u Europskoj uniji u Europskom vijeću, za praznu državu? E ako je to naša država u Europskoj uniji, onda smo mi, nismo jednakopravni. Gospodin Plenković kako i bivše Vlade su zakazale, u zaštiti čovjeka, to je činjenica. I druga stvar, morat ću na kraju kazati, da Hrvatska ima obavezu, ministrice, i to Povjerenstvo o kome kolega Grmoja, da poglavlje 23. u pristupanju Europskoj da sazovete to Povjerenstvo i da ne kršite važeće odluke, dokle god Srbija ne kaže gdje su naši nestali i poginuli. Gdje su naši nestali? To je minimum što možemo napraviti prema tim ljudima i zato vapaj i prosvjed prije tri mjeseca u Vukovaru, je bio vapaj Vukovara i tribamo samo osluhnuti, neću politizirati ovdje ni izjavu Milorada Pupovca ni izjavu Penave, ni Milorada Pupovca koji me ovdje na stanci malo i napao, ali nema veze, ja to prihvaćam, meni to nije nikakav problem, neka napadaju, ali je činjenica da zločin ne zastarjeva. Naše žrtve, naše žrtve, naši nestali, pa to je uvjet Vučiću, to je uvjet. Ne možemo mi tu biti ispred, Vučić ispred naših nestalih, ratna šteta, pa nisu nas svemirci napali, nisu napadali Vukovar svemirci. Kolege iz HDZ-a, ratna šteta je ono što Hrvatska mora tražiti i izboriti se i uvjetovati Srbiji ako hoće ući u Europsku uniju, vjerujte mi da bi to druge države nama radile, sjetite se što je nama Slovenija radila, ministrice zaštitite interese Hrvatske, vi i premijer. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, sljedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Domagoj Milošević. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora, potpredsjednice hrvatske Vlade, uvažene kolegice i kolege. Pa za početak ove godine ću kao i točno prije godinu dana, doduše minus jedan dan, naglasiti, kom pravo kom krivo da europske teme jesu hrvatske teme i da nisu odavno već vanjska politika Republike Hrvatske i veselio sam se do svih današnjih zbivanja argumentiranoj raspravi, posebno oko onih tema oko kojih se ne slažemo i pitanja kojih se ne slažemo. Da li će te rasprave biti, ne znam. Nastojat ću u sljedećih 15-tak minuta po temama oko kojih se zapravo uglavnom održavaju sjednice Vijeća tokom prošle godine prokomentirati s posebnim naglaskom na teme koje se tiču Hrvatske u Uniji, naše pozicije u Uniji. Tih je pet skupina, tema jedinstveno tržište i gospodarstvo i inovacije, vanjski odnosi, unutarnja sigurnost i orana, migracije i višegodišnji financijski okvir za šećer na kraju. I dopustite mi još uvodno reći sljedeće, na prvom sastanku prošle godine u veljači, neformalnom sastanku Vijeća naglašena je važnost zadržavanja autonomije Europskog Vijeća u odlučivanju. To napominjem zato što, Bogu hvala, uz razno razne rasprave, pa čak i rasprave od transnacionalnim listama to i prije svega dokazuje da Unija i pokazuje, Unija jest i ostat će još dugo Unija suverenih država i suverenih naroda. Jedinstveno tržište, gospodarstvo, inovacije i digitalizacije, najkraće moguće, dakle uz strategiju jedinstvenog tržišta ja ću naglasiti Strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta energetske unije, zato što mislim da ukoliko budu ispravno osmišljene i provedive, mogu biti na korist posebno malim državama članicama. Na cijelom teritoriju Europske unije u 2018. nastavljen je trend rasta gospodarstva, taj rast se temeljio na potrošnji i ulaganjima. Na žalost države članice se naravno nisu jednako oporavile od prethodne gospodarske krize i oporavak, bez obzira bile članice euro zone ili ne bile izravno ovisio o provedbi strukturnih reformi i o pravodobnosti poduzetih aktivnosti proteklih godina. Nažalost u zadnjih otprilike šest mjeseci, primjetno je usporavanje posebno velikih tržišta, gospodarsko usporavanje velikih tržišta Europske unije, postoje razlozi za zabrinutost za također nekolicinu, a posebno one koji su u trgovinski izravno povezani sa Velikom Britanijom, s obzirom na situaciju sa Brexitom, međutim dobra vijest jest ipak za sve na razini Unije, naravno, a to je da je nezaposlenost najniža od 2008. godine, posebno nezaposlenost mladih. U trgovinskoj politici Unije naglašava se vrijednost novo potpisanih ugovora o slobodnoj trgovini sa Japanom i Singapurom, i pregovori koji slijede dalje s Meksikom, Čileom, Australijom i Zelandom. Osobno sam se zalagao i podržavao, i podržavam sporazum o slobodnoj trgovini sa Kanadom. Jučer smo obilježili prvu godinu tog sporazuma, rezultati proteklih godinu dana potvrđuju ispravnost odluke, međutim, osobno mislim, osobno mislim da postoji negdje granica u nekom trenutku gdje treba podvući crtu i trebat će Unija podvući crtu na sporazume o slobodnoj trgovini. Naime, ono što je evidentno, mnogo pokazatelja, nemamo sad vremena za tu raspravu, je da globalni takozvani globalni multilateralizam jest u povlačenju, i da će u neko dogledno vrijeme takav dosadašnji multilateralizam zamijeniti nešto drugo, da li će to bit unutar zapadne civilizacije, hoćemo zvat to kršćanske civilizacije, kako god hoćete, mislim da će u tom smjeru ići pitanje slobodnih trgovina. Što se tiče rasprave od nadnacionalnim odnosno paneuropskom oporezivanjima, mislim da bi do daljnjega trebalo zastati na raspravi o oporezivanju digitalne ekonomije, ne ići u nikakve daljnje rasprave o nadnacionalnih porezima u Uniji. Što se tiče digitalne ekonomije, činjenice, posebno za manje države članice koje teško mogu velike gigante u digitalnoj ekonomiji oporezovat da to ima, ima smisla, pa tako i za nas u Hrvatskoj. Također mislim da čim prije treba uslijediti zakonska regulacija tako zvanog virtualnog svijeta i time riješiti ne samo pitanje zaštite osobnih podataka, nego i dezinformiranja tako zvanih fake news, društvene mreže uredit, ja volim reć' da ako u normalnom svakodnevnom životu nitko od nas se ne može proglasit Trnoružicom ili Petrom Panom, ne vidim zašto bi u virtualnom svijetu koji je za našu djecu, znam po vlastitoj djeci sve važniji, netko mogao biti Petar Pan ili Trnoružica. Što se tiče vanjskih odnosa, neću spominjati niti Afriku, niti Bliski istok, spomenut ću Brexit, 25. studenog prošle godine Europsko vijeće je potvrdilo Sporazum o povlačenju Britanije iz Unije i u principu danas ovo što sve vidimo jest u Britaniji, u Londonu, u njihovom Parlamentu, i u principu posljedica tog Sporazuma kako će ta priča završiti, vidjet ćemo idućih dana ili tjedana. Što se tiče zapadnog Balkana, mislim da je dobro da je na inicijativu predsjednika Vlade dogovoren sljedeći sastanak Europska unija-Zapadni Balkan za vrijeme hrvatskog predsjedanja koje će biti u prvoj polovici 2020. godine. Naime, taj prostor i jest za Hrvatsku, i i geopolitički, i geostrateški, i gospodarski bitan, bio je i bit će u budućnosti. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ja se nadam da su europski čelnici konačno postali svjesni stvarne situacije u Bosni i Hercegovini, položaj Hrvata kao konstutivnog naroda i legitimnost zastupljenosti u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Očekujemo podršku u izmjeni izbornog zakona i shvaćanja obveze koju Republika Hrvatska kao punopravna članica ima prema Bosni i Hercegovini i hrvatskom narodu, a jednako tako se nadam da će predano raditi u pomoći cijeloj Bosni i Hercegovini u izgradnju institucija i ravnopravnih odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Ovo što sam malo prije spomenuo što se tiče zapadnog Balkana, ni za to nemamo vremena, ali odnos između Srbije i Kosova, s druge strane ipak pozitivan dogovor između Makedonije i Grčke, mislim da samo jasno pokazuje koliko svi zajedno i u ovoj dvorani bez obzira slagali se, ne slagali se, trebamo imat oči uprte na taj prostor, a također moram reći jer nisam pričao o Africi, da bi Europska unija svoj kredibilitet, pa i međunarodni, mogla steć' i ojačat ako bi zaista uspjeli rješavat probleme na prostoru bivše Jugoslavije, a onda ćemo moći raspravljati i o tome kako će se i što će se događati u Africi i na afričkom kontinentu. Što se tiče unutarnje sigurnosti i obrane, teme koje su svim narodima Europe visoko na listi i mislim da ako se ispravan način pristupi pitanjima sigurnosti i obrane, mogu biti faktor ujedinjavanja nad prostoru Europske unije. Ja ću ih kratko pobrojati, dakle: zaštita vanjske granice, jačanje europske granične obalne straže, Schengenskog prostora, dogovor oko reforme zajedničke politike azila, što skorije donošenje nove uredbe o mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu i financiranje iz sredstava Unije, i zadnje, napredak na području zajedničke sigurnosne obrambene politike, ali uz nadopunjavanje i jačanje aktivnosti NATO saveza. Što se tiče migracija, bez obzira što se nastavlja silazni trend nezakonitih prelazaka migranata, ključan je dogovor na razini Unije o sveobuhvatnom europskom pristupu migracijama koji počiva na tri stupa. Nedugo sam, prije jedno dva mjeseca o tome govorio, ali mislim da nije, ovaj, loše ponoviti. Dakle, prvo je zaštita vanjskih granica, i upravo što se tiče vanjskih granica najveći je napredak i postignut na razini Unije za sada, utrostručit će se i europska i granična obalna straža, odvojeno je i više novaca naravno za to, događa se daljnja integracija europskog sustava za nadzor granica, i jedan podatak koji je čini mi se malo poznat, a to je danas procjena iz Bruxellesa da u Europskoj uniji boravi 1,5 milijun migranata koje treba vratiti u države koje su došli, kasnije ću se vratiti na ovo, to nije nebitno, ne samo broj, nego sama činjenica o povratu. Dakle pod dva, vanjska dimenzija migracijske politike. Europska komisija se intenzivno bavi i održivim ulaganjima i radnim mjestima tako zvanim Maršalovim planom za Afriku. Cilj je deset milijuna novih radnih mjesta u idućih pet godina, međutim ono što je sad već sasvim jasno što se tiče Afrike, a to je da, lijepo je slati novce, ali ako hoćeš nekom pomoć, onda ga nauči ribu lovit, nemojmo ribu poklonit, a ako ga ne naučiš ribu lovit, onda se nemojmo iznenadit da ljudi dođu potražit tu ribu u Europu. Još jedna rečenica samo, mislim da je svima jasno također, spomenuo sam danas već ovdje, zapadnu civilizaciju sama Europska unije bez partnera poput SAD-a, ali i ostalih partnera, globalno, koji imaju želju pomoći stvarno razvoju afričkog kontinenta, neće biti u stanju rješavati pitanja na dugi rok, posebno s obzirom na demografsku eksploziju koja u sljedećih 30-40 godina će Afriku dovesti na 2,5 milijarde stanovniku, uz klimatske promjene, uz disfunkcionalnost institucija i ponekih afričkih država mislim da je jasno gdje će ti ljudi potražiti bolji život. I treće što se tiče migracija, unutarnja dimenzija migracijske politike i nužnost dogovora oko reforme zajedničkih politika azila, Austrija je predložila mislim ispravno za vrijeme svog predsjedanja, da uz solidarnost se doda i fleksibilnost što se tiče politike azila, s ciljem da se sporazum postigne prije europskih izbora 2019. Mislim da to nije realno, s obzirom da se i višegodišnji financijski okvir planira također donjet prije izbora 2019., ove godine i to je prolongirano za jesen 2019. Ja bih dodao, također da se ne može pod tu famoznu solidarnost jednako podvesti države koje gube vlastito stanovništvo i one koji su ekonomski puno snažnije, a koje privlače naše mlade ljude, ne samo hrvatske mlade ljude, i ostale iz država prije svega istoka i juga Europe. unije, između ostalog, ovisi upravo o razumijevanju ove teze, a to je da ne možemo očekivati da na istoku i jugoistoku Europe ili jugu, dok odlaze mladi ambiciozni ljudi će netko birokratskih odlukama u Bruxellesu, pozivajući se na tu solidarnost određivati kvote za migrante koje će slati u države kao što je Hrvatska. Jedna rečenica mi je, čitajući ove materijale, posebno zapela za oko. Kaže ovako, treće države, osobite Turska, trebaju provoditi readmisijske postupke, te prihvaćati nezakonite migrante iz Europske unije. Logično pitanje se postavlja, zašto? Zašto bi to te države trebale, po čijem nalogu? Moje logično pitanje, kao nastavak na ovo je ne stavi li se zapravo na ovaj način i ovim pristupom u Bruxellesu, alat drugima u ruke, znači onima izvan Europske unije, umjesto da alat u smislu nadzora granice, kontrole migracije kao što rekoh, samo ću u desetljećima pred nama dalje eskalirati, moraju biti u rukama Europske unije i o tim alatima i kako će se oni koristiti moraju odlučivati suvereni narodi Europske unije. Kao što rekoh, na kraju samom, kao što kažu šećer na kraju, višegodišnji financijski okvir. Mislim da je opet bitno iznijeti podatak, jer se često barata raznim brojkama, dakle prijedlog Komisije je višegodišnjeg financijskog okvira 1135 milijardi eura, dakle u 7 godina, to u tom periodu predstavlja svega 1,11% BDP-a u budućih 27. Ako uzmete u obzir koliko je inače proračunska potroška odnosno na BDP velike većine ili prosjeka Europske unije, onda je to zanemarivo, ono što je puno važnije to je kako će se, na koji način i u kojim dogovorima koristiti taj novac. Održana je rasprava u prosincu prošle godine o toj tzv. pregovaračkoj kutiji. Cilj donošenja, već sam spomenuo, više ne proljeće, nego jesen 2019. to znači, novi Europski parlament, odnosno sastav i nova Europska Komisija. Za našu zemlju osim visine fondova, budućih naravno, ključna je razina predfinanciranja i sufinanciranja, te odgovarajuće razdoblje za apsorpciju fondova, u financijskom okviru. Već je sada, barem na sastancima i to ovim samo parlamentarnim, pretpostavljam da je to još puno žešće na operativnim sastancima, a to je podjela između neto uplatitelja i neto korisnika proračuna, međutim, ja ovdje po ne znam koji puta moram i želim naglasiti i to činim i kad sam u prilici bilo gdje izvan Hrvatske. Neto uplatitelji moraju biti svjesni da jednim dijelom zaslužuju ili njihov gospodarski rast i brži oporavak je zaslužan i činjenica da kohezijskom politikom, konvergencijom, dakle upravo kohezijskim fondovima i njihove tvrtke u manje razvijenim prostorima Europske unije i državama imaju poslove, da su zbog toga veće, jače, imaju veću zaposlenost i profitabilnije, prema tome, argument da treba uštediti na kohezijskoj politici, ponovno ugrožava same temelje stabilnosti Europske unije, ja ovo ne govorim samo iz pozicije hrvatskog interesa, nego govorim zato što osobno stvarno mislim da onaj tko je za dugoročnu stabilnost Unije i zajedničko suočavanje sa mnogim izazovima koji su svih vrsta, tehnološki, demografski, sigurnosni, ekonomski, društveni, za Uniju sigurno lakše ćemo to s tim s tim se nositi unutar Europske unije, međutim, da bi to bilo održivo, nužno je da oni bogatiji plate i uplaćuju taj novac jer jednim dijelom će im se ionako vratiti a s druge strane omogućiti će puno lakše da se mlade ljude zadrži u u državama koje pripadaju istoku, jugoistoku ili jugu Europe. Evo to je to, naravno Klub HDZ-a će glasati za izvješće. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. A sljedeći Klub zastupnika je onaj SDSS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Milorad Pupovac, izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana gospođo potpredsjednice Vlade, poštovane kolegice i kolege. Mi koji smo duže u ovom Parlamentu ili koji imamo dužu političku memoriju, sa zanimanjem, ali i sa zebnjom slušamo neke od naših kolega koji večeras i danas ovdje govore. Sjećamo se razgovora Hrvatske u Jugoslaviji i o tome zašto to nije valjalo. Sjećamo se razgovora i slušamo razgovore o Hrvatskoj u EU, o tome zašto ne valja Hrvatskoj unutar Europske unije. I postavlja se pitanje što je to, zašto u 30 godina u tri decenije mi vodimo jednu te istu raspravu? Gdje trebamo biti, s kim trebamo biti i gdje nam je eventualno dobro i pri tome stalno upiremo prste u druge. Nije nam dobro zbog drugih, ne valja nam zbog drugih, a ne pitamo se šta smo mi uradili da nam bude bolje. Šta smo uradili da nam bude bolje u Europskoj uniji, raspravu koju sam danas ovdje slušao o izaziva zebnju u meni jednako kao što u meni izaziva zebnju to što se događa u Europskoj uniji i što se događa s Europskom unijom unutar aktualnog geopolitičkog svjetskog procesa u kojoj Europska slabi njezina politička, slabi njezina ekonomska moć, jer je stisnuta između različitih moćnih i sve moćnijih geopolitičkih igrača, a sama unutar sebe suočena sa dvije stvari. Sa naraslom ekonomskom i socijalnom nejednakošću, između mladih i starih, onih koji su mogli računati, koji uživaju u mirovinama i onih koji ne mogu misliti na to da će dobiti posao a kamoli mirovinu. Između država koje su razvijene i onih koje su nerazvijene, one koje su stare članice i one koje su nove članice, koje su tek ušle. Da ne govorim o tome da okolo na rubovima Europe vode se ratovi većeg ili manjeg intenziteta, za koje u nekim slučajevima Europa nema odgovornost a u nekim slučajevima ima i sama odgovornost. Prema tome, je li to relevantno za Hrvatsku? Onaj tko misli da nije, taj ništa ne zna o tome što Hrvatsku očekuje sutra. Ili ima lakomislene odgovore na to kao što su ih znali imati neki naši prethodni. A nema lakomislenih odgovora, ako ima onda je lakomislena budućnost i neizvjesna budućnost, u svemu, pa onda i u vođenju države, zato raspravu oko stanja u Europskoj uniji koju smo danas započeli nije smjela ugroziti ova vrsta rasprave koju smo imali na počeku. Optuživati potpredsjednicu Vlade za izdaju državnih interesa i za pitanje za koga radi, zbog toga što je radila za privatnu kompaniju, optuživati predsjednika Vlade da ne radi za Hrvatske interese i za čije ih radi, i to za koga, za zemlju u kojoj pojedini tabloidi ga nazivaju najpogrdnijim imenima i širiti k tome ovdje raspoloženje koje, to ću reći, jer ga se šire pojedini ljudi i izvan Sabora, antisrpsko raspoloženje i kazati ne, mi to ne radimo. A pri tome koliko crno pod noktom nisu radili za nestale, niti rade za nestale, a mi koji radimo znamo što je to i koliko je to teško i ne brojimo ih na naše i njihove, nego ih gledamo kao svoje, bili Hrvati ili Srbi. I nikoga ne optužujemo zato što znamo koliko je to teško za riješiti. Što se tiče pitanja koja je predsjednik Vlade ovdje otvorio, ali prije toga samo da kažem, s kim ćemo mi na na svjetskoj vjetrometini koja ide prema nama? S Europom nećemo, sa susjedima sa jugoistoka Europe nećemo, pa s kim ćemo? Sami? Nema toga više. Nema ni autarkične Albanije, ona je našla svoje mjesto, nema ni drugih koji su vodili sličnu politiku, niti je to moguće, niti mi imamo snage za bilo šta od toga. Ali da se vratimo na teme koje su ovdje spomenute i vrijedne su pažnje. Jugoistok Europe i susjedi, doista je istina da mi ukoliko nećemo surađivati s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom i Makedonijom, dalje Turskom, nećemo moći izdržati valove migranata koji dolaze. Sami ih ne možemo zadržati. Badava mi postavljali ovdje pitanje kao što neki kolege s pravom postavljaju, a ko je uzrokovao da dođe do tih migranata? Pa znamo mi tko je uzrokova, nismo mi, ali možemo li mi postaviti pitanje tome, možemo postaviti pitanje, ali odgovor možemo dobiti koji nam se neće dopasti, jer nismo u rangu zemalja da možemo postavljati tu vrstu pitanja, kao pojedinci možda možemo, ali kao zemlje ne možemo. Dakle ono što možemo, možemo tražiti da spriječimo da to uzrokuje što je moguće manju štetu po nas. A ako to trebamo raditi sa nekim pa bolje da radimo s nekim, pa makar i s njim i ne bili u ljubavi, nego da trpimo štetu, to rade pametne politike. Ne pametne to ne rade. Ne pametne vode raspravu ove vrste. Zato sa susjedima treba razvijati funkcionalnu suradnju i u pitanjima migracija, i u pitanjima sigurnosti, i u pitanjima borbe protiv terorizma. To je naš nacionalni interes. To nije samo očekivanje Bruxellesa. To je očekivanje koje treba osvijestiti kao potrebu kod naših građana, kao potrebu Hrvatske. Kako to napraviti, drugo je pitanje. Što se tiče pitanje Bosne i Hercegovine, koje je posebno važno za neke dijelove, neke od naših kolega, a relevantno je za sve nas. Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, jedan od prvih hrvatskih političara koji je to pitanje postavio u Bruxellesu na način da ga se slušalo. Ranije se to nije moglo, iz različitih opterećenja koje smo imali na leđima. Jel se to svakome sviđa? Ne sviđa. Je li to nešto što se može ići bez granica? Ne može. Ali pitanje je na stolu i čulo se. Da nije postavljeno, da ga nije postavio predsjednik Vlade, mi ga onda ne bismo imali kao temu. Onda bismo tek imali pitanja da se bavimo, a gdje smo mi u cijeloj priči? Pitanje financijskog okvira za naredno financijsko razdoblje, važno pitanje, iz dva razloga. Zato što smo mnogo očekivali od Europske unije upravo u tom pogledu, europski fondovi su rješenje za čitav niz naših financijskih, razvojnih, gospodarskih potreba, za potrebe financijske konsolidacije, popunjavanje budžeta, a istovremeno i za potrebe onoga što Hrvatska nasušno treba, a to je uravnotežen regionalni razvoj, razvijenu i moderniziranu poljoprivredu, unaprijeđenu znanost i obrazovanje, da spomenem samo neke važne teme. I naravno, digitalizirano društvo. Što smo mi napravili u proteklih 3, 4 godine, od sredstava koje su nam na raspolaganju? Budimo iskreni, s kolegom Buljom se ne moram složiti u mnogo stvari, ali on je tu u pravu. Nemojmo se pokrivati onim što ćemo eventualno još potrošiti. Koliko smo potrošili? Daleko malo od onoga što smo mogli. I to je kolegice i kolege, bio rizik da Hrvatska u sljedećem financijskom razdoblju za iste te potrebe za koje je dobila u ovom razdoblju iz kojega izlazimo, zapravo ne dobije novac. I onome tko je učinio da ga ponovno dobijemo, tih 10,5 milijardi, treba reći hvala. A napasti ga tamo, gdje ga treba napasti, gdje ima osnova da se napadne, ali na ovom mjestu ne. A gdje možemo napasti jedne druge? Ja sam član vladajuće većine i odgovorno ću reći tamo gdje smo mi odgovorni. Ne funkcionira nam država, ni državna uprava, ni sistem, ni povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, i to treba reći ministrima, ne funkcionira. I to je ozbiljan problem. Optuživati jedni druge za izdaju ove priče je bedastoća, i budalaština, i neodgovorna politika, ali upozoravati na ovo je odgovorna politika, jer onaj tko to ne radi u ime Vlade, onaj tko to ne radi u ime Općine i Grada, taj čini štetu ovoj zemlji, jer ima novaca na pladnju za koje su se mnoge generacije prije toga izborile dok smo se borili da zemlja postane članicom a onda se sad postajemo nesposobni, dobijemo luksuzan, najmoderniji model vozila da ga upravljamo, a onda nismo u stanju voziti onoliko koliko on dopušta, i koristiti ga za ono za što se može koristiti. Zadnje što želim reći, točno je, točno je 27 godina od međunarodnog priznanja, i 21 godina od mirne reintegracije, završetka mirne reintegracije, a što prolaze oni koji su bili dio te priče u međunarodnom priznanju i koji su bili dio te priče u realizaciji realizaciji Erdutskog sporazuma i mirne reintegracije? Jedan od njih sam ja, i drugi predstavnici srpske zajednice. Što prolaze oni ljudi koji su vjerovali da će Europa svima donijeti bolje i da trebaju poštivati volju hrvatskoga naroda ako želi samostalnost i kad sad upozoravaju da stvari ne valjaju i da pripadnici manjina nisu ravnopravni, posebno srpska manjina? Onda ih se napada da su puzajući agresori, puzajuća im je pamet, a oni koji imaju razumijevanja za takve riječi, a neki sjede ovdje, neka se sjete što smo činili zajedno da zemlja postane članicom Nadam se da nisu zaboravili, neka se sjete što smo uradili da mirna reintegracija ne bude, da ne završi loše, nego da završi upravo onako kako je trebala završiti, kao pozitivan, nakon niza krvavih mjeseci i godina da završi kao pozitivan ishod hrvatskog procesa osamostaljenja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovani gospodin Joško Klisović. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, pozdravljam i potpredsjednicu Vlade i ministricu sa suradnicima. Danas nam je točka dnevnog reda Izvješće predsjednika Vlade sa Europskog vijeća. Europsko vijeće je de facto najviše najviše tijelo Europske unije u kojem sjede, makar ne donose zakonodavne akte i ne sudjeluju u tom procesu, u kojem sjede premijeri i predsjednici država. Donosi temeljne političke smjernice o tome kako upravljati Europskom unijom i gdje Europsku uniju voditi. I ono bi kao takvo trebalo demonstrirati onaj europski duh, onu europsku kulturu. upravo pod tom točkom dnevnog reda, eto imali smo priliku u Hrvatskom saboru, članici Europske unije vidjeti kompletno antieuropsko ponašanje. Drage moje kolegice i kolege, očigledno nas brzo prebaci i ona, dovoljna je mala iskra i ona balkanska strana se brzo pojavi i izađe van. Ja sam žalostan, moram priznati, zbog toga, ne ide to sve nas ovdje, to je potpuno jasno, ali da se takve stvari događaju u našem parlamentu i da nismo u stanju održati onu razinu političke kulture u koju se svi kunemo u svakom trenutku, obuzdati sebe, onda to ukazuje da stvari ipak nisu onako dobre kao što bi mi svi to željeli. I to ne samo kako gospodin Pupovac kaže, u ekonomiji u odnosno prema manjinama, u odnosno prema mnogim ranjivim skupinama i stvarima u Hrvatskoj, nego ni u vlastitom ponašanju. Godina je brzo protekla, mnoge su se teme raspravljale na Europskom vijeću, bilo je puno izazova pred Europskom unijom i njezinim članicama, pa tako i Hrvatskom u cijelom ovom razdoblju, tako brzo vrijeme prolazi da i dolazi i doba uskoro hrvatskog predsjedanja Europskom unijom. Meni je drago što je eto i predsjednik Vlade ponovio da imamo neke prioritete i da će doći u Sabor sa razrađenim, sam ga tako shvatio, doći u Sabor sa razrađenim materijalom i ja bi volio raspraviti upravo sa Vladom te prioritete, utvrditi koji su to ključni indikatori uspješnosti po kojima ćemo mjeriti rezultat hrvatske politike tijekom predsjedanja Ja vjerujem da tehničke pripreme teku kako trebaju teći, uz sve probleme i izazove koje tako složeno predsjedanje nosi, ako ne bude sve tehnički odrađeno kako treba, mi smo uvijek bili dobri u improvizaciji, ja vjerujem da će naše predsjedanje uspješno završiti, bez obzira što mi na, u naslov intervjua stave razni urednici. Kad se pročita što govorim o tome onda se vidi da vjerujem da će Hrvatska odraditi kvalitetno posao predsjedanja, ali jednako tako mislim da taj posao predsjedanja nije isključivi posao Vlade, treba uključiti druge državne institucije, uključujući Hrvatski sabor, a kroz Hrvatski sabor i hrvatsku oporbu. Imamo razne formate gdje možemo razgovarati o pitanjima vezanim za gdje možemo djelovati i u tom kontekstu i predsjedanje Europske unije držim kao jedan zajednički državni projekt kao što držim i članstvo u Europskoj uniji, ne kao isključivu odgovornost i nadležnost Vlade, nego svih institucija Republike Hrvatske pa de facto u tome i hrvatske, cijele hrvatske javnosti. Dakle, ponavljam još jednom nije dovoljno doći i reći imamo pet prioriteta, energetika, promet, digitalno povezivanje, proširenje, zapadni Balkan, sigurnost, migracije itd., nego potrebno je raspraviti prije nego što takav neki papir objavimo našim partnerima u Europskoj uniji unutar Hrvatskog sabora sa sa parlamentarnim strankama, o tome što je hrvatski interes i kako ga kroz predsjedanje postići. Jednako tako, kada govorimo o budućnosti Europske unije, Summit je pred nama, 5. mjesec još malo tu, još uvijek ne znamo koja je to politika politika i stajalište Republike Hrvatske, za što se zalažemo, u kojem smjeru da Europska unija ide. A ne znamo iz jednostavnog razloga, jer nismo sjeli i o tome razgovarali. Ja znam da će Vlada sigurno imati neko stajalište i u tom kontekstu kao što sam rekao u svom replici premijeru, smatram da nije dovoljno da Vlada samo ima stajalište i da ga zastupa, jer ovo je pitanje puno veće od jedne Vlade, ovo je pitanje svih hrvatskih građana a onda bi njihovi predstavnici, dakle mi u Saboru trebali imati prilike da kažemo u kojem smjeru vidimo razvoj Europske unije i kako bi on, kako bi se Hrvatska u njemu trebala snaći i za što, što bi trebala zagovarati, jer ako tu priliku nemamo, onda jednostavno opet imamo deficit demokratskih odluka oko važnih pitanja Hrvatske budućnosti. I u tom kontekstu predlažem još jedanput da dođe Vlada sa stajalištem u Sabor, u Saboru se može očitovati podržavajući takvo stajalište ili čak donoseći možda i neku deklaraciju o položaju

ali moramo pristupiti uopće razgovoru o takvom dokumentu sa uvažavanjem i dozvoliti svakoj, barem proeuropskoj stranci u ovom Saboru da ima svoje stavove koje želi ugraditi u takvu jednu poziciju, a ne doći sa nekim isključivim, finaliziranim papirom i ne dopustiti nikakve izmjene. Želimo modernu Hrvatsku u modernoj Europi, da bi stvarno tako i dobili, mi jednostavno moramo pripremiti i buduće naraštaje za tako nešto. A to znači da jedna od ključnih reforma u RH, ako želimo biti aktivna članica EU, obrazovna reforma. Naši građani, pogotovo mladi ne govore dovoljno strane jezike, dolaze na fakultete, postupno nepripremljeni, nisu u stanju pratiti stranu literaturu, recimo na prvoj godini, a kamo li profesore, koji bi došli preko razmjeni fakultetskoj i predavali na hrvatskim fakultetima, vrlo ograničeni mali broj ljudi naših studenata je to u stanju i to upućuje da Hrvatska još uvijek u potpunosti nije spremna i integrirana u EU, još uvijek nije spremna dati svoj doprinos, jer ako govorite da vas drugi ne razumiju, onda jednostavno niste na razini zadatka. Jednako tako ovdje u Saboru smo imali puno povika na nove digitalne alate, koji se predlažu pa i od strane ministrice u edukaciji naše djece, odnosno, u modernizaciji našeg školstva. Svatko tko imalo ima veze i doticaja sa EU, zna da EU počinje digitalno funkcionirati, da papiri se manje kolaju i ako ne pripremimo i našu djecu, na takav način funkcioniranja, onda ćemo zaostati u prostoru i vremenu i naravno da nećemo moći iskoristi koriste koji proizlaze iz EU. A digitalno tržište je jedan od prioriteta EU, to smo čuli danas i od predsjednika Vlade, Hrvatska se mora u to integrirati, mora biti u tom kontekstu pripremna, a to nije samo tehnološki, kroz tehnologiju koju ćemo kupiti, obično stranu, nego i kroz znanja i vještine ljudi koji žive u RH i zato ponavljam modernizacija hrvatskog obrazovnog sustava je ključna stvar za opstojnost i za budućnost naše zemlje. A digitalni jaz koji se stvara, ne samo između razvijenih i nerazvijenih na globalnoj razini, nego i unutar EU, je nešto što, u što ne smijemo upisati, jer ako se nađemo na kojoj drugoj strani digitalnog jaza, onda nam pomoći nažalost nema. Što se tiče vanjskih odnosa, ja sam i na prošlom sastanku tijekom ove točke dnevnog reda, de facto pohvalio aktivnosti i premjera i ministrice u kontekstu BIH, što su to pitanje podigli na razinama gdje ih treba podići i ono što nas sada zanima, koji je foll up toga svega, da li postoje određeni rezultati, u obrisima, u naznakama, znamo da to nije posao koji može preko noći dovesti do rezultata, ali koji su trendovi, koja su razmišljanja većine u Europskom vijeću, u Vijeću ministara vanjskih poslova, kako nam stoje dionice u našoj politici. Jer ono što smo čuli, nakon Vijeća za vanjske polove je zabrinjavajuće, a to je da se od BIH očekuje tranzicija od Daytona prema Bruxellesu. To ovako na prvi pogled jako lijepo zvuči, jer čovjek, prva asocijacija mu je aha, od Daytona, od rata, od krize, od sukoba prema Bruxellesu, dakle, prema članstvu u EU, prema europskim standardima, prema reformiranoj zemlji i izreformiranom društvu. Ono što žalosti to je obrazloženje, koje smo čuli od ministara, koji su sudjelovali na sastanku, a to znači sasvim, sasvim drugo, a da to znači odustajanje od 3 naroda kao temelja BIH, a naš a naš temelj je ustvari ravnopravnost, naše pozicije tih naroda i prerastanje BIH dakle, u jednu građansku državu koja je bazirana na jedan čovjek jedan glas, koja je bazirana na nekim drugim premisama od onih za koje se zalagala hrvatska Vlada. E to je dakle, nešto sasvim sasvim drugo i u tom kontekstu i mene zanima, vjerujem i hrvatsku javnost, kako teku razgovori, tko su naši saveznici, da li su oni svakim danom brojniji ili su svakim danom malobrojniji. Pred nama je u ožujku ove godine i mišljenje tzv. …/Govornik se ne razumije./… koje će Europska komisija izdati povodom ispunjenja upitnika BIH. Vjerujem da će i to biti dokument u kojem će stajati poneka referenca upravo na ovakva pitanja, pa ćemo moći testirati rezultate dosadašnje naše akcije, a stvari čini mi se baš i ne stoje kako bi mi željeli, i zato ne treba stvarati ni zabludu u hrvatskom javnosti oko toga, treba stvar reći točno kakve jesu, kako se ne bi ni prevelika očekivanja stvorila. Mi smo donijeli i deklaraciju o položaju Hrvatskog naroda u ovom Saboru, mogli smo imati konsensualnu, ali eto, neki amandmani, pogotovo važni amandmani za koje smo smatrali da su ključni u SDP-u nisu prihvaćeni, pogotovo onaj amandman koji je govorio o tome da ne podržavamo bilo kakvu aktivnost ili politiku, koja vodi na, prema dezintegraciji BIH. I što se je desilo? Što je upravo pokazalo i ukazalo, da takav jedan amandman je bio dobar amandman i da je bio potrebit u ovoj deklaraciji? Desilo se da imamo jedan dan, koji sud, Ustavni sud BIH proglašava protuustavnim, dan Republike Srpske, na kojoj se pojavi čovjek, koji se legitimira kao predstavnik Hrvatskog naroda u BIH. Dakle, radi Dakle, radi se, zna se o gospodinu Čoviću. Kome je došao gospodin Čović? Gospodinu Dodiku, osobi koja javno govori da je BIH eksperiment i to neuspješni eksperiment, čovjek koji zaziva referendum o izdvajanju Republike Srpske, svako malo, čovjeku, koji de facto ne priznaje BIH, ali zbog nemogućnosti u trenutnim političkim uvjetima, da otrgne Republiku Srpsku i pripoji ju Srbiji, on živi u toj zemlji, pa čak je ušao i u predsjedništvo te zemlje. Zar je Hrvatska spala na tako niske grane da podržava svojim prisustvom, na ovakvom jednom protuustavnom događaju što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ga kao takvim proglasio, makar je zakon promijenjen poslije u Republici Srpskoj, ali je ponovno postupak na Ustavnom sudu pokrenut, da smo došli u situaciju da podržavamo ljude koji su zagovornici takve politike, e vidite zato smo mi onaj amandman bili stavili u Deklaraciju, da osuđujemo sve aktivnosti, korake koji mogu upućivati ili voditi na dezintegraciju Bosne i Hercegovine. Podržavajući Dodiga, i ono što on radi i govori, vi sigurno ne podržavate Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu i Hrvate u njoj, nego nešto sasvim, I onda naravno kada pitate, ili kada se traže komentari, i od naših ministara, premijera, da kaže što misli o postupku gospodina Čovića kao predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine, takav se komentar izbjegava, neugodno je. I to izbjegavanje stvara dojam više prešutnog pristanka, nego ograđivanja i osude takve politike koja se vodi od pojedinih elemenata hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ako narodi Bosne i Hercegovine ne pomire svoje interese i stvore minimum zajedničke vizije u toj zemlji za svoju budućnost, što će biti njena budućnost? Raspad? Novi rat? Je li to politika koju želimo voditi? Je li to politika kojom želimo podržavati one koje zagovaraju tako nešto? Pa meni se čini da bi to bila pogrešna politika. I evo vrijeme mi je nažalost isteklo, a imao sam još nekoliko tema za iskomentirat. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo ministrice sa suradnicama. Ovo Izvješće, naravno može se iskoristiti da se otvore sve teme koje se dotiču pozicije Hrvatske u Europskoj uniji, pa ako hoćete i odgovora na dva pitanja, a to je koliko Hrvatska ima u Europskoj uniji, a koliko Europske unije ima u Hrvatskoj? Ja bih pošao od jedne premise na koju smo upozoravali još davnih dana, a to je da pitanje članstva i funkcioniranja Hrvatske u Europskoj uniji nije pitanje vanjske politike. Nakon našeg formalnog ulaska u Europsku uniju, to je postalo pitanje naše svakodnevice, no činjenica je da na tu svakodnevicu u novom formatu, nismo očito bili pripremljeni, pa se nešto ne trudimo ni dan danas da uhvatimo sve vlakove koji su prošli pred našim nosom, kako bi tu vrstu integraciju Hrvatske u Europsku uniju, ispunili s jedne strane koliko god možemo, a s druge strane iskoristili što je moguće više, kako bismo osigurali ne samo benefite za naše građane, nego i dugoročnu stabilnost Republike Hrvatske u jednome okruženju kojega prije svega karakterizira 70 godina mira. To je jedna blagodat o kojoj se malo razmišlja, a ona je zapravo omogućila da jedan eksperimet kontinentalnog udruživanja postane najuspješniji primjer međunarodne integracije u našem suvremenom svijetu. Dakle, da jedan eksperiment na tronu i platformi odupiranja totalitarnim idejama 20.-og stoljeća s jedne strane, i s druge strane suzbijanja fašizma kao takvoga, preraste zapravo u okvir koji garantira blagostanje narodima i zemljama. Sada polako odlazi sa scene jedna generacija političara koja je taj benefit 70-ogodišnjega mira shvaćala vrlo ozbiljno, dolaze neki drugi lideri koji taj osjećaj nemaju. Nemaju ga izgrađen, pa se onda i u politikama u Europskoj uniji prema Europskoj uniji odnose sa mnogo više komoditeta, rekao bih i na rubu rizika da ta velika i najveća blagodat europskoga projekta ujedinjenja bude dovedena u pitanje. Nema nikakve dvojbe, institucije Europske unije, ali ne samo Europske unije, nego recimo i primjerice Vijeće Europe, su pred najvećim izazovima u svojoj povijesti. Brexit kao takav, vjerojatno jest ovog časa najvidljiviji i latentno u kratkome roku najsnažniji udar ili izazov za Europsku uniju, ali nije jedini, i nije možda najopasniji. Dezintegrativne silnice pokušavaju rastočiti i samu bit osnovnih politika Europske unije, sekundirane su sa različitih strana, akteri nisu samo među prononsiranim euroskepticima koji pitaju koliko Europe, nego prije svega među onima koji kažu Europa ne. Taj, kao što je rekao danas i premijer u svom uvodnom obraćanju, taj koncept kvazi suverenizma, zapravo pokušava Europu vratiti u razdoblje prije nastanka 70-ogodišnjega mira, i to je najveća moguća opasnost. Dakle, da se Europa vrati u ono stanje u kojemu je mogla i ratovati. Ne samo da u takvoj Europi, nema više Europe, nego nema ni slobode, ni perspektive europskim narodima. Moram priznati da me zatekla vijest da se naša ministrica Pejčinović Burić kandidira za dužnost glavne tajnice Vijeća Europe u pozitivnom smislu, ali radi se o dužnosti vrlo vruće stolice. Glavni tajnik Vijeća Europe odmah se suočava sa ogromnim problemima funkcioniranja sustava, integriranosti te najstarije europske institucije i vrlo otvorenih i destruktivnih djelovanja pojedinih članica kao što je npr. Ruska Federacija, koja pomno iz koraka u korak ide od toga da je do sada već kompromitirala predsjednika parlamentarne skupštine, da je izazvala sukob između nekoliko različitih razina upravljanja Vijećem Europe i da otvoreno ignorira sve postulate te organizacije. Na to se naravno nadovezuje i posljedično funkcionalni problem jer je kao što je poznato Ruska Federacija uskratila financiranje svojih obveza odnosno članstva u Vijeću Europe. Siječanj je, u ponedjeljak počinje parlamentarna skupština Vijeća Europe na svom zasjedanju ulazi, da ulazimo u novu fazu kada se ispunjavaju formalni uvjeti da Ruska Federacija više ne bude u članstvu Vijeća Europe. To je veliki izazov i trebat će se znati nositi s njim tim više što je Ruska Federacija posijala i to sada niče, ne samo različite ideje, nego i sukobe među ostalim članicama. Nema nikakve sumnje da se ta djelatnost reflektira i na institucije EU. Danas je Danas je premijer u svome uvodnom obraćanju istaknuo čitav niz pitanja i tema o kojima bi se ne samo dalo, nego mislim i trebalo raspravljati u Hrvatskom saboru. Ne samo po onoj dalmatinskoj „da čovik i tovar znaju više nego samo čovik“, nego da vlada zauzima vodi konzistentnu politiku oko koje ima širi konsenzus. Danas smo čuli koje su teme predviđene, prioritetne teme Hrvatskoga predsjedanja EU. Ja sebi ništa ne utvaram ali u ime jedne vrlo otvoreno proeuropske stranke mogu reći da nisam zadovoljan, da nam se to servira u formi gotove stvari. Više bih volio da smo imali formate u kojima smo mogli o tome razgovarati pa možda i predložiti teme za razgovor i razmišljanje, ali ako već govorimo o tome moramo znati da u organizacijskom smislu predsjedanje EU slijedeće godine je najzahtjevniji projekt kojega je Hrvatska imala od svoga osamostaljenja do danas. I da se ne zavaravamo nije teret samo isključivo na Vladi i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, određeni dio tereta namijenjen je i Hrvatskome saboru. Hrvatski sabor će recimo ilustracije radi biti organizator i domaćin čitavoga niza skupova na kojima će sudjelovati po nekoliko stotina ljudi. Mi još uvijek nemamo uspostavljeni pogon koji će to opsluživati. S druge strane Zagreb kao takav, pa i Hrvatska u cjelini ima i tehničkih problema oko ugošćavanja takvih skupova. Skupova će na različitim razinama, ekspertnim, vladinim, međuvladinim, svakakvim biti stotine vjerojatno za vrijeme toga predsjedavanja. To je toliko ogroman posao, ako ga želimo obaviti kako treba, korektno, ne spektakularno, tu će trebati angažirati ogromne kapacitete. I zato bi bilo dobro da koordinacija koja vodio o tome računa, što je moguće više uključi sve institucije, da svi pomognemo. Nama je zajednički interes, svima, da Hrvatska bude dobar predsjedatelj, da odradi formativno gledano korektno svoju ulogu, o sadržaju kažem teško je razgovarati jer nam se servira kao gotova stvar, ali da budemo što je moguće više efikasni u tome, korektni, ako hoćete inspirirajući onima koji dolaze iza nas. Ne bih volio da improviziramo, da radimo stvari u zadnji čas, da nismo dovoljno na vrijeme ekipirani za to, da nismo predvidjeli sve što treba i u tome smislu nemamo puno vremena, imamo samo 11 mjeseci. Što se tiče onog pitanja početnoga, koliko ima Hrvatske u EU, a koliko EU u Hrvatskoj, mislim da odgovor na ova pitanja vrlo, vrlo deficitaran. Čini mi se da nismo dovoljno shvatili mogućnosti koje nam se pružaju u prezentaciji sebe i vlastitih identiteta, namjerno ne govorim o jednome, jer hrvatski identitet je multi identitetski u komunikaciji s drugim europskim nacijama i društvima. Volio bih da smo više energije do sada utrošili i da u buduće više trošimo u prisutnosti Hrvatske, njene baštine, njene kulture i njene sadašnjosti ali i razvojne budućnosti pred drugim članicama EU. Ne Ne govorim samo o manifestacijama, govorim o čitavom nizu mogućnosti, od inovacija pa do baštine. Trebalo bi nas biti više, trebali bismo iskoristiti svaku priliku i ne dopustiti da jedini promotor naših vrijednosti ili barem onoga što se vidi bude turizam, to nije i ne može biti i ne smije biti. Premijer spomenu danas u odgovoru na moju repliku, da se dugo godina bavim parlamentarnom diplomacijom, točno i zato me to i frustrira, jer vidim kako to rade druge zemlje, vidim s koliko koncentriranosti i žara to rade, da ne gube i ne propuštaju ni jednu priliku. Volio bih da smo i mi takvi, angažiraniji i proaktivniji. Možda format Hrvatske kuće nije bio najsretniji al ne vidim da ga je nešto zamijenilo bolje i efikasnije. Koliko Europe ima u Hrvatskoj, možemo li pojačati svoje aktivnosti na promociji europskih vrijednosti baš u ovome vremenu kada je antieuropske vrijednosti a znamo šta to znači u civilizacijskom smislu. Dobijaju pravo građanstva više nego ikada prije. I u susret ovim euro parlamentarnim izborima možda je to zlatna prilika. Zašto je opao broj ljudi koji podržavaju ulazak Hrvatske u euro zonu? Upravo zbog toga jer vladaju nekim premisama koje uopće ne stoje, koje se ne komuniciraju imamo velike probleme u tome u shvaćanju što je zapravo euro zona, koje su blagodati euro zone. Mi jedna od najeuriziranih države koje su izvan euro zone imamo takav stav među građanima, dakle to nije normalno, očito je zakazala je komunikacija. Tako u tome, tako u mnogim drugim stvarima. Pogledajte na što nam liče ulaze zone u RH iz zemalja koje nisu članice EU. Dvor na Uni, Šamac, Brod, Kamensko, Orah, kad pređete granicu imate li vi osjećaj da ste ušli u EU il imate osjećaj da ste ušli u tugu i nevolju, pogledajte na što liči Dvor na Uni. Zašto nemamo snage kroz jedan projekt koji bi se zvao dobrodošli u EU, svakome ko pređe granicu dati do znanja da je ušao u slobodno, bolje, bogatije, perspektivnije društvo i da mi kao Hrvatska nosimo tu EU na svakoj našoj granici.

i HSU-a koji nisu podržali donošenje deklaracije mislimo da od nje ne da nije bilo nikakve koristi, nego je bilo velike štete, moglo se i drugačije, moglo se i bolje. Ja ću samo spomenuti kako financiramo aktivnosti hrvatskih institucija i hrvatskog naroda u BiH, vrlo upitno i drugo što smo mi napravili kroz programe prekogranične suradnje da pomognemo Hrvatima u BiH, nula. Tako se ne vodi dugoročno politika jačanja pozicije ako hoćete i uloge i budućnosti tog naroda …/Upadica: Hvala./… treba pomagati konkretnije od deklaracije Hrvatskoga sabora kojom smo se izložili bespotrebnim kritikama. Hvala lijepo. Sad ćemo preći na pojedinačne rasprave, imamo iz 20 prijavljenih, pa krenimo onda redom. Prvi je poštovani zastupnik Božo Ljubić, izvolite. Poštovani gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana potpredsjednice Vlade i ministrica vanjskih poslova sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, danas se u ovom saboru moglo čuti pitanje što je nama EU u kontekstu dakle štetnosti …/nerazumljivo/… u toj EU. Međutim, svi oni koji ne znaju što je nama EU neka malo prošetaju ili se provozaju kroz naše jugoistočno susjedstvo pa će vidjeti dakle postignuća koja je Hrvatskoj donijela EU. Dakle, ja Dakle, ja sam uvjeren bez obzira dakle na turbulencije kroz koje prolazi EU, bez obzira na pitanja koja i mi danas postavljamo ovdje u saboru, da li smo iskoristili sve mogućnosti koje nam ova integracija pruža, da je to najbolji okvir dakle za ostvarenje hrvatskih i državnih i nacionalnih interesa. S obzirom da sam navijač Dinama od svog ranog djetinjstva i da su mi prve slomljene naočale sežu od utakmice na Veležovom stadionu kad sam imamo negdje 10, 12 godina i kad je Dinamo postigao prvi gol Veležu i kad sam onako instiktivno skočio neko me opalio šamarom iza leđa i tada sam slomio prve naočale u životu. Dakle, Dinamo je u euro ligi igrao godinama pa je završavao neke sezone bez jednog postignutog pogotka. Međutim, Dinamo se osposobio igrajući u euro ligi i danas dakle je vodeća momčad u skupini da dakle ulazi u proljeće. Dakle, šta je EU je okvir u kojem se Hrvatska osposobljava i treba je osposobiti da igra dakle u euro ligi na najvišoj razini. Danas kada EU prolazi kroz turbulencije, kada se EU nalazi dakle pred odlukom kojim putem dalje krenuti, da li putem daljih daljih integracija, da li putem dezintegracija imajući u obziru Brexit koji se upravo sada događa, postavljaju se i pitanja pred Hrvatsku. Kako se odnositi prema EU, da li da li se dakle prikloniti i gdje se pozicionirati u okviru EU, u okviru koje inicijative tzv. dakle nove Hanzeatske lige, tzv. dakle jezgre EU Njemačka, Francuska, Benelux, višegradske skupine, inicijative 3 mora itd., itd., ja smatram da Hrvatska koja dakle vodi i vodit će interese o svojim nacionalnim državnim interesima treba surađivati sa svima. I naravno benefite dakle svih ovih razgovora i svih ovih da tako kažem inicijativa pokušati iskoristiti na najbolji mogući način. Pitanje se postavlja što je Hrvatska dakle u EU znači za BiH i hrvatski narod u BiH, evo čiji sam politički predstavnik ovdje u ovom Hrvatskom saboru. Prvo želim reći ono što sam i u jednoj kratkoj replici rekao, dakle, Hrvatska je sigurno najviše od zemalja EU, doprinijela dakle, ubrzanom putu ili početku puta BIH pred EU. Dakle ne samo kroz rezolucije Dakle ne samo kroz rezolucije Europskog parlamenta, preko našeg eurozastupnika, već u prvom redu kroz zalaganje premjera RH, g. Plenkovića, ministrice u Europskom vijeću, već i ministara da se otvore ona ključna pitanja koja su od interesa za BIH, a to su pitanja stabilizacije njenih unutarnjih odnosa kroz reformu izbornog zakonodavstva, dakle, prijedlog rezolucije izli izvješće dakle, Odbora za vanjsku politiku i Europskog parlamenta, govori i o ustavnoj reformi, koja će standardizirati poziciju 3 konstitutivna naroda BIH i ispuniti dakle, uvjete koje postavio pred nas demokratske institucije u prvom redu Vijeće Europe mogućnosti kandidiranja svih članova u BIH, ali na način da 3 konstitutivna naroda budu zastupljena na jednak način u institucijama BIH, posebice u predsjedništvu BIH.

Nakon što je evo i po treći puta užurpiran hrvatsko mjesto u predsjedništvu BIH, nakon što je to isto predsjedništvo smijenilo sve hrvatske veleposlanike i generalne konzule,

i Josipović i bošnjačka lobistica u Europskom parlamentu, slovenska Tanja Fajo, dakle, Bošnjak u svjetskom parlamentu, Jasenko Selimović, onda to nije miješanje unutrašnjoj stvar BIH. A o tome progovori g. Plenković, gđa. Marija

I sada, da se pozabavim jednim pitanjem, koje je ovdje, dakle, izazvalo jednu medijsku histeriju, ja bi rekao u BIH, posebice u medijskom i političkom Sarajevu, koja se je prelila u RH, pa i u ovaj Sabor. Radi se dakle, o posjeti političkih predstavnika hrvatskog naroda, Banja Luci 9.1. povodom obilježavanja dana Republike Srpske. Ja vas molim da ovu stvar promotrimo u jednom širem Ustavnom i političkom kontekstu BIH. Podsjećam da je tu proslavu organizirala legalna vlast u legalnom entitetu BIH, u Republici Srpskoj, te dakle, proslave stoji legalno izabrani predstavnik Srba u predsjedništvu BIH, trenutno predsjedavajući BIH, da ću na tu proslavu,

taj dan, od iz ruku Milorada Dodika. S druge strane, taj blagdan se proglašava neustavnim. Dakle, istina je ova, Ustavni sud je proglasio neustavnim dan Republike Srpske, ali u tijelu koji se on vezao u zakonu o blagdanima Republike Srpske uz vjerski blagdan Svetog Stjepana. razumije./… skupština je taj dio ispravila, prema tome, upitno je govoriti o njegovoj neustavnosti, nije to bitno, nije to suština. Ja ću vam reći koji je moj problem s tim datumom. Moj problem s tim datumom je što se on veže za 9. siječanj, kada je osnovana Srpska Republika BIH …/Govornik se ne razumije./… od strane Radovana Karadžića i njegovih sljedbenika, nakon čega je uslijedio pogon preko 140, skoro 200 tisuća pripadnika moga naroda. pitanje, to nije problematizirao Ustavni sud, to nisu …/Govornik se ne razumije./… niti predstavnici međunarodne zajednice. S druge strane postavlja se pitanje s kim surađivati. Dakle, jedini način da Hrvati ostvare svoja prava je taj da Hrvati budu zastupljeni po svojim legitimnim predstavnicima u političkom životu BIH, a onda nemamo pravo zahtijevati i birati tko će predstaviti Srbe i Bošnjake, dakle, njih trebaju također predstavljati i Hrvati trebaju surađivati sa legitimnim predstavnicima Srba i Bošnjaka u ovom momentu taj legitimitet nosi SND i Milorad Dodik. S druge strane ja ću vam reći, dakle, pitanja koje sada spore, dakle, da li treba razgovarati s Dodikom s obzirom na njegove izjave i deklaracije itd. itd. Da li su alternativa …/Govornik se ne razumije./… koje zapravo Hrvate ne želi vidjeti uopće u vlasti u BIH. Ja sam podnositelj ustavne tužbe glede izbornog zakona BIH, u dijelu koji se tiče doma naroda BIH, koji je Ustavni sud prihvatio i imamo sada snažan instrument koji je podržala i EU i Vijeće Europe i nalazi se i u najnovijoj dakle, prijedlogu rezolucije Odbora za vanjsku politiku i Europskog parlamenta, ja sam to mogao podnijeti tu ustavnu tužbu jer sam samo zahvaljujući činjenici što je Dodik odbio da se 2010. da se 2010. g. formira rast na razini državi BIH od 2 entitetske većine, jedne u Sarajevu, koja je bila formirana bez legitimnih predstavnika Hrvata i druga u Republici Srpskoj. Karadžićev SDS je to prihvatio i to je prihvatio. Prema tome, želim reći ovdje, dakle, mi moramo surađivati i razgovarati sa legitimnim predstavnicima Srba i Bošnjaka u ovom momentu, oni su predstavljeni u prvom redu od strane Dodikovog SND-a i dakle, Izetbegovićevog SDA i to je jedini put kako BIH može unutarnjim dogovorom uz pomoć međunarodne zajednice, nadam se i RH doći jedne stabilne vlasti, jednog unutarnjem stabiliteta. Hvala. E, na vaše izlaganje imamo priča niz replika. Prvi je poštovani zastupnik Ivo Davor Stier. Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Evo kolega Ljubić, ja sam zatražio repliku prvih minuta vašeg izlaganja, jer ste otvorili jednu temu, a to je da unutar Europske unije ima različitih grupiranja, Hanzeatsku ligu ste spomenuli, Višegradsku skupinu, jezgru i tako dalje, i potrebu Hrvatske da sa svima surađuje. Mislim u tom kontekstu da je bitno reći kao bi bilo potpuno deplasirano ići sa porukama koje se često čuju, i u našem javnom prostoru da, na primjer mi ne smijemo surađivati sa zemljama Srednje Europe, mi ne moramo uvijek se složiti oko svih tema, ali itekako bi trebali surađivati sa zemljama Srednje Europe, druge zemlje i tako zvane jezgre i drugih surađuju s njima, i to intenzivno i mislim da bi bila greška ukoliko bi se išlo ideologizirati našu politiku suradnje unutar Hvala. Poštovani zastupnik Ljubić. **Ljubić, Božo (HDZ)** Kolega Stier, naravno, dakle mislim da se slažemo oko ovog pitanja, ovaj, to zapravo govori o tome da nama treba, dakle ta europska integracija, dakle, bez obzira u kojem će smjeru globalizacija svijeta ići, dal' u smjeru u kojem se sada, da li u smjeru, dakle, dominacije velikih država, Kine ili tržišta Amerike, Indije i tako dalje, i tako dalje, mi ćemo ipak najbolje zaštiti svoje interese, ako ništa drugo u okviru onoga što se zove economy of scale, dakle ekonomija razmjera, u jednoj ovaj jakoj, dakle, ekonomskoj integraciji, a politički dokle će ona ići, fiskalno, monetarno i tako dalje, i tako dalje, to će pokazati interes, na kraju krajeva ipak, Europska unija, ostaje dakle Europa suverenih država, dakle, u kojoj se čuvaju njihovi identiteti, i naravno da ćemo mi surađivati, da ćemo se fokusirati i pozicionirati ondje gdje je najviše državni interes Republike Hrvatske, ali to ne znači da bilo koji način treba dovoditi u pitanje samu integraciju Europske unije. Hvala lijepo.

i Rusije, i Srbije, i svih ostalih članica, tako da ta vaša početna digresija i usporedba, ne stoji. Da u gdje Hrvatska neće biti 3 milijarde, gdje neće ugostiti 3 milijarde uvoziti prehrambenih proizvoda, da gdje nećemo 5,5 milijardi platit članarine, a samo vratiti 900 milijuna, što znači 5x manje, da gdje će teleoperateri zarađuju, gdje ne zarađuju 42% nego bi trebali ispod 20% kao u ostalim članicama Europske unije, da gdje će se Hrvatska država biti jednakopravna, a ne na repu Europske unije. I što se tiče, kad spominjete odlazak

Kolega Bulj, dakle, ako pogledamo telekom kompanije koje nisu privatizirane i koje nisu dio dakle, jedne da tako kažem šire europske mreže ili

Dinamo u Euro ligi, dakle, usporedio metaforički, dakle, na način da zapravo igranje u Euro ligi, a tu sam dakle Europsku uniju u političkom smislu, dakle usporedio sa, ovaj, igranjem timova na način, podiže kompetitivnost, dakle, mi nećemo preko noći sustići ekonomije Njemačke, Danske i tako dalje, i tako dalje, ali ćemo se kroz taj proces sigurno osposobiti da idemo brže naprijed nego što bi išli da nismo u Sljedeće replike poštovanog zastupnika Kovača. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Evo ja ću isto percirati gospodinu Ljubiću i reći naravno da moramo biti otvoreni prema raznim grupacijama koje postoje unutar Europske unije, ali ono što je vrlo važno, to da se nastavi emancipacija Hrvatske na planu vanjske politike, i ja moram reći da sam tužan bio kada nismo imali konsenzus

reći Kongres o Sjevernom toku II, a mi u Hrvatskoj imamo neke kolege koji se pitaju smije li Hrvatski sabor donijeti rezoluciju, deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, ja vas lijepo molim to se podrazumijeva, naravno sve na temelju svoga Ustava i na temelju sporazuma iz Daytona. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)**

Pa pobogu onda Hrvatski sabor je zapravo prvi, da tako kažem pozvan jer unutrašnja stabilnost Bosne i Hercegovine je ključ za unutrašnju stabilnost je harmonizacija odnosa njena tri konstitutivna naroda na jednak način. Ako toga nema, destabilizacija politička i svaka druga je u Bosni i Hercegovini moguća, dakle, ako ništa drugo, ako nisu u pitanju Hrvati u Bosni i Hercegovini, i nacionalni hrvatski interes stabilnost na granicama, dakle, tisuću kilometara ove države je interes Republike Hrvatske. Ja sam jako žalostan što neki ljudi ni danas ne shvaćaju, suštinu toga pitanja i imali smo prilike malo prije čuti, ali nisam replicirao, nisam mogao replicirati kolegama kad su govorili u ime Klubova, posebice kolegi Klisoviću, pa neću ni sad to to dakle to pitanje pokrenuti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeće replike poštovanog zastupnika Beus Richembergha. Poštovani doktore Ljubiću, iznijeli ste nekoliko dvojbi, dok god vi imate te dvoje, dotle će biti situacija s Hrvatima u BiH loša, ako vi ne znate se opredijeliti prema činjenici da se u Banja Luci održava zapravo jedan dernek u režiji čovjeka kojemu ste vi moneta za podkusurivanje, a ne partneri onda imamo veliki problem. U ovom konkretnom slučaju nema nikakve razlike između Karađičeve i Dodikove stranke oni o četnicima o velikosrpskoj agresiji, o četničkim zločinima misle isto. Oni o onima koji su osuđeni u Haagu misle isto, jednako ih slave. Tko god njima kadi jako, jako loše radi za budućnost hrvatskoga naroda, a pitanje gdje ćemo i s kim ćemo surađivati je vrlo jednostavna, u institucijama tamo gdje su i izabrani. Dok god Dragan Čović, kao predsjednik stranke a ne prvak hrvatskoga naroda bude išao u Banja Luku i dogovarao se sa Dodikom

s kim graditi dakle evo sutra vlast, nakon ovih izbora u BiH. Ako to čak pogledamo u kontekstu da je dakle od strane političkog Sarajeva, bošnjačkog Sarajeva budem konkretan, uzurpirano hrvatsko mjesto u predsjedništvu, ako se pokušava čak i danas dakle Hrvate izbaciti dakle iz konstituiranja vlasti, legitimno izabrane Hrvate koji nosi preko 80% hrvatskog izbornog legitimiteta opet od strane dakle istog tog partnera, naravno da smo prisiljeni Hrvatska je tu također suodgovorna zašto su Hrvati dovedeni u ovu situaciju da moraju razgovarati s onima s kojima ne bi baš bili sretni da razgovaraju i ići na mjesta gdje baš ne bi bili sretni ovaj da idu ovaj da bi ostali dakle kakav takav politički subjekt. Prema tome,

Kolega Ljubiću, ja bi vas upitao jedno jednostavno pitanje, kako objašnjavate ovu političku perverziju kod jednog broja kolega u Hrvatskom saboru koji ne razumiju postojanje činjenice da su Hrvati u BiH stradali i od Bošnjaka i od Srba i prognani Hrvati i od Bošnjaka i Srba u približno jednakim kategorijama. Kako to objasnit, osim političkom perverzijom da prigovaraju odlazak u Banja Luku, a nagovaraju nas da idemo u Sarajevo gdje nam tri puta biraju hrvatskog člana predsjedništva. I što mislite u ime koga kolega Beus prijeti da će nam se ponovo birati Željko Komšić za hrvatskog člana predsjedništva

Prema tome, mi apsolutno u BiH moramo voditi politiku takvu da budemo u stanju izabrati svoje legitimne predstavnike i onda razgovarati i graditi BiH sa …/nerazumljivo/… predstavnicima Srba i Bošnjaka, Naravno, da bi to uspjeli mi moramo, u prvom redu moraju se da tako kažem ispraviti one distorzije Daytona koje su se desile 2002. godine koje su onemogućile Hrvatima da biraju svoje legitimne predstavnike, a onda u razgovorima sa legitimnim predstavnicima Srba i Hrvata

ovaj, onda će pojedinačnu raspravu imati poštovani zastupnik Stjepan Ćuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem podpredsjedniče, poštovana podpredsjednica Vlade sa suradnicima, suradnicama, mislim nakon ovog svega dana zbilja ću biti probat što kraći na tragu i nešto replike i generalno gledano mislim da je ova praksa ovih izvješća i nakon zapravo na početku svake sjednice kao što je prošle godine bila, a i ova objedinjena, za cijelu prošlu godinu nešto što je sigurno za pohvalu, iako dosta danas smo čuli svega onoga što možda i nije predmet samog izvješća i nekog šireg političkog konteksta, ali dobro to je smisao i rasprave i ono što je meni ovdje i što je imao i predsjednik vlade u svom uvodnom izlaganju napominjao što sigurno treba apostrofirati, je da mi smo završili predsjedavanje Vijeće Europe u proteklih 6 mjeseci, to je sigurno nešto što nam je koristilo i kroz način nametanja određenih tema ili prioriteta, svakako da u ove 2 godine sada što smo ovdje svjedoci

znači uz nas oni koji će doć dakle iza Rumunja, Finci i mi znači neko u slijedećih 18 mjeseci tko predsjedati i tu mi je drago čuti da kroz taj trio smo definirali već određene prioritete jer sami smisao našeg predsjedanja je upravo osim onog administrativnog koji je velik, veliki izazov, dakle tehnički organizirati, sudjelovati, kreirati biti potpora nizu, nizu dužnosnika koji će dolaziti, organizaciji i na onom tehničkom smislu svih tih sastanaka, ali u onom političkom zašto je to bitno recimo, nametanje onih tema koje sad imamo priliku i nećemo imati slijedećih 15 godina priliku ako se nastavi ovako rotirati po ovakom dijelu, a da ne govorimo za Vijeće Europe di smo nakon 22 godine dobili tu priliku članstva od 47 zemalja. I to je bitno da se iskoristi recimo trošak tu ne možemo kroz bilokakvu fizibilnost nego uvijek kroz onu smisao cost benefita, na koji način ćemo mi moći tu sa partnerom iz EU-a postići što bolje odnose, što bolje njih okupiti okupiti zapravo i što kvalitetnije teme staviti koje su nama bitne, naravno i onoga što ćemo mi moći imati benefit od samog članstva i onoga što je nama bitno. Tako da apsolutno je dobro za čuti da pripreme u dobrom tijeku, to što nešto košta a mislim da će se to apsolutno isplatiti, recimo Francuska svoje predsjedanje, mislim da je i podatak oko 170 milijuna eura. Neke druge zemlje su na razini 80, 100 itd., znači sigurno da ne smatram da bi neki preveliki troškovi tu trebali biti, ali da, troška će biti, naravno da hoće ali taj onda trošak trebamo pametno iskoristiti. Ono što je dobro i što iz ovog izvješća zapravo vidimo kako ide po svakim formalnim, neformalnim sastancima itd., sigurno naše naše prednosti i kroz dva strateška cilja koje imamo a to je prvi Schengen, drugi euro, tu se apsolutno spominje, to je isto ono nešto što ćemo moći puno bolje, puno kvalitetnije, znamo kako smo imali poteškoća u samom pristupanju, ja mislim da sada će se to nama na neki način, da ćemo to i naplatiti ali da ćemo znati i kroz ove mehanizme koje smo preuzeli uvođenjem eura naravno i Schengena, da to kvalitetno se odradi i da tu ne bude zbilja više nikakvih prepreka, nikakvih političkih blokada i da počnemo funkcionirati zbilja kao sastavna članica. Ono što je meni ovdje recimo isto dobro, iz ovog materijala što se može vidjeti da se tu raspravljalo vezano i u odnosima SAD-a i same EU odnosno carine koje su na uvoz čelika i aluminija, koje je SAD zapravo uvela EU-u i da onda imamo kontra mjeru i naravno da je pokrenula čak i spor pred Svjetskom trgovinskom organizacijom pa me tu isto bi zanimalo u kojoj fazi je taj spor i kako se očekuje rezultat, zapravo to je bilo ako se ja ne varam 1.6. prošle Da zbilja skratim, ono što je obilježilo prošlu godinu i ovih zadnjih 2 g. svakako je Brexit i mislim da ovdje na onom sastanku 25.11. kako je navedeno gdje se zapravo taj dogovorio sporazum o povlačenju koji je sada vrlo upitan s obzirom na rezultate jučerašnje ili čak današnje, ne znam sad više od ovog sveg meteža, glasovanja u britanskom Parlamentu. Zbilja to je jedna goruća tema i to je ono što će zapravo imati neki posredan utjecaj i na sve članice EU-a i na same na same i ekonomske ali i ostale reperkusije, dakle da je to svakako nešto što trebamo pratiti i mislim da u odnosima dalje mi sigurno se možemo bolje pozicionirati u slijedećih upravo ključnih godinu dana jer kad već krene predsjedanje, onda je već stvar manje-više u nekom smjeru koji ne možeš više i ne bi smio iskakati ali da tu, to trebamo apsolutno iskoristiti da nametnemo teme, da povećamo svoj utjecaj i ugled i da ono sve što mi želimo ostvariti u slijedećih nekoliko godina a naravno sve do nove fiskalne, 7 g., 2021.-2027., da to upravo time i iskoristimo, naravno i s ovim svim iskustvima koje smo imali u proteklih 6 mj., godinu dana i predsjedanja, mislim da će nam to apsolutno vrijediti ako sam se potrudimo, ako dobro ovo napravimo, ako dobro okupimo, da ćemo sigurno dalje ubirati plodove i daljnjeg članstva, naravno i naših odnosa u političkom smislu, evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Maras je dignuo povredu Poslovnika, izvolite, u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ja bi vas molio samo g. potpredsjedniče, sad se premijer vratio i to je u redu, znači ne bi smjeli raspravljati sukladno članku 174., dok nema predlagatelja ovdje. Znači kako je u dopisu Vlade, bez obzira što je ministrica ovdje, u dopisu Vlade nije napisano izrijekom tko je predlagatelj s obzirom da je ovo izvješće premijera, mi možemo napraviti i stanku ukoliko premijer ima obveza ali bi trebalo uvijek raspravljati u njegovoj nazočnosti, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Cijelo vrijeme je bila potpredsjednica Vlade ovdje i ministrica vanjskih poslova, naravno premijer je neko vrijeme izašao van kao što i vas nekoliko sati nije bilo ovdje pa evo Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. vi govorite o uvođenju eura kao osnovnom cilju i kao da je to već riješena stvar međutim u cjelokupnom tom procesu treba svakako pogledati, tj. proučiti koji je postotak hrvatskih građana za uvođenje eura. Kao što sam rekao i u replici premijeru, ne treba silom nešto implementirati, zašto ne pričekat dok se ne ostvare uvjeti, iskomunicirati, dobro iskomunicirati, vidjeti koje su prednosti, koje su nedostaci, otvoriti javni prostor za raspravu o prednostima i nedostacima i onda temeljem te cost benefit analize koju ste i vi spomenuli, Na ovakav način gdje 60% hrvatskih građana je protiv ulaska u euro zonu, jednostavno nije dobro da se zanemaruje taj podatak. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, Odgovor poštovanog zastupnika Čuraja. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem. Kolega Škibola, mi smo to već i odlučili. Ali dobro,

nego je to nešto što kroz nekoliko godina možemo očekivati. Mi sigurno trebamo i hoćemo raditi i ne promocija nego informiranje javnosti o tome, o svim onim benefitima i obvezama, zašto to sve rade. Danas kad to gledamo, nečemu što je sad onako ljudima neshvatljivo, naravno da ljudi ne znaju sve informacije i ne razumiju i normalno da onda ne mogu biti da nešto što nisu u potpunosti upoznati. I to je zadatak da mi ih upoznamo, da znamo zašto radimo, koji su benefiti, kako obični građani će imati, što će imati o toga i sigurno da će to dovesti do

Počinjem svoju raspravu sa temama koje su po meni vrlo važne, bez obzira, da li je i kada tko prisutan ovdje, mislim da o ovim temama trebamo raspravljati sa našim predsjednikom vlade, koji nazoči tim sastancima, a to gdje su zastupnici je manje važno, s obzirom da oni nisu prisutni na europskim vijećima i da nemaju informacije koje eventualno bi mogao premjer dati, tako da, bilo bi dobro da se vi potpredsjedniče Reiner i predsjedniče Sabora držimo poslovnika kako je to propisano u njemu. A vrlo važne teme su diskutirane na tim europskim vijećima na kojima je i sa kojih je predsjednik Vlade podnio izvješće nekako najviše danas, uzela maha rasprava o tome, da je predsjednik Vlade dao vrlo snažnu poruku i predanost ulaska Hrvatske u euro područje. Ja mislim, također kao i dosta zastupnika, da ne trebamo žuriti sa time. Postoje zemlje u EU, koje su puno duže članice EU, članice EU, od Hrvatske i još nisu ušle u euro zonu, ne vidim zbog čega bi Hrvatska morala jurnuti u to. I to je da je predanost guvernera i HNB-a velika velika na tom putu, to mi ne znači previše, jer mislim da HNB dosta često koordinira svoje stavove i stavove Europske središnje banke, a Vlada odnosno, Hrvatski sabor je taj koji bi trebao gledati koji je interes hrvatskih građana. Po mom mišljenju u ovom trenutku interes hrvatskih građana je da se ne žurimo sa ulaskom u euro zonu, da se ne žurimo sa uvođenjem eura, jer to će kao što su neki kolege maloprije rekli, neminovno dovesti do određenih nepovoljnih okolnosti za naše građane i zbilja mi nije jasno zbog čega bi to trebali napraviti. To je nešto što sam htio reći na samom početku, mislim, da ako, bi predsjednik vlade poslušao sugestije opozicije, da nema potreba za prevelike predanosti ulaske Hrvatske u euro zonu na tim sastancima, kao što smo i malo prije i čuli dosta zastupnika je skeptično prema tome. Rekao je kolega Škibola, 65% naših sugrađana nije za to i ja mislim da tu nema nikakve potrebe da se na taj način stvari forsiraju. Drugo što sam htio reći je, vidimo na jednom sastanku 22. i 23. ožujka se raspravljalo o radnim mjestima zapošljavanju odnosno, rastu ono što mene zabrinjava kao zastupnika ovdje, je to da bez obzira što će premjer reći da je rast od 2,8% dobar, ja mislim da nije dobar, s obzirom kada gledamo okolnosti i ono što se dešava u drugim zemljama EU, pogotovo s manje razvijenim ekonomijama, koje se mogu uspoređivati sa nama, sve one imaju veći rast nego što to ima RH. Znači to nije nešto što je pokazatelj nekog predobrog smjera, mi smo u toj kategoriji na začelju u EU i to također naši građani moraju znati, kao što i moraju znati da smanjenje nezaposlenosti je direktna posljedica odlaska mladih i ne više samo mladih ljudi, nego i onih koji su u zrelijim godinama, pa imaju i ljudi i u 50-tim godinama koji odlaze iz Hrvatske nezadovoljni kakva je ovdje situacija i rezignirani sa mnogim stvarima, na koje smo upozoravali evo, tijekom cijelog dana, to je cjelokupna klima koja se u društvu dešava, od institucija u kojima građani nemaju povjerenje, gdje su potaknuto to nepovjerenje i sa političkom trgovinom, evo čak i cijele stranke varaju svoje birače kao što je to HNS napravio, pa pojedinci koji izlaze s jednih stranka, prelaze pod …/Govornik se ne razumije./… drugih. Neki se s tim šale, gradonačelnik Bandić javnim javnim novcem okuplja i koristi to kao lijepak za svoj klub, nažalost nikada nisam čuo jasnu osudu iz samog ne ne relativiziranja, jer ono što HDZ nažalost radi je relativiziranje, kada kažeš odlaze zato što su nezadovoljni, je onda kao da opravdavaš to što su prešli u drugu stranku i glasaju sada za vladajuću koaliciji ili kada se našališ kao predsjednik Sabora da će uskoro Bandić biti jači od HDZ-a, to nažalost nije dobro za ljude koji obnašaju najviše dužnosti. Trebalo bi se jasno ograditi i reći, ne to nama nije prihvatljivo, mi sa takvim klubom ili sa takvom strankom ili sa takvim javnim djelatnicima, ne želimo suradnju i onda bi to bila poruka koja bi možda ulila nadu našim sugrađanima koji odlaze iz Hrvatske, da se Hrvatska mijenja i da se ovdje ne promoviraju i ne dopuštaju određene stvari koje su po meni vani nezamislive i koje se nikada ne dešavaju. I umjesto da Hrvatska i hrvatska vlada predlaže zakone, izborne koji bi promovirali direktnu demokraciju, to je da postoje izborne jedinice, gdje će ljudi direktno imati svog zastupnika koji će onda moći pitati zbog čega je nešto napravio ili nije napravio. Mi razmišljamo o modelu Italije i Grčke gdje će se sponzorirati prva lista kako bi se izbjeglo moguće uopće za koaliciju, odnosno, prevedeno da sa 30% glasova ili 32% glasova možeš imati apsolutnu vlast. Znači mi idemo totalno u kontra smjeru odnosno, prilagođava se situacija, onome što se u ovom trenutku čini da odgovara HDZ-u, ali vjerujte mi to ne odgovara ni HDZ-u jer takav pristup će samo dodatno stvoriti revolt kod naših građana koji će onda koji će onda također opet biti s time nezadovoljni, možda odlaziti iz Hrvatske ili u nekoj situaciji možda doživim određene prosvjede i pobunu protiv takve vrste ponašanja vladajuće stranke. Ono što me posebno zabrinjava, a to danas, nismo, također čuli od premjera niti bilo koga iz Vlade pa čak niti od predsjednika Sabora, radi se o sigurnosnoj suradnji i Hrvatska kaska, mi vidimo da u ovom trenutku u obliku i u osobi ministra ministra Krstičevića imamo osobu neadekvatnu da bude ministar obrane, da provodi određene poslove koji bi Hrvatsku na adekvatan način osigurale da imamo da imamo jedan dojam da se tamo stvari odvijaju na jedan sustavan, zakonit, normalan način bez neke netransparentnosti gdje vidimo da sada praktično se ne bi iznenadio da uopće SAD nakon ovakvog posla, nakon ovoliko upozorenja, jer vjerojatno je netko očekivao da će u Washingtonu netko izlobirati, možda neka lobistička kuća da Amerikanci daju potvrdu za kupnju ovih izraelskih zrakoplova. Ali u ovom trenutku kada su oni to rekli izričito ne, nakon upozorenja 5, 6 ili 7 nisam siguran da uopće ta administracija u Ministarstvu obrane uopće u stanju obaviti novi posao koji se pred nju Znači tu bombastične najave ministra da ćemo sada kupiti 6 aviona ili 8, da će SAD dati ponudu koju se ne može odbiti, vjerujte mi nitko ozbiljno ne doživljava, ne samo u Pentagonu u SAD-u, u tvornici koja proizvodi te zrakoplove nego to ne doživljavaju ni naši građani. Znači ovo je toliko neozbiljno i jednostavno mi je nevjerojatno da, mada danas vidim i određene signale da je premijer nezadovoljan i time šta se možda nije reagiralo jer jer je on sam rekao da nije bio svjestan tih mailova a da na kraju u Ministarstvu obrane je bilo mailova koji su dolazili tijekom cijele godine, jednostavno ne ulijeva se povjerenje da se taj posao može na kvalitetan način obaviti. I sa te strane sigurno u pitanju sigurnosne suradnje nećemo biti na razini zadatka kao što bi bili da imamo osobu koja može adekvatno obaviti taj posao bez obzira, ne mislim tu na političku opciju, nego jednostavno vidjeli smo danas i po reakciji ministra to je nažalost nešto što ministar ne bi trebao reagirati i pod pritiskom i pod određenim situacijama koje se dešavaju ljudi moraju zadržati razinu odnosno dignitet i odoljeti tim pritiscima to nije lagan posao a kako nije lagan posao čovjek mora biti spreman na njega i ne očekivati ukoliko se upozorava nekada malo i na drugačije načine da se može raditi što god se hoće i da se mora imati razumijevanja za sve. I rekao sam nismo u vrtiću, u školi nego tu jednostavno moramo znati odgovarati za svoje postupke. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo jednu repliku, poštovani potpredsjednik Reiner, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Maras, pa dozvolite mi da vas ispravim u tri detalja koja ste vi rekli, jedno je naravno sa prelascima iz jedne stranke u drugu, HDZ nema apsolutno nikakve veze, ni jedan ponavljam saborski zastupnik nije prešao u HDZ. Svojedobno su dvoje zastupnika zapravo izašli iz HDZ-a. Što se druge netočnosti tiče da u drugim zemljama se takvi prijelazi ne događaju, to je naprosto netočno, ima više zemalja u kojima se ti prelazi događaju jer ja sam upravo razgovarao sa, prije nekoliko dana sa predsjednikom parlamenta jedne takve zemlje koji je rekao da se to kod njih isto događa. I treće, premijer zapravo nikada nije rekao, ja ne znam kako ste vi to iščitali, da će on predložiti zakon u kojem će izborni pobjednik dobiti 30%, on je rekao da takvi zakoni postoje u nekim zemljama, ali nije rekao da će on to predložiti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Pa nisam ja rekao da je on to predložio. Ja sam rekao da se takve informacije puštaju u medije iz HDZ-a. Navodno je gospodin Šeks glavni zagovaratelj tog koncepta je po meni loš i koji bi na kraju doveo upravo suprotno, upravo suprotno do dodatne, ali nisam čuo oprostite što ste rekli, možete se javiti pa onda reći da svi čujemo, ovako vam moram čitati sa usana. Tako da, htio sam reći da nije dobro da se takav model uopće promovira u medijima. A što se tiče ovog što ste rekli oko prelazaka na kraju ćemo još zaključiti ovdje valjda u ovoj raspravi da je HDZ žrtva tih prelazaka. Znači da u biti mi trebamo žaliti HDZ zato što ljudi prelaze. Znači žrtva, žrtva prelazaka što je HNS izdao svoje birače. Rekao sam gospodin Saucha, manjinci koji kažem gospodin Bandić to kao lijepak koristi aktivnosti proračunske u gradu Zagrebu i sada bi mi trebali još žaliti HDZ. Pa jasno se ograditi od toga. Nitko ne priječi premijera da kaže da mu to nije prihvatljivo ali on to nije rekao. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepa. Idemo na iduću raspravu, poštovani kolega Bauk, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Skoro sam se javio na repliku gospodinu Ljubiću ali mi minuta nije dovoljna da kažem ono što sam mislio reći pa ću iskoristiti ovu raspravu. Dakle, ja moram reći da se ja slažem s vama oko definicija miješanja unutarnje stvari svih država pa tako BiH. Ja čak mislim da među narodima u BiH postoji konsenzus o miješanju unutarnje stvari. A to je ako netko izvana kaže nešto s čime se slažemo onda to nije miješanje unutarnje stvari nego podrška ovima ili onima a ako nešto kaže s čime se ne slažemo onda je to miješanje unutarnje stvari. Pa onda ako Vučić nešto kaže to se ne sviđa jednima, ako gospođa Grabar Kitarović nešto kaže to se ne sviđa drugima, ako Erdogan nešto kaže to se ne sviđa trećima, sviđa se samo kada se kaže ono s čime se slažu oni kome to ide u prilog. Uostalom budimo pragmatični dakle tamo je svaka odluka Ustavnog suda kojom se jedan narod ne slaže miješanje stranih faktora zato šta tri suca sa još jednim predstavnicima jednog naroda imaju većinu pa tako i oko pitanja Izbornog zakona. Dakle da su tri suca Ustavnog suda glasali sa dva bošnjačka suca ne bi bilo većine za apelaciju g. Ljubića. tri suca stranca glasala sa srpskim i hrvatskim sucima za Dan Republike Srpske ne bi li ta odluka bila donesena? Prema tome, sve je tamo miješanje u unutarnje stvari od strane Tamo postoje delegacije EU, Hrvatska je članica EU i kolege će se morati pomiriti s time da će RH u okvirima EU i bilateralno imati komentar na političke procese u BiH, kao što i oni imaju komentar na političke procese i u Hrvatskoj i EU jer bi se, striktno gledano, kada netko iz Sarajeva uputi pismeno EU gdje se žali na Hrvatsku to miješanje u unutarnje stvari EU, je li tako? Dakle, to je jednostavno tako ne funkcionira. što se tiče suradnje sa SNSD-om kao strankom, ja nemam osobno nikakav problem s time, dakle, tamo će se koalicije formirat nakon izbora kako se formiraju. Uostalom, ako sam dobro informiran, i SDA surađuje sa SNSD-om, dakle, zastupnici Stranke demokratske akcije u Narodnoj skupštini Republike Srpske uredno su glasali za SNSD-ovu listu za dom naroda jer da nije bilo njihovih glasova ne bi dobili 4 nego 3 i time su zapravo pomogli u stvari Dodiku još više nego bilo tko drugi da kontrolira dom naroda u parlamentu u BiH. Ono što je tamo problematično je taj dan, dakle to je dan kada je de facto ukinuta država BiH na dijelu teritorija s jedne strane, odnosno rečeno je da se taj dio priključuje Jugoslaviji ostala tamo Bosna ili ne. Drugo, formirana je nekakva skupština u kojoj su izabrani zastupnici segregirani po nacionalnom ključu i samo su Srbi ušli u tu skupštinu. Je li tako bilo? Dakle, ako je neki Hrvat ili Bošnjak izabran, tada Musliman, izabran u Banja Luci, u Prijedoru, u svim onima što su oni rekli da je Republika Srpska, on nije mogao biti u toj skupštini nego je to bila, to je dakle, prva razina segregacije je bila najprije sa zastupnicima, a onda su poslije protjerali i narod odatle. I to nije nešto što treba slaviti. I zato je to Ustavni sud u točci 78. rekao da je neustavno i naravno, ja mislim da nijedan pravni sustav nijedne države ne bi mogao podnijeti da se slavi dan kada je dio htio otići iz te države. Dakle postoje datumi i za vrijeme rata u kojima su međunarodni predstavnici 1. put izgovorili Republika Srpska javno, pa neka im i to bude dan isto je iz tog razdoblja, ali ne sam čin segregacije, protjerivanja i odcjepljenja. I u tome mi ne bi trebali, mi, u tome predstavnici hrvatskog naroda ne bi trebali sudjelovati i mislim da je odgovornost političara u RH da se da se takve stvari isto adresiraju i o njima se izrekne stav. Ja ne mogu prihvatiti politiku koju će recimo, netko tko u BiH po zakonu glasa za nekoga, pa makar to bio i pripadnik drugog naroda, biti u startu proglašavan greškom i osuđen, a onda kada trebamo se referirati na neki postupak nekog legitimnog predstavnika, e onda kažemo, to je njihovo pravo, oni odgovaraju tamo u BiH, mi se ne bi htjeli miješati. Pa gledajte, ako se želimo miješati, onda možemo i o tome nešto reći. Ja, kada bi već odlazio u posjet Republici Srpskoj, ja bi bio sretniji da g. Čović ode na .../nerazumljivo/... nego u Banja Luku, tamo bar znamo da ima 6 tisuća Hrvata koji su poginuli, pa onda bi se njima isto mogla odati počast. Prema tome, g. predsjedniče Vlade, ja smatram da su prigovori koji dolaze od strane, kako se to voli reći političkog Sarajeva, na činjenicu da mi dajemo nekakve izjave i govorimo o nekim stvarima unutar BiH o njihovom sustavu da nisu korektne, dakle, ja mislim da nije u problem u tome da li mi govorimo nego može biti problem što mi govorimo. Ja u dijelu ovoga što vi govorite o BiH ne vidim veliki problem, dapače, sa dosta stvari se tu i slažem. Da li se neke finese trebaju reći na ovaj ili onaj način, to ćemo uvijek imati, to ćemo to ćemo uvijek imati nekakvu političku raspravu, ali ono što ćete dobiti kritiku, kada subjektivnim osjećajem ocijenimo da više govorite kao predsjednik HDZ-a nego kao predsjednik Vlade. Da vodite prilikom izricanja političkih stavova više računa o rejtingu HDZ-a BiH u BiH i HDZ-a Hrvatske u BiH kog građana u 11. izbornoj jedinici. To ćete dobiti kritiku, vi ćete odgovoriti i neće biti nikakvih problema, a oko onih stavova oko kojih se budemo mogli usuglasiti, imat ćete moju, a nadam se i našu podršku da će u tom dijelu se može govoriti o kontinuitetu politike. Naravno, mi uvijek imamo određene određene stvari da malo pozornije gledamo kad se tiče HDZ-a i BiH zbog nekih stvari iz prošlosti, ali ne mislim da nas to mora previše opterećivati. Dakle, suradnja sa SNSD-om okej, slavljenje datuma koji simboliziraju stradanje i Hrvata, ne, nikako, dakle, što je sljedeće? Niti mi očekujemo da g. Dodik dođe u Knin na proslavu obljetnice Oluje, to bez bez obzira što je to, dakle, niti, doduše na Sinjsku alku bi mogao je to protiv Turaka pa onda mu to možda odgovaralo, njegovom biračkom tijelu, to sad, mislim da bi on čak na to i došao. Prema tome, svaki potez može imati određene reperkusije prema svakome od tri naroda i nisam siguran da je svaki potez dosad koji su povlačili legitimni ili kako već izražavam se, predstavnici Hrvata bio ispravan, ali onog trena kad smo mi odlučili u HS tu temu na Europsko vijeće, ona je postala vidljivija i nama, preuzeli smo jednu vrstu suodgovornosti, postala je vidljivija i hrvatskim, javnosti javnosti u RH i naravno da se sad s drugim očima gledaju neki potezi koji su prije dvije godine bili normalni. Dakle, ja sam kad sam se malo udubio u temu vidio da je član Ustavnog suda iz reda hrvatskog naroda glasao protiv odluke da taj bude neustavan. To je za mene krajnji mazohizam. Ali predstavnici Hrvata su glasali i protiv odluke Ustavnog suda da sva tri naroda budu konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne to je isto pogreška, i nije problem reći da je to pogreška, kao što je pogreška ako se zajedno sa SNSD-om ili sa Dodikom ide u ide u dokazivanje nefunkcionalnosti države Bosne i Hercegovine kao takve. A što se tiče suradnje, pa evo na prvoj sjednici Predsjedništva je Komšić i Džaferović, i Dodik su donijeli onu izjavu o Europskoj uniji, dakle, i to je suradnja sa Dodikom, dakle, tu i SDA može dobiti kritiku što su, prema tome, ono što treba surađivati, apsolutno, sa legitimnim predstavnicima ili kako god hoćete naroda, konstitutivnih građana, ostalih i tako dalje, ali bar slaviti datume koji upućuju na protjerivanje i poniženje Hrvata, ne. I ne treba tu biti, dakle, ja bi volio ako već predsjedniče Vlade nećete reći da nije trebao ići ove godine, da mu kažete da ne ode sljedeće godine, i ok, to možete napraviti, ne morate javno i tako dalje, dakle, ne moramo mi politiku tamo doživljavati kao samoposlugu, ono što nam odgovara to ćemo sad komentirat, puna su nam usta brige za Hrvate, ono što nam ne odgovara, to ćemo reći to je njihova stvar, to je druga država, mi se ne bi šteli miješat. U tom smislu, vjerujem da, nadam se da će i međunarodna zajednica i posebno Europska unija zaštititi Hrvate kao najmalobrojniji konstitutivni narod, tu možete računati na našu pomoć, a ono što trebamo kritizirat, ćemo kritizirat. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo četiri replike. Prvi je na redu poštovani kolega Ljubić. Izvolite. Poštovani kolega Bauk, za jednu minutu vam ne mogu odgovoriti na sve što ste danas postavili kao pitanje, međutim samo jedno pitanje ću odgovoriti. Dakle, predstavnik Hrvata u Ustavnom sudu je glasovao apelacije Izetbegovića, ali je na .../Govornik se ne razumije./... sva tri naroda čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine, i glasovao je s pravom, jer je ta odluka Ustavnog suda kasnije iskorištena od strane visokog predstavnika i da se nametne 70 amandmana na Ustav entiteta koji su bili dakle, presuda točka u dekonstituiranju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dakle, jedna pozitivna odluka, dakle, ta odluka je pozitivna u jednom smislu u kojem ona zapravo konstitutivnost proglašava kao nadkrovujuće načelo ustava Bosne i Hercegovine. A sada samo da citiram jednu rečenicu, Daytonski sporazum obavezno treba revidirati jer je postalo jasno da u dosadašnjem periodu nije uspio donijeti rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine, poručuje danas u Ankari, predsjednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdogan nakon sastanka sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koji je objavljen u najutjecajnijem portalu sarajevskom i ne tretira se kao miješanje u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. To korespondira s ovim što sam, što sam rekao, dakle, kada netko kaže nešto s čime se slažemo, to se, s čime se slažu neki u Bosni i Hercegovini, onda oni to ne tretiraju kao miješanje u unutarnje stvari. bi išli, kada bi išli pitat pod pitanja turskog predsjednika što misli o kako bi ga trebalo mijenjati, e to bi sad već dovelo do određenih do određenih nesuglasica i nisam siguran da to kako on misli da bi ga trebalo mijenjati i kako mi mislimo da bi ga trebalo mijenjati, da to u, da je to u potpunosti sukladno. I što se tiče, što se tiče nametnutih amandmana, i danas parlament BiH može te amandmane staviti van snage, ali ih ne stavlja, dakle, to je nešto čime je međunarodna zajednica tada izrazila svoj stav, a sada ne mijenjanjem ili ne miješanjem, izražava svoj stav, što nije dobro, jer oni koji se zalažu za ostanak međunarodne zajednice u BiH, također se zalažu za miješanje, al' to bi ja nazvao u njihovom kontekstu konstruktivno miješanje, i to je, to su ti dvostruki kriteriji. **Jandroković, Gordan Kolega Bauk, lijepo je čuti da vi čitate, ali evidentno će te morati još čitati da razumijete neke stvari koje se tiču Bosne i Hercegovine. Pogledajte službenu stranicu ustavnog suda pa će te tamo vidit da Republika Srpska samo nije provela odluku Ustavnog suda koja se tiče zakona o izvršnom postupku. Ono što također će te moći pročitati i tamo da ovi amandmani koje ste vi naglasili nisu provedeni dakle, u parlamentu Federacije, dakle, nisu bili prihvatljivi prihvatljivi legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda, a nemojte ići ni na Tjentište jer se nalazi u Republici Srpskoj. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Na Tjentište treba ići, jer to nije, to upravo rekoh, ako već trebam birat negdje gdje hoću otić' u Republiku Srpsku, onda na Tjentište prvo. Što se tiče mojeg čitanja o Bosni i Hercegovini, ja ću citirati jedan, jednu rečenicu iz jednog filma iz bosansko-hercegovačke kinematografije, predsjedniče vi će te .../Govornik se ne razumije./... svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, tako je, tako da tu nema, dakle, naravno da razina razumijevanja se povećava time što će te teme biti očito sve više u fokusu, ja mislim da još uvijek dovoljno razumijem i da razumijem toliko da je taj datum najustavniji po, najustavniji po legislativi BiH, i dalje mislim da na proslavi tog datuma ne bi treba' bit' predstavnici hrvatskoga naroda, na komemoraciji povodom tog datuma da, ali na proslavi ne.

razlog zašto Klub SDP-a nije podržao Deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini bio je taj što ste navodili kako je, se tom Deklaracijom Hrvatski sabor, Hrvatska, miješa u unutarnje političke odnose u Bosni A danas kroz aktualno prijepodne, predstavnik vašeg Kluba zamjera ili postavlja pitanje, kako god hoćete, predsjedniku Vlade što se tu turski ne ponaša kako ste naveli prema voditelju podružnice broj jedan u Mostaru, Hrvatske demokratske zajednice, aludirajući na gospodina Čovića. A sukus naše Deklaracije je bio taj da Hrvatima u Bosni i Hercegovini ne bi smetalo da ih kao njihov legitimni predstavnik u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine zastupa Bošnjak, ako je on izabran voljom hrvatskog naroda, kao što im smeta i nama, da ih zastupa Hrvat koji je izabran voljom bošnjačkog naroda, to je ono što vi večeras u ovom svom nastupu niste To kao da ovi s liste SDP-a izaberu gospodina Plenkovića za premijera, otprilike. Ima i takvih slučajeva ovdje u Saboru, negdje sedam, osam. Prema tome, što se tiče, ali, ali,

što se tiče tako zvanog legitimnog predstavljanja, ja mislim da smo svi svjesni da način da jedni biraju jedne, drugi druge, a treći treće, više neće proći u BiH, jednostavno zbog presude Sejdić-Finci. Dakle, ako će se članove Predsjedništva birati u Parlamentu, hm, birati na neposrednim izborima, onda ih se može birati u tri izborne jedinice, birati građane, građansko kandidiranje i građansko predstavljanje, a izborne jedinice postaviti tako da se iz tog elektorata može naslutiti, ali ne u potpunosti ispuniti legitimna volja svakog od tri konstitutivna naroda, to je između ostalog i moj prijedlog sa a, b, c i tako dalje, bilo je, može se napraviti kada se želi. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, kolega Bauk. Evo kolega Bačić mi je oduzeo dio onoga što sam vam planirao kazati, cijelo vrijeme se pozivate na to da se Hrvatska nema što miješati u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, a sad s druge strane zagovarate da se miješa i dajete primjedbu što se ne miješa. Dakle, s jedne strane Hrvatska je poduzela mjere vezano za odlazak hrvatskog veleposlanika, pa opet vaš predstavnik i tome se suprotstavlja, kaje da ga nije trebala smijenit, pa ne znam, vi se suglasite u Klubu kakav stav zastupate, a s druge strane najbolje ste mogli zaštititi prava i interese hrvatskoga naroda da ste se uključili podržati Deklaraciju koja je raspravljana u ovom Saboru, i koja je zahvaljujući vašim amandmanima, dijelom i oslabljena kako bi postigla konsenzus, kako bi postigla jedinstvo hrvatskog naroda i osigurala da se u što kvalitetnijoj mjeri implementira i provodi, i štiti interesa našeg naroda u BiH. **Jandroković, BiH je puna kontradiktornosti, pa tako i ova vaša replika. Dakle, ja smatram da je Deklaracija našim amandmanima popravljena, da bi bila još više popravljena da su usvojeni ostali. Drugo, što se tiče našeg sudjelovanja u amandmanima, dakle, mi smo podnošenjem amandmana pristali na to da se Hrvatski sabor očituje o BiH, pa se može reći da smo prihvatili i to da se Hrvatski sabor umiješa u stvari u Bosni i Hercegovini, i sad je samo bilo pitanje sadržaja. Dakle, ja smatram da je dužnost Republike Hrvatske da u okviru Europske unije sudjeluje u politici Europske unije prema Bosni i Hercegovini, kao što je dužnost Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske da sukladno ustavnim odredbama, skrbi o Hrvatima u drugim državama, pa i u Bosni i Hercegovini. Dakle, samo je pitanje sadržaja, dakle, na koji način, tu možemo imati neke, neke ovoga stvari u drugačijem pristupu, dakle, umjesto trebate izmijeniti izborni zakon, ljepše je napisati trebate provoditi odluke vašeg Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava, stvar je ista, ali je izričaj malo drugačiji, i to su te finese koje Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Evo moja rasprava će ići u smjeru u kojem su išle i ove replike prethodne koje sam imao. U medijima se nedavno pojavila informacija da je guverner Vujčić izrazio namjeru, to jest da će u bližoj budućnosti izraziti namjeru prema Europskoj središnjoj banci u Frankfurtu, da pristupimo uvođenju EUR-a, to pristupanje uvođenju EUR-a, ima određene korake. Jedan od prvih koraka je ERM 2 tečajni mehanizam, zadovoljavanje nominalnih konvergencija i postavlja se pitanje u kojem je statusu Hrvatska kod zadovoljavanja nominalnih konvergencija. Premijer je također danas rekao da je javni dug Hrvatske u odnosu na BDP, nekih 74%, jedan kriterij od tih nominalnih konvergencija, Mastriški kriterij je 60% javnog duga u odnosu na BDP, što bi značilo da Hrvatska ne ispunjava sve kriterije nominalnih konvergencija. Mi možemo sada govoriti da postoji ta tendencija smanjivanja javnog duga, ali da apsolutno ispunjava sve kriterije nominalne konvergencije, se tiče, ovaj, što se tiče ostajanja u tom ERM 2 tečajnom mehanizmu, svaka država treba ostati unutra najmanje dvije godine, a neke države su bile čak i deset godina u ERM 2 tečajnom mehanizmu, na primjer Litva. Da li ima smisla ići u taj ERM 2 tečajni mehanizam i onda se zadržati u njemu kao što je to Litva napravila, znači nekih desetak godina, jer oni svakako gledaju na te makro ekonomske okvire i da li zadovoljavamo makro ekonomske okvire, a Hrvatska prema strukturnim reformama, ono što kaže Europska komisija, nije baš na dobrom putu i da sporo provodimo te strukturne reforme. Prema tome, prema mom osobnom mišljenju smatram da je mudrije malo pričekati sa tim EUR-om, pogotovo kada znamo da hrvatski građani nisu toliko naklonjeni preuzimanju druge valute, a onda kada se pričeka, kada se provede, implementira te određene druge strukturne reforme, onda da se pomalo, ako bude takva klima u društvu, da se implementira nova valuta. Nema dovoljno javne rasprave u Hrvatskoj oko prednosti i nedostataka ulaska u Euro zonu, a svakako bi toga trebalo bit. Vi ste rekli da se javna rasprava završila, ona se održala. Na koji način? Na način da je guverner održao neku tribinu, tamo je bio ministar financija, pozvalo se gospodarstvenike, tribina je održana i gotova je javna rasprava. A dal' je to kvalitetna i konkretna javna rasprava za takvu jednu krupnu odluku? Priča se mnogo o tim konvergencijama, gospodin Plenković je danas isto pričao dosta o konvergencijama, ali po pitanju realnih konvergencija, znači nadnica, plaća u ja vidim da postoje određeni razmjeri divergencija, a ne konvergencija. Cijene su uglavnom svugdje slične u Europskoj Ulaskom u Euro zonu, treba reći ljudima da nas čekaju određene više cijene, što se tiče plaća, nisam skroz siguran, EUROSTAT kaže, to su službeni podaci, znači nije da ja sad izmišljam, EUROSTAT kaže da će cijene rasti oko 0,3%, to je svakako, to je svakako jedan određeni prosjek, iskustva iz drugih država članica govore da su egzistencijalna dobra određena poput kave, mlijeka, kruha i tako dalje, rasle preko 50% u nekim slučajevima, ne svima. Europska unija se također nalazi u jednoj prekretnici, treba odlučiti da li europske države žele više Europe, kako se to kaže, ili žele manje Europe, znači malo više suverenosti, da li se želi predati sva suverenost supra nacionalnim ili tako zvanim nad nacionalnim institucijama, i koliku količinu bi države trebale zadržati suvereniteta. Zašto sam pričao oko, oko EUR-a i tog stanja u društvu i tako dalje? Vidimo što se događa u Francuskoj, vidimo da određene mjere, budući da se nije opipavao bilo naroda, da su dovele do ogromnih protesta, ogromnih prosvjeda, i ti prosvjedi ne jenjavaju. Znači, postoji politička volja da u Francuskoj cijene goriva ne rastu, vidimo da postoji, ali što se moralo dogoditi, koliki neredi, koliko nasilja, dal' se to moglo izbjeći, dal' se moglo malo osluškivati tako zvano bilo naroda, jer jednom kad to krene, kad to eskalira, jako teško je to, jako teško je to sve ugasiti jer su ljudi nezadovoljni. Nisu ljudi nezadovoljni samo u Hrvatskoj, ljudi, vidite da su ljudi nezadovoljni u Francuskoj, ljudi su nezadovoljni u Njemačkoj, rastu neke političke opcije koje su za grubi nacionalizam, AFD u Njemačkoj je postala druga politička stranka, Macron u Francuskoj, znači vidimo da on gubi na popularnosti, i onda Marine Le Pen, ona raste, prema nekim anketama, vodeća stranka je Nacionalna fronta od Marine Le Pen, znači to su sve određeni problemi koji bi se možda mogli izbjeći kada bi prethodno bilo malo više osluškivanja što narod želi i na koji način, kada bi se te europske institucije, Europska komisija, ta europska birokracija, kada bi više uključila mišljenje građana Europske unije u neke svoje procese i neke svoje odluke. Ono što treba reći da ulaskom u Euro zonu, zemlja gubi neovisnu monetarnu politiku, Hrvatska je izgubila davno monetarnu politiku u smislu neovisnosti kada je fiksirala tečaj, tečaj je fiksiran i glavna ta mantra, ekonomska dogma je stabilnost cijena, znači stabilnost cijena nije nas briga za ništa drugo, bitno da su cijene stabilne, međutim to što je ogromna nelikvidnost u sustavu, to što je velik broj ljudi, građana, poduzeća blokirano, što je dobar dio ljudi u dužničkom ropstvu, to nikog nije briga. A ta nelikvidnosti bi se mogla stimulirati monetarnom politikom, monetarnim dopingom, tako zvanim monetarnim dopingom, gdje bi se malo veća novčana masa, ovaj, ponudila u opticaj, gdi bi se snizile kamatne stope, isto prodišu, da imamo znači, da imamo jedan efekt, domino efekt, znači, jer je ekonomija vrlo povezana. Tako da bez tog nekog strateškog razmišljanja, teško, teško ćemo izaći iz ove, ja bih rekao ekonomske depresije, velik broj mladih ljudi mojih godina odlazi u druge države, jedan dio njih odlazi zbog iskustva, žele, žele ovaj, vidjeti kako je to u drugim državama članicama. I to treba pozdraviti, to je ona pozitivna strana dobar dio ljudi, mladih mojih godina odlazi u potrazi za poslom jer ovdje ne vide perspektivu, ne vide budućnost, teško je sa nekim malim plaćama uštedjeti uštedjeti nešto, zasnovati obitelj, a to su sve činjenice, to su statistički, statistički podaci. Ima i prednosti uvođenja EUR-a, prednosti su uklanjanje transakcijskih troškova, uklanjanje valutnog rizika, istina je, ima i prednosti, treba reći i nedostatke. Što je sa asimetričkim šokovima? Njemačko gospodarstvo nije kao hrvatsko gospodarstvo, ako u njemačkom gospodarstvu je relevantna ekspanzivna monetarna politika, možda je u hrvatskom neka druga, i tako dalje. Evo, nemam više. Tri replike, prvi je kolega Ćuraj. Izvolite. Što dobivamo, a što potencijalno gubimo? Možda moramo znati što je sigurno, sami ste rekli valutni .../Govornik se ne razumije./..., niži transakcijski troškovi, ono što niste rekli svakako je, nestaje rizik aprecijacije ili deprecijacije naše valute, koja može dovesti ili do enormnog rasta duga ili općenito smanjenja konkurentnosti gospodarstva pogotovo izvoza, zavisi da li je riječ o deprecijaciji ili aprecijaciji, visina kamatnih stopa, mi imao 75% štednje u EUR-ima gdje je 60% ukupne razmjene dolazi iz euro zone trgovinske, mislim da naša budućnost već davnih dana već preodređena kad je još to bilo i u njemačkoj marki i mislim da je to ono što je neminovno. Ono što je svakako sigurno ima i nedostataka, inflacija, ali tu kaže prosjek od 0,2 do 0,3% tamo gdje se već dogodila …/Upadica: Hvala./… i konverzija, trošak konverzije Hvala poštovani predsjedniče sabora, gospodine Ćuraj mogu se samo djelomično složiti sa vama, apercijacija, depercijacija tečaja pa i danas u dobar dio kredita hrvatskih građana vezan uz valutnu klauzulu. I danas je velik kredita vezan uz valutnu klauzulu, znači mi dobivamo plaće u kunama, a vezani smo za EUR-o, za švicarski franak i onda ovisimo o stranim valutama. Iz kojeg razloga ovaj građani ne bi dobivali kredite u kunama pa da onda ovise o hrvatskoj kuni da se tako nešto preferira. Zašto guverner Vujčić nije spriječio nije upozorio građane kad je došlo do afere švicarski franak, što je bilo sa Reiffeisen zadrugama, tko odgovara o toj, dal je država dostojno i vjerodostojno stala iza svih tih ljudi, ja mislim da nije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala, druga replika kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine Škibola i radi vas ali i radi hrvatske javnosti dobro je čuti i informacije da mnoge zemlje u EU koje su ušle puno prije Hrvatske, jedne ne žele uopće uvesti EUR-o niti su takav sporazum potpisale, primjerice Danska koja je ušla u EU '73. godine i nekoliko puta se provodio referendum tamo da li da uvedu ili da ne uvedu, znači oni uopće nemaju obvezu. Švedska '95. godine također niti ne razmišljaju još o EUR-u, ove zemlje koje su ušle u valu 2004. – 2007. mnoge od njih nisu ni blizu EUR-a, niti će ih uvoditi i Mađarska, i Češka, i Poljska, mogu sad nabrajati još 5, 6 zemalja ono šta, ono šta je bitno nije mi jasno zbog čega Hrvatska koja je 2013. godine je ušla u EU mora preteći sve te zemlje, kao da one nisu vidjele slabosti tog …/Upadica: Hvala./… cijelog sustava i zbog čega se mi žuramo to je pravu ste gospodine Maras, Velika Britanija i Danska imaju takozvani option out, znači oni se nisu obvezale za uvođenje EUR-a kao npr. Hrvatska. Određene druge države kao Švedska, Češka, Mađarska ušle su puno prije nego što je Hrvatska ušla u EU i čekaju, preispituju situaciju, čekaju kakvo je stanje, gledaju kako funkcionira ta euro zona. Vidimo da su države dosta zadužene u EU, pogledajte npr. Italiju koliko je zadužena, Grčka, Španjolska, Portugal. treba malo mudrija politika ne samo to je plan i program, to je agenda, nećemo pitat građane, ako, ako se neće organizirat referendum pa onda bar nemoj protiv volje hrvatskih građana kretat u neke procese, pričekaj malo da se stvore uvjeti. Kolega Sokol vaša replika je na redu. samo tu htio ispraviti. Znači po članku 126. Ugovora o funkcioniranju u EU kriterij od 60%, znači omjer javnog duga prema BDP-u je kriterij, ali također zadovoljavate taj kriterij konvergencije iako ste iznad 60%, ali se taj dug odnosno omjer duga, udio duga smanjuje na zadovoljavajući način i postoji formula prema kojoj se to izračunava i Hrvatska to zadovoljava. Srećom ova Vlada je uspjela postići taj zadovoljavajući stupanj smanjivanja omjera javnog duga u BDP-u za razliku od prošle vlade koja, za vrijeme koje se javni dug povećao za 74 milijarde kuna odnosno za 20 postotnih bodova pa čisto da tu neke stvari pojasnimo. A što se tiče,

Poštovani gospodine Sokol, slažem se sa vama, reko sam da postoji ta tendencija smanjivanja javnog duga, ali i taj kriter, kriterij mastički kriterij apsolutne, ovaj apsolutnog zadovoljavanja znači od 60% javnog duga nije još Niko ne spominje kopenhaške kriterije što je sa vladavinom prava, ja ne vidim da mi u Hrvatskoj imamo vladavinu prava. Hrvatsko pravosuđe u katastrofalnom stanju. Hrvatsko pravosuđe je toliko sporo, građani ne vjeruju više institucijama, zašto, upravo zbog hrvatskog pravosuđa imamo neusklađenu sudsku praksu. Evo na samom primjeru Zakona o ništetnosti koji sam ja predložio u Hrvatskom saboru dosta neusklađena sudska praksa po istim predmetima, jedni suci donose jedne odluke, drugi suci donose druge odluke, to se sve treba riješiti i srediti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović, izvolite vi ste na redu. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade, evo moram priznat da mi je malo teško govoriti nakon ovog incidenta koji je bio maloprije, pogotovo što sam u replici zapravo ja prvi otvorio tu temu, ako se dobro sjećate i prošlo vaše izvješće s Vijeća Europe sam vam postavio mislim istovjetno pitanje vezano uz pristupanje Srbije EU. Niti sam onda, niti sam danas koristio teške riječi, ali evo sad imam priliku kroz raspravu postavit vam to pitanje detaljno. Pa od vas očekujem konkretan odgovor ako ćete uzeti završnu riječ. Dakle, Slovenija je iskoristila svoju poziciju kad je Hrvatska pristupala u EU te nam je blokirala, evo vi ste rekli lijepo u jednom periodu češkog predsjedanja 9 otvaranja, 9 poglavlja, 9 otvaranja i 4 zatvaranja i sve to radi spora, graničnog spora u Savudrijskoj vali odnosno Piranskom zaljevu kako Slovenci zovu. Da nije bilo našeg pristupanja Europskoj uniji, siguran sam da ne bi bilo tog spora, da bi taj spor bio itekako, itekako prije riješen odnosno da bi Hrvatska imala puno bolju pregovaračku poziciju. Naglasio sam i danas, ponovit ću da Hrvatska sa Slovenijom oduvijek ima prijateljske odnose, i da je granica na Kupi, i na Dragonji, i Sutli oduvijek tu, i da mi sa Slovenijom zapravo imamo prijateljske odnose. E sad imamo drugu priču. Imamo Srbiju koja također želi pristupiti Europskoj uniji, imamo jedan jako ambiciozan plan, i sad je tu Hrvatska koja sa Srbijom ima čitav niz neriješenih Usudio bi se reći da ne postoji niti jedna država odnosno niti jedne dvije države u Europskoj uniji koje imaju toliko neriješenih problema. Ja sam istaknuo problem nestalih u Domovinskom ratu, problem odštete logorašima, problem graničnog pitanja, a u konačnici da mi svi budemo zadovoljni, problem agresije na Republiku Hrvatsku i samim tim ratna reparacija odnosno plaćanje ratne odštete. I to je ono konkretno pitanje, mi smo danas u poziciji u kakvoj je Slovenija bila prije nekoliko godina, Slovenija je svoju poziciju itekako iskoristila, mi je ne iskorištavamo. Na moje današnje pitanje, vi ste rekli da mi čekamo neka ključna zadnja poglavlja i da ćemo onda reagirati. Slovenija nije čekala, Slovenija je zatvorila sve što se može zatvoriti i Hrvatska je tu kapitulirala zapravo, kasnije smo se izvlačili arbitražom jesmo-nismo. Hrvatska do sada, a vi ste tu najodgovorniji jer ste predsjednik Vlade Republike Hrvatske, nije napravila ništa. Također i ministrica vanjskih poslova po tom pitanju nije napravila ništa. Dakako, nisu jedino, nije jedino vaša Vlada kriva, jer su pregovori zapravo započeti 14.12. od 2015., tako da možemo slobodno tu optužiti i prethodnu Vladu, znači gospodina Oreškovića. Inače da se zna, sve skupa ima 35 poglavlja, 16 ih je otvoreno, 2 su već i zatvorena. Mene konkretno zanima koja to vi poglavlja namjeravate osporiti odnosno kad to točno konkretno o kojim poglavljima se radi namjeravate Srbiji postaviti ultimatum, jer ovdje govorimo o ultimatumu, dakle mi smo u poziciji reći ne. I žao mi je čuti, kao što sam čuo upravo danas, da je bio jedan srpski dužnosnik visoki u Hrvatskoj, i da se hvalio zapravo kako je HDZ i naš premijer znatno pomogao Srpskoj naprednoj stranci da uđe u EPP, čuo sam na svoje uši, i to mi krivo, stvarno mi krivo. Krivo mi je da eto mi danas umjesto da sve one neriješene probleme s Srbijom riješimo, a imamo poziciju, najjača stranka u Hrvatskoj, HDZ, pod vašim vodstvom pomaže Srpskoj naprednoj stranci da uđe u Europsku pučku stranku, vi se uvijek volite pohvaliti najjaču grupaciju stranaka u europskom Parlamentu. Ja mislim da bi se trebali postaviti drugačije, možda griješim, možda ste vi u pravu, možda je vaš pristup pravi, ajmo lijepo govoriti o nekakvom pomirenju, o, evo nedavno je jedan kolega rekao bratstvu jedinstvu, možda će nam se smilovati sutra kada uđu u Europsku uniju i napraviti, riješiti granična pitanja da mi budemo zadovoljni, možda priznaju agresiju na Hrvatsku tek tako, a imamo priliku, stvarno imamo sada, da sve te neriješene probleme riješimo. I da svi oni koji traže svoje poginule, nestale, koji su tko zna gdje po jamama diljem Hrvatske, a možda i Srbije pogubljeni u koncentracijskim logorima da saznamo gdje su, a ne radimo ništa po tom pitanju. Vi ste najavili da ćemo raditi, mene zanima kad, kad će Hrvatska, kad će moj hrvatski premijer, konkretno vi, premijer Andrej Plenković, lupiti šakom o stol na Europskom vijeću ili možda na Vijeću za, ne znam nekakvog međunarodne konferencije o pristupanju Srbije, i reći dosta, od ovoga trenutka želimo ove neriješene probleme riješiti, moramo znati gdje su naši nestali, moramo znati gdje je točno granica Hrvatske i mora cijeli svijet znati i Srbija mora priznati da je izvršila agresiju na Hrvatsku. Ali dešava se nešto drugo, dešava se da ćemo mi sutra imati veliku Albaniju, da će Srbija popustiti jer je stisnuta međunarodnim pritiskom, imamo već veliku Srbiju de facto, a imat ćemo jednu malu Hrvatsku, povučenu Hrvatsku, koja nema svoje ja, jer nema suvereniste, jer nema političare koji mogu reći dosta. Vi ste u vašem govoru, rekli par teza s kojima se ja ne slažem, govorili ste o tome kako su Hrvati svi glasovali ZA Europsku uniju, nisu svi, trećina je glasovala protiv, i zapravo ste u jednom trenutku, malo sam krivo rekao, nemojte mi zamjeriti, u jednom ste trenutku s toliko to empatije govorili, i o tom ulasku u Europsku uniju, ja sam konkretno bio protiv ulaska u Europsku uniju, još 33% Hrvata, trećina Hrvata su u stvari bila protiv. I nek' se to ne zaboravi. Spomenuli ste i Marakeški sporazum, vrijeme će pokazati tko je bio u pravu, premijer Plenković ili zastupnik Zekanović. Vidjet ćemo kad se počne uređivati u Maljevcu izbjeglički centar kako će te reagirati. A što se tiče pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini, lijepo ste dramatično sa govornice rekli jedino mi, iz Hrvatske možemo pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pa pomozite im, na jednostavan način. Tražite reviziju Daytonskog sporazuma, Hrvatska je potpisnica, stvar je jednostavna, kol'ko god izgledala komplicirana i tražite za Hrvate treći entitet, to je jedina šansa za opstanak hrvatskog naroda. A od velikih riječi za ovom govornicom, da im jedino mi možemo pomoći, a ne nudimo rješenje, nema ništa. Jedino rješenje je da vi kao premijer lupite šakom o stol, jer trenutno ste premijer i da tražite reviziju Dejtonskog sporazuma koliko god to izgledalo teško i daleko. I mora reći za kraj, vi ste meni prije par mjeseci upravo ovdje u ovom saboru rekli isto čemu ta egzaltacija kad sam ima, kad se dogodila slična situacija kao vama danas. Bilo mi vas je krivo vidjeti u toj situaciji. Volio bi da moj premijer ima odlučnost koju je danas pokazao na jedan čudnovat način u međunarodnim odnosima. I to po pitanju Srbije. Da se kaže dosta i sutra čujemo kada će hrvatska Vlada, kada će hrvatski premijer uvjetovati Srbiji ulazak u EU, to ne smije biti bezuvjetno to se mora uvjetovati. Ja sam vam već govorio o ovome, drago mi je da su i drugi počeli govorit, evo drago mi je da se je i MOST priključio cijeloj priči, neka se govori, a govorit ću i dalje. Evo dok sam u ovom saboru, ko god to bilo govorit ću vam, a vi se evo ga potrudite da ne razočarate sve one koji su istinski hrvatski suverenisti.

Hrvatska je konsenzusom u ovom saboru odlučila i utvrdila da je Slovenija povrijedila međunarodno pravo i temeljem tog istog međunarodnog prava izašla iz tog postupka arbitraže, tako da ne znam da li vi ovdje sada želite revidirati hrvatski stav i možda želite zastupati slovensko, slovenski stav prema tome kad tvrdite da se tu Hrvatska tu nešto izvlačila itd., mislim da je jasno da je Hrvatska postupala po međunarodnom pravu. Drugo vi biste lupali šakom po stolu, mislim to jako zgodno zvuči, ali i tako nećete postići ništa. Znači to je jedan alibi način, znači vi kad jasno …/nerazumljivo/… svako tako može vikati, ali time nećete postići ništa. Ono što možete postići je lobiranjem, zagovaranjem upornim kroz institucije EU, UN-a itd., da bi se nešto postiglo. I to je mukotrpan proces koji se rješava

nažalost nitko ne lobira, nitko ništa ne radi, to jako lijepo zvuči i ja sam siguran da je premijeru drago vas čuti tu kako ga branite, međutim koliko god to tužno zvučalo za Hrvatsku nitko ništa ne radi, Hrvatska u međunarodnim odnosima nigdje i kupnja ovih aviona odnosno propast kupnje aviona je zapravo pokazuje gdje je Hrvatska. Znači da mi imamo imalo utjecaja u međunarodnoj zajednici mi bi te avione imali, da imamo imalo utjecaja. Dakle, da je Amerika nama ima imalo interesa prodati te avione, prodala bi nam, a zbog toga što mi loše lobirano, lobiramo što nemamo lobiste, što nemamo svoje ljude, što ne lupamo šakom o stol ono što radi Srbija, e zbog toga i jesmo tu gdje jesmo. Idemo na zadnju pojedinačnu raspravu, kolega Miro Kovač, izvolite. **Kovač, Miro (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, evo čuli smo maločas nema više gospodina Pupovca koji je napravio usporedbu između Hrvatske i Jugoslavije i Hrvatske u EU i kaže on da isti oni koji su kritizirali položaj Hrvatske u Jugoslaviji danas kritiziraju položaj Hrvatske u EU. Ja se s time ne mogu nikako složiti. Hrvatska je svojom voljom ušla u EU, nitko Hrvatsku tjerao nije to je bila volja hrvatskoga naroda, većine hrvatskoga naroda i mi smo za to ušli u EU i prethodno u NATO savez. Nas nitko nije tjerao u EU i mi smo imali prije toga naravno i izbore pa i referendum koji je prošao kako je prošao, ali je bila većina naroda za pristupanje EU. U Jugoslaviju smo ušli i '18. i '45. bez izbora. Bez izbora, prvi put da smo bili na to prisiljeni zbog okolnosti, drugi put znamo kako se to dogodilo, nikakve legitimacije ulaska hrvatskoga naroda u prvu Jugoslaviju u Kraljevinu SHS i u drugu Jugoslaviju nije bilo. U ovom slučaju je bilo legitimacije i to je taj velika razlika. Danas je 16. siječnja jučer je bio 15. siječnja dan međunarodnog priznanja i smatram da je to datum kojeg bismo trebali trajno na jedan pametan način obilježavati nekim akademijama, na jedan pametan način na visokom nivou taj važan čin za hrvatsku političku zajednicu. Bit ću samokritičan, nismo tu dovoljno efikasni to treba promijeniti. Jer zašto? Kada smo krenuli putem demokracije i slobode, pravnoj državi mi smo htjeli istodobno ući u europsku zajednicu i tražili smo što, mi smo tražili priznanje ne od Kine, ne od Ruske Federacije, tada Sovjetskog Saveza, mi smo tražili priznanje od zemalja članica europske zajednice, to je bio naš cilj i u tome smo uspjeli, dobili smo to priznanje, mi smo ga izvojevali 15. siječnja 1992. godine. Kad smo mi bili priznati ta je europska zajednica drukčije izgledala, bila je manja imala je samo 12 članica, danas u EU ima 28 članica još uvijek, uskoro će imati 27 članica. Ona se transformirala, ona je postala još veći faktor na međunarodnoj sceni nego što je to bio slučaj prije 27 godina jer i tada ponavljam je bila faktor, jer smo tražili priznanje od tih zemalja. Znači mi smo doživljavali u Hrvatskoj tu europsku zajednicu kao faktor. I ona se zaista je angažirala na području bivše Jugoslavije u Hrvatskoj sa tim sladoledarima i promatrala je jeli sa svojom misijom konflikt, rat protiv Hrvatske, agresiju protiv Hrvatske. Tada je bilo geslo da je kraj povijesti, da je pobijedio zapadno liberalni model, u međuvremenu se Rusija konsolidirala, Kina je ojačala i stvari se mijenjaju, stvari se mijenjaju u svijetu, i što se promijenilo u Europi? Promijenilo se to da su zemlje koje su ušle u Europsku uniju 2004., zemlje Srednje-Istoče Europe i 2007., da su te zemlje u biti samo ulazile i imitirale standarde koji su definirali naši prijatelji na zapadu Europske unije, znači zemlje koje su osnovale Europsku uniju, Europsku zajednicu. Danas se te zemlje emancipiraju i više ne žele imitirat, više ne žele oponašati i zbog toga imamo i ovu krizu u Europskoj uniji, i to mi moramo prebroditi. I mi moramo reći svojim prijateljima na zapadu, prestanimo moralizirati, jer tako nikada neće biti sreće u toj Europskoj uniji. Mi moramo postići novi model suradnje, napraviti jedan kompromis između stare zapadne Europe, tu mislim na Europsku uniju, Europsku zajednicu, i na novu Europsku uniju, bez toga mi nećemo imati mira u toj našoj Europskoj uniji, čija smo mi članica, a to se odnosi na Hrvatsku. Hrvatska je samo usklađivala svoje standarde po logici stvari, mi smo usvajali kriterije, ušli unutra i prošlo je nekoliko godina, no više nismo djeca, razmišljamo svojom glavom, koristimo neke mehanizme, imamo neke ideje, neke ambicije, e i sad se netko javi iz Hrvatske, nešto kaže, onda je to neobično našim kolegama u Europskoj uniji, pa i našoj domaćoj javnosti, stručnoj javnosti, čude se kako mi imamo nekakav svoj stav. Mi na svoj stav pravo imamo, i mi ga moramo vrlo jasno artikulirati. Takvi odnosi .../Govornik se ne razumije./... i na susjede, kojima mi želimo da se normalno razvijaju, jer je to u našem interesu, bolje imati normalnog susjeda, nego susjeda tko nije normalan. Hoće li ti naši susjedi postati normalni, mi to ne znamo, on je taj posao morao odraditi, ne mi za njih. Mi ćemo biti korektni, ali mi ćemo svoje interese, koji jesu time interesi Europske unije, štititi. Takve .../Govornik se ne razumije./... na Bosnu i Hercegovinu, i ja sam rekao i kolegi Bauku prije glasovanja, da ne mogu vjerovati, da naše kolege iz SDP-a, nisu bili svi za tu Deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja to nisam mogao vjerovati. Ona je u biti jedna benigna, plemenita Deklaracija, i to je trebao biti dokaz da postoji zrelost u Hrvatskome saboru, u Hrvatskoj, nakon konsenzusa o državnoj neovisnosti, nakon konsenzusa o o Domovinskom ratu, nakon konsenzusa o europskom putu pod navodnicima, znači o integraciji u Europsku uniju, trebalo je pokazat konsenzus na pitanju Bosne To je zrelost, to je državna politika, a ne bojati se, rekao sam da je njemački Bundestag imao rezoluciju o položaju Hrvatske 1991. godine u Jugoslaviji, da je Amerika, američki Kongres usvojio rezoluciju o Sjevernom toku II, dobar dan-dobro veče, a mi ne možemo napraviti deklaraciju o Bosni i Hercegovini, a još smo usvojili amandmane i ideje kolega iz SDP-a, meni je bilo drago. Trebalo je pokazati jednu zrelost, žao mi je što to nije slučaj. I mi ćemo nastaviti tako djelovati i naravno da su kolege u Europi i u svijetu, se čude nama što imamo stav o Bosni su navikli na to, to smo mi, samo oni koji primaju naloge, ili koji se boje zbog integracije u NATO i Europsku uniju iskazat svoj interes, svoj stav, koji je legitiman i zbog Ustava Hrvatske, i zbog Sporazuma iz Daytona, i na kraju krajeva i zbog članstva u u Europskoj uniji i NATO savezu, i Hrvatska tu mora nastaviti djelovati i u sklopu ove emancipacije u Hrvatskoj, ali i u Istočnoj, Srednje-istočnoj Europi, mi moramo objasniti da mi više nismo samo oni koji primaju naloge. Mi smo unutra, mi nismo veliki, mi smo malo manji, imamo svoje mišljenje i u toj zajednici imamo pravo svoje interese i svoja mišljenja artikulirati, pa tako i kad je riječ o susjednoj Srbiji. Mi želimo da se tamo promijene stvari, se slažem sa kolegom Zekanovićem, normalno, i sa kolegom Ljubićem, oko Srbije, ljudi imaju svoj put, oni mogu uć', ako neće uć', ne moraju uć', ako hoće uć', mogu uć', kriteriji su zacrtani, mi smo pomogli da budu malo jasniji, oni se moraju promijeniti. Imperijalne misli više nema, to je gotova priča, nekakav veliki faktor na zapadnom Balkanu i onda se mi toga bojimo, pa mi nismo htjeli to biti, zapadni Balkan, koji je bio zamišljen da Srbija kontrolira i nas na taj način. Mi smo se uspjeli iz toga izvući, to je bila ideja, gospodine Zekanoviću, ulaska i to je bila ideja ulaska u Europsku uniju da se maknemo tog blata zapadno-balkanskog, znači mi to ne želimo biti politički, bit ćemo politički prisutni, narod ima svoje interese, ali hoće li se oni promijeniti ili neće, mi to ne znamo, bilo bi dobro, neka odrade posao, nek' se transformiraju i nek' napuste tu misao, tu zavidnu misao o tome kako su oni gazde. Jučer je bila komemoracija za gospodina Reißmullera, bio je i kolega Sokol, on je napisao jedan tekst 1991. godine o opsjeni gospodskog naroda, misleći na Srbe 1991. godine, na Srbiju i usporedio je to sa Nijemcima prije Drugog svjetskog rata, opsjena gospodskog naroda, ta misao u Njemačkoj više ne postoji, ona je razorena, ona je destituirana, i ona će destituirana, i ona će isto tak morati biti razorena, razgrađena u susjednoj Srbiji, inače nema sreće, jer nema gospodskog naroda, pa ni nebeskog naroda. Postoje države poput Srbije i Hrvatske koje moraju surađivati, i to će biti naš stav, to jest naš stav. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan ovaj, kad ste govorili o Srbiji, podsjetilo me na citat jednog političara, ima ih 10 milijuna, žele biti gospodari Balkana, uz onu još jednu, još jednu ovaj formulaciju iz kolovoza 2016. Dakle, što se tiče Deklaracije o BiH ja se mogu složiti na to da Hrvatska ima pravo na svoj stav i mogu se složit sa time da Klub HDZ-a ima pravo na svoj stav, kao što se vi možete složiti s time da Klub SDP-a ima pravo na svoj stav i kad su ti stavovi zajednički onda glasamo zajedno, a kad su ti stavovi djelomično različiti onda glasamo različito. Dakle, ja sam sasvim siguran da oni koji su u Deklaraciju Hrvatskog sabora kakva je usvojena ocijenili kao miješanje u unutarnje stvari druge države da bi Deklaraciju u kojoj bi bili usvojeni svi naši amandmani također ocijenili miješanje u unutarnje stvari stvari druge države. Dakle, nije to nama bio problem, dakle mi smo izrazili određena stajališta, smatrali smo da određene stvari treba drugačije naglasiti …/Upadica: Hvala./… a od određenih stvari se ograditi. Hvala. **Jandroković, Uvaženi kolega Bauk, ima ona stara latinska koju su Francuzi koristili …/Govornik govori stranim jezikom./… ona koji samog sebe ispričava, samog sebe optužuje, ne mislim da je tako želim time reći to je bila šansa za vas, imali ste šansu, propustili ste, meni je žao zbog toga, ali ja znam da ste vi konstruktivna osoba i vi u biti podržavate jednu normalnu suradnju. Neke kolege ovaj među vama to nisu prepoznali, ali ja sam kao osoba, ja nisam kulturni pesimist, inače ima ih dosta u svijetu, ja sam optimist i vjerujem da se i vi možete promijeniti na bolje, ja to osjećam. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo došli do kraja rasprave, zaključujemo raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sutra ćemo započeti s radom u 9 i 30 Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Pozdravljam vas do sutra ujutro.